poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege.

vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane kolegice i kolege, dakle nakon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

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo te Odbor za ratne veterane. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne politike Marin Piletić. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče akademiče Reiner, dame i gospodo saborski zastupnici sve vas srdačno pozdravljam i pred vama se nalazi Prijedlog izmjena Zakona o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju s konačnim prijedlogom zakona. Riječ je o zakonu koji je donesen 2010. godine iako su tad vrijedili razlozi zbog kojih je on i donesen uvažavajući tadašnje okolnosti gospodarsku krizu, recesiju i donošenje mjera radi ušteda u mirovinskom sustavu, danas ti argumenti unatoč svih izazovima, svim krizama s kojima smo se suočavali i s kojima se još suočavamo ovih posljednjih nekoliko godina definitivno ne vrijede. Vlada RH odlučila je sve te mjere štednje i namete iz svih sustava napokon dokinuti. Vrlo vam je poznato da je sabor nedavno raspravljao i o Zakonu o doprinosu gdje je ukinuto dodatnih 3% doprinosa za više od 32 tisuće naših umirovljenika. Danas ovdje pred vas dolazimo sa ovim prijedlogom da nakon 12 godina i ovaj krizni namet ukinemo i to na slijedeći način. S obzirom da su se dosad mirovine ostvarene po posebnim propisima veće iznad 3,5 tisuće kuna umanjivali za 10% predlažemo da smanjenjem od 1.7. ove godine bude 5%, a s 1.1.2024. ukidanjem ovog zakona i preostalih 5% defacto zakon više neće biti na snazi. Time, dame i gospodo saborski zastupnici omogućavamo veće mirovinske prihode za 96 tisuća 343 korisnika od toga najveći dio njih 62 tisuće 930 hrvatskih branitelja i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane te nešto više od 33 tisuće korisnika ostalih ostalih kategorija gdje su najzastupljeni djelatne vojne osobe, policajci, pravosudni službenici te osobe koje su radile na poslovima razminiranja kao i umirovljeni vatrogasci. ovako predloženi zakon stavimo u kontekst da je Hrvatski sabor jednoglasno s 1.1. izglasao i Zakon o mirovinskom osiguranju gdje smo uveli uveli jednu novost, jednu od najvećih iskoraka u mirovinskom sustavu dodatak obiteljskoj mirovini u iznosu od 27% uz osobnu mirovinu čime smo obuhvatili više od 155 tisuća korisnika mirovina, povećali za 10% obiteljske mirovine i tim povećanjem obuhvatili više od 210 tisuća umirovljenika te 280 tisuća korisnika najnižih mirovina dodatno stimulirali sa još 3% povećanja najnižih mirovina iako smo to isto učinili i 2019. onda vam jasno govori u kom smjeru ide ova Vlada po pitanju adekvatnosti mirovinskog sustava i većih primanja naših umirovljenika. Kada tome pridodate i 5 paketa Vlade koji su obuhvatili jednokratnu pomoć i dodatak našim umirovljenicima u prosjeku njih negdje oko 700 tisuća korisnika za što je Vlada u ovih 5 5 jednokratnih dodataka mirovinama koje su bile manje od 4 pa 4 i 350 sada 610 eura osigurali smo više od i uplatili zaključno sa krajem ovog mjeseca 310 milijuna eura. Veseli naravno i činjenica da uz sve ove izmjene što Zakonom o mirovinskom osiguranju, što sada o izmjenama i dopunama Zakona o smanjenju mirovina prema posebnim propisima uz ove sve dodatke da je prosječno sveukupno mirovine od 2016. godine do danas povećana za više od 38% dok su najniže mirovine povećane gotovo za 50%. I da, nije ovaj postotak i ova statistika rezultat samo usklađivanja mirovina dva puta godišnje nego čitavog paketa mjera mirovinske reforme iz 2019., a kao što ćete moći vidjeti i ove od 1.1.2023. Tu su naravno na ovo povećanje prosječne sveukupne mirovine utjecali dodatni staž 6 mjeseci za svako rođeno dijete, povoljniji model usklađivanja koji je do 2019. bio 50 50, a od tada 70 30. Povećane su bonifikacije za kasnije umirovljenje i to 2 puta te omogućeno 4 sata rada uz korištenje mirovine. Zakon koji smo stavili vama na klupe vrlo je jednostavan, kratak, jasan, znamo koja nam je intencija, povećati mirovinska primanja onim korisnicima mirovina koji su od 2010. snosili teret tadašnje recesije i mjera štednje Vlade. Nakon 12 godina vrijeme je da tim korisnicima mirovina ovaj namet ukinemo kako bi imali veće mirovine, već sam spomenuo brojku 96 tisuća 343 korisnika uz ovih nešto više od pola milijuna koji su obuhvaćeni svim ovim prethodnim mjerama. U prvom redu hvala umirovljenicima na strpljivosti da ovaj namet iz 2010. napokon ukinemo, hvala svima koji su radili i predlagali od članova Nacionalnog vijeća za umirovljenika, starije Sindikata umirovljenika Hrvatske, Matice umirovljenika, svih onih koji su dali svoj doprinos da vama uvaženi saborski zastupnici ovakav prijedlog danas dođe na dnevni red, hvala lijepo. Hvala, ima više replika na vaše izlaganje, prva je poštovane zastupnice Ban Vlahek. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani ministre, rekli ste kako će izmjenama biti obuhvaćeno ukupno 96.343 korisnika mirovine čiji iznos prelazi 464 eura odnosno 3.500 kuna nekadašnjih. Poštovani ministre mene zanima jedna stvar, hoće li se mirovinski sustav pripremiti za te izmjene velikog broja korisnika obzirom da znamo kako je bilo poteškoća u ostvarenju prava na povećanje obiteljske mirovine u siječnju ove godine iako je bilo dovoljno vremena da se sustav prilagodi i omogući korisnicima obiteljske mirovine ostvarivanje prava? Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Piletić. **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala vama uvažena zastupnice na pitanju. Neće biti poteškoća, kao što nismo primijetili nikakve veće poteškoće ni u siječnju ove godine. Sami znate da smo predlagajući izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju rekli da svi koji podnesu zahtjev u ovoj godini imat će pravo na dodatak obiteljske mirovine,

Poštovani zastupnik Kirin. ministre, ovim se zakonskim prijedlogom kao što ste već rekli predlaže postupno ukidanje smanjenja mirovina ostvarenih ili određenih po posebnim propisima i to na način da se od 1. srpnja dakle pređe sa 10% na 5%, a poslije 1. siječnja '24. na, da se skroz ukine taj krizni namet. Moje je pitanje zašto ne odmah, zašto ne 1. srpnja, da li je to stavka koju proračun ne može podnijeti odnosno proračunske obveze neće moći biti servisirane? Hvala. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Kirin, rezultat dakle nepostupnog smanjenja nego smanjenja u jedan, najviše dakle dva koraka rezultat je međuresorne suradnje kako Ministarstva hrvatskih branitelja tako i Ministarstva financija. Svjesni ste da je ovoga proljeća Vlada donijela paket mjera vrijedan 1,7 milijardi eura, da je među njima dakle i paket za naše umirovljenike u vrijednosti 64 milijuna eura i smatramo s obzirom da nismo imali dakle još dosad rebalans proračuna Mlinarić. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo predsjedavajući. Gospodine ministre, danas sam na odboru vašoj državnoj tajnici rekao što ću vas pitati, nadam se da vam je prenijela i da ćete moći reći u ovoj sabornici glasno i jasno o kome se sve to radi među tih 96 tisuća mirovina. Pokrivamo se sa hrvatskim braniteljima i pripadnicima HVO kojih je 63 i to je u redu, ti ljudi i ti dečki su to i zaslužili …/Govornik se ne razumije/…mjesto, ovaj oni su to i zaslužili, ali recite mi u tih ostalih 30 i nešto tisuća kolko je tu partizanskih mirovina, koliko je tu mirovina ljudi koji su se borili protiv ove Hrvatske, a ja znam da ih ima, recite to kolko će oni isto dobiti povećanja? A što bi vas htio pitat da kažete brojku kolko hrvatskih branitelja nije dočekalo ovo povećanje, kolko je umrlo od 2010. do 2023.g. i nisu dočekali da im se vrati ovih 10%? Hvala lijepo uvaženi zastupniče Mlinarić, ovo vaše posljednje pitanje dakle nemamo taj podatak i žao nam je svakoga ko nije dočekao da se ovaj krizni namet iz 2010.g. vrati za života. Najveći dio ljudi u prosjeku, to su nešto veća mirovinska primanja, su obuhvaćeni dakle upravo pripadnici hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i dakle HVO-a. Rekao sam u svom uvodnom izlaganju dakle od ovih ostalih 33 tisuće da najveći dio su dakle umirovljene djelatne vojne osobe, pravosudni službenici, umirovljeni dakle pripadnici MUP-a, osobe koje su radile na razminiranju, dakle i umirovljeni vatrogasci. Mi po posebnim propisima dakle imamo 18, a odnedavno dakle 19 kategorija koje dakle imaju mirovine prema posebnim propisima. Od tih 18 nekadašnjih dakle kategorija 3 nisu bile obuhvaćene dakle ovim umanjenjem, riječ je dakle o radnicima u istarskim ugljenokopima, radnicima koji su bili…/Upadica Reiner:

do kraja rasprave, znači do kraja rasprave imate vremena u završnoj riječi da kažete kolko je ljudi umrlo, hrvatskih branitelja koji nisu dočekali da im se vrati tih 10% i da do kraja rasprave kažete kolko ima tu partizanskih mirovina, kolko ima JNA oficira mirovina, recite brojku, nemoj da se iza hrvatskih branitelja pravi stigma da su jedini oni koji primaju povlaštene mirovine,

**Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Prije svega ministre vama i potpredsjedniku Medvedu hvala i predsjedniku Vlade što je nažalost evo možemo nakon toliko godina ali, ali se vraćat hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a sve ovo što je kolega Mlinarić rekao od '92.g. su ove situacije i bivši oficiri i razne situacije koje jesu na mirovinskom, međutim iz tog vremena danas skoro 30-tak godina nitko od tih ljudi se nije sjetio da prozbori riječ o tome nego danas kad hrvatska Vlada napokon,

Kolegice Burić vi ste isto digli povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pozivam se na Članak 238., kolegi Mlinariću treba pojasniti činjenicu da povlaštene mirovine ne postoje. Kolega Mlinariću postoje mirovine po posebnim propisima. Vi u to vrijeme niste ovdje bili pa ne znate, ali mogli ste se informirati. Ne postoje povlaštene mirovine, ali kad govorite o povlaštenosti onda ono što vam ja iz osobne perspektive mogu reći

Stipo (DP)** Hvala vam lijepa, jesam, 238., iako ne volim se prepucavati pogotovo sa ženskim, sa gospođama iz HDZ-a, stvarno se ne volim, ali gospođo Majda vi ste tu za govornicom rekli da je milijardu i 600 ljudi iz mirovinskog imaju pa tako nemojte mi vi podučavati. Hrvatska javnost zna samo za povlaštene mirovine i ja se slažem s vama da su to mirovine po posebnim, po posebnim klupe, ne iz klupe molim./… **Mlinarić, Stipo (DP)** … šta hrvatska javnost zna. A nemojte se ljutiti vi kad meni se obraćate nekako me srboljutno gledate pa nemojte se ljutiti malo mi je ono,

Parlamentarizam ne znači da vičemo svaki sa svog mjesta nego da raspravljamo kad je dobijemo riječ jel. A sad će riječ dobiti poštovana zastupnica Vukovac za repliku, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani ministre dakle u RH se može dobiti manja mirovine od one najniže. Znači to što najniža mirovina za 41 godinu staža iznosi otprilike 3 tisuće kuna ne znači da ne možete dobiti i manje od tog iznosa. Kad radnik napuni primjerice 35 godina staža ovisno o njegovim godinama starosti on može otići u prijevremenu mirovinu ona košta dakle u obliku penalizacije za 5 godina ranijeg odlaska u mirovinu država će vam uzeti čak 12% ukupne mirovine. Pa nije li to isuviše rigorozno i čemu onda zapravo služi ta najniža mirovina kad se može dobivati i manji iznos mirovine od one najniže? Zahvaljujem. Marin (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice Vukovac, ako ste slušali moje uvodno kratko izlaganje spomenuo sam da smo i 2019. povećali najniže mirovine za nešto više od 3%, i vi ste pretpostavljam digli ruku da najniže mirovine sa izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju s 1.1. dodatno stimuliramo i povećamo za dodatnih 3%. Spomenuo sam dakle da ovim najnižim mirovinama kojima je obuhvaćeno 700 tisuća naših umirovljenika Vlada intervenirala 5 puta od 2021. godine. godine. Kad uzmete te jednokratne dodatke upravo za ove najniže mirovine povećanje mirovina onda kada bi se to pretvorilo u mirovinske prihode iznosi preko 20%. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala. Poštovani ministre pozdravljam ovaj prijedlog zakona budući je to nastavak brige Vlade RH za zadržavanje životnog standarda naših umirovljenika. Od 1.1. ove godine na snazi su i nove odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju kojim se omogućava korištenje dijela obiteljske mirovine nadživjelom supružniku, povećane su najniže mirovine, povećane su i obiteljske mirovine, to ste i sami spomenuli u uvodnom dijelu. Sada su došle na red i mirovine prema posebnim propisima za preko 96 tisuća korisnika od kojih je 63 tisuće hrvatskih branitelja. Time će se u prvoj fazi do 1. srpnja ove godine prosječno povećati mirovine za 50 eura, a u drugoj fazi od 1.1.'24. prosječno za 100 eura po korisniku mirovine. U ovo vrijeme inflacije ovo su značajni koraci za zadržavanje i održavanje životnog standarda i očekujem da ćete nastaviti u tom smjeru. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Piletić. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče sabora. Uvaženi ministre pa naravno da je ovo vrijedan iskorak i da ćemo svi to podržati, ali ja zapravo želim ukazati na jednu drugu stvar što je meni, meni je to jako važno. Dakle, predvidjeli ste u prelaznim i završnim odredbama da će HZMO automatizmom to isplatiti svima onima koji su bili oštećeni. To je jako važno da ljudi ne moraju podnositi zahtjeve. Tu bi bilo sigurno puno više problema. Evo to istinski želim da svi čuju koji nas slušaju i da ovaj znaju da se i na taj način pobrinulo da zaista nema one administrativne procedure koja često puta bude veliki problem u Piletić. **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala i vama zastupnice Grba Bujević kao što smo to i kroz izmjene ZOMO-a osim podnošenja zahtjeva za pripadajući dio obiteljske mirovine gdje se onda mora izračunati koje je povoljnije pravo, sva povoljnija prava za naše umirovljenike. Smisao i jest da bude automatizmom riješeno kako bismo smanjili administraciju, spriječili

Poštovani ministre evo da vas malo pitam općenito o mirovinskom sustavu. Dakle, naš omjer radnika i umirovljenika je negdje 1,29:1. Dakle, treći najgori u EU možda i tu je li dio objašnjenja zašto su nam mirovine općenito niske. Kada bi dodali još i ove crne demografske procjene na to, dakle u posljednjih 30 godina izgubili smo milijun stanovnika je li u zadnjih 10 godina 500 tisuća, nedostaje radne snage, osim toga, statistike pokazuju da relativno i kasno ulazimo na tržište rada, imamo puno prijevremenih umirovljenja, prognoze su da ćemo negdje za 30-ak godina doći u ovaj omjer 1:1. Dakle, brine li vas to i kako dugoročno razmišljate o održivosti mirovinskog sustava i planirate li neke veće reforme? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Piletić. **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice Puljak. Naravno da razmišljamo. Mogli ste već čuti dakle nakon što smo donijeli izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju da smo paralelno s tim formirali radnu skupinu kako bismo nakon 20 godina ovakvog mirovinskog sustava gdje su nam jasne dakle i sve prednosti i sve nedostaci, temeljito dakle preispitali okolnosti u kojim funkcionira hrvatski mirovinski sustav i kako bi ta radna skupina predložila Vladi, a onda samim time dakle i HS-u što sve još dodatno dakle treba mijenjati. Trenutni omjer vam je umirovljenika i osiguranika 1:1,31. Ukoliko uzmete da se čitava Europa dakle nosi s tim izazovima da više nikad nećemo imati onaj omjer 1:4, naravno da o svemu tome razmišljamo, a zašto su mirovine niske, tu treba onda uzeti temeljito izanalizirati povijesne razloge i uplate doprinosa u mirovinski sustav. **Reiner, Željko Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, evo ovim prijedlogom zakona, kako kažete, nakon 12 godina se ukida krizna mjera za one koji primaju mirovinu od 464 pa nadalje, eura, eura, no u RH imamo stopu rizika od siromaštva starijih osoba u 2022. g. 32,4%. Stariji samci su još ugroženiji i gotovo 55% njih živi u riziku od siromaštva. Jednokratne mjere koje evo, provodite nisu sigurno rješenje kojim umirovljenici mogu podmiriti rastuće troškove života, a linija za siromaštvo za samce je prošle godine iznosila 3 038 kn. Da prinesemo vašoj pozornosti da u RH živi 665 tisuća korisnika koji primaju mirovinu do 470 eura pa moj upit je što je s njima i kad oni mogu

mjere koje Vlada 5 puta u manje od 3 godine isplatila više od 700 tisuća naših umirovljenika nisu rješenje, ali su u okolnostima inflatornih pritisaka više nego dobrodošle. Rezultat je to dijaloga socijalnog između predstavnika umirovljenika, spomenuo sam ih u početku i sindikata i matica umirovljenika mi dok su god ovakvi pritisci koji najviše dakle osjećaju naši umirovljenici s nižim primanjima, mi ćemo s takvom dakle politikom nastaviti. Spomenuo sam također, da u mandatu ove Vlade od 2016. g. najniže mirovine, najniže mirovine, dakle njih gotovo 280 su uz indeksaciju, uz dodatna ova 3% puta 2 puta narasle za gotovo 50%. **Reiner, Zahvaljujem potpredsjedniče. Ministre, upravo ovi podaci koje ste vi iznijeli malo drugačije izgledaju i Vladinoj prezentaciji koja neki dan ovaj, predstavljena javnosti, gdje u 6 godina imate zapravo nominalni rast mirovina od 25%, govorimo o prosječnoj mirovini, znači u mandatu ove dvije HDZ-ove vlade. Kad odbijete od toga inflaciju koja je negdje oko 16,5%, ispada da je realno prosječna mirovina rasla tek 6,7%, što je cca 1% godišnje. Složit ćete se sa mnom, to je premalo i ovo što je kolegica Iljkić upravo sada rekla, mi svi očekujemo, a umirovljenici iznad svega, da se nastavi trajno, trajnim mjerama rješavati problem u ovom slučaju sada još 800 tisuća ljudi koji nisu bili obuhvaćeni ovim mjerama koje mi, istina, podržavamo. Poštovani ministar Piletić. najrealnije prikazuje koliko su prosječna mirovinska primanja dakle umirovljenika u Hrvatskoj. U prosincu 2016. prosječna takva mirovina iznosila je nešto više od 2500 kuna. Ona je u siječnju i veljači '23. iznosila 3 200 kuna ili ako hoćete, 438 eura, u ožujku kada su počele prve uplate mirovina i nakon indeksacije i sa ovim pripadajućim dijelom obiteljske mirovine prosječna ZOMO mirovina iznosi 3473 kune ili 461 eura i ponovit ću, ovih 5 jednokratnih dodataka na najniže mirovine za više, za nešto manje od 700 tisuća umirovljenika, kada uzmete koliko su dobili jednokratnih dodataka, to vam je na godišnjoj razini povećanje njihovih mirovina za više od 20%. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Prije nego što nastavimo, pozdravimo na galeriji učenice i učenike Strukovne škole iz Gospoća.

bi trebalo podržati. Ono što mene žalosti je činjenica da vi sa ove govornice kažete da je dobra ili odlična mirovina 460 i koliko je kolegica rekla, 4 eura, a da je to ustvari novac manji od minimalne plaće, znači od nečega što smo se dogovorili da je minimalno potrebno za preživjeti. Ono što bi vam bio nekakav moj prijedlog, da možda ovdje ima i velikih mirovina, ali barem za one najniže da pokušate jednokratno im vratiti ovih 10%, a da ovaj drugi dio ovih možda većih mirovina vraćate u dva dijela. Evo, čisto jedan prijedlog koji mislim da bi bio korektan. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Piletić. **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Brumnić ne treba vas ništa žalostiti jer ja nisam rekao da je to idealan iznos, nego da je to realno stanje prosječne mirovine uostalom prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i da je ona u odnosu na prosinac 2016. povećana za nešto više od 38%, a da je evidentan i porast u odnosu na siječanj i veljaču kada uzmemo prosječnu ovu mirovinu isplaćenu za ožujak 2023. Prijedlog je hvale vrijedan. Razmislit ćemo o njemu. Poštovana zastupnica Orešković. već o raznim privilegijama i o političkim odlukama. Dakle, pravednost mirovinskog sustava je narušena jer nema jasne veze između ostvarenog staža, realiziranog staža, uplaćenih doprinosa i visine mirovine. Rješenje bi bilo da se mirovine iz rada izdvoje od ostalih mirovina u financijskom, administrativnom i političkom obliku kako bi dobili jasnu krvnu sliku o tome što je zarađena mirovina, a što su socijalni i drugi legitimni i opravdani izdaci a tek onda treba krojiti i popravljati ostale nedostatke. Moje pitanje prema vama glasi ima li političke volje i znanja da se taj osnovni izvorišni problem riješi?

o stažu i uplatama doprinosa. Dakle, to je rezultat dakle mirovina. Ako uzmete prosječan mirovinski staž u Republici Hrvatskoj on je za nekoliko godina niži od europskog prosjeka i to vam dovoljno govori zašto su mirovine u Hrvatskoj niže u odnosu dakle na europske razine, a upravo dakle zbog staža, zbog omogućavanja da značajan broj naših sugrađana i nakon ispunjavanja uvjeta za starosnu mirovinu žele raditi omogućili smo 4 sata rada uz primanje, dakle pune mirovine ili za određene kategorije, dakle rad od 8 sati, a primanje pola mirovine.

Dakle, uvaženi ministre moguće je da sam ja dovedena u zabludu, ali mi smo svi ovdje zato da raspravljamo, pa me ispravite ako griješim. Ali čini mi se da braniteljske mirovine ne proizlaze iz ostvarenog radnog staža i doprinosa i izvršenih uplata. Ja se slažem sa vama da bi to trebao biti temelj mirovinskog sustava, ali u ovom slučaju nije, a mi na ove mirovine izdvajamo pet milijardi kuna godišnje i one iznose 11% ukupnog mirovinskog fonda, … **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila naravno replika a ne povreda Poslovnika, pa vam moram dati opomenu. Poštovana zastupnica Murganić ima repliku. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Vi ste u zadnjoj rečenici svog uvodnog izlaganja rekli da je zakon vrlo jednostavan i vrlo jasan i svakako da je to evidentno. Ali ja bih još dodala da je vrlo, vrlo značajan. Mene posebno veseli da se ispravlja nepravda umanjenja mirovina i to upravo onim našim umirovljenicima koji imaju najniže, odnosno vrlo niske mirovine. To je njima sigurno jedan I htjela bih još dodati. Upravo ono što ste i vi već nekoliko puta naglasili, ali treba naglašavati jer treba javnost isto tako znati, osvijestiti i podsjetiti da unazad evo mogu reći dvije godine upravo iz ovog ministarstva izišli su zakoni u kojima se nastojao nastojao poboljšati status naših umirovljenika povećanje najniže mirovine, povećanje obiteljske mirovine. Ono što je epohalno značajno i prvi put se uvodi to je onaj dodatak na osobnu mirovinu sa … …/Upadica Reiner: Hvala./… … od obiteljske mirovine preminulog partnera. (HDZ)** Pa ništa osim komentar na izlaganje uvažene kolegice Murganić. Nikad više za umirovljenike u nikad kraće vremena. **Srpak, Dražen (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, ministre. Povećanje minimalne plaće je povećanje medijalne i prosječne plaće, paketi pomoći umirovljenicima, intervencije Vlade kroz cijene energenata su uz povećanje mirovina koja se stalno donose potrebite kako bi se lakše prošlo kroz sve krize koje već više godina prate svakodnevnicu ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu. Svim donesenim mjerama, povećanjima primanja Vlada pokazuje stalnu brigu za stanovništvo, a pogotovo za one skupine koje su najosjetljivije. Ovim izmjenama zakona izlazi se u susret ili ispravlja nepravda i hrvatskim braniteljima i policajcima koji su najzaslužniji što imamo svoju državu i svakako da je to pravedna i ispravna odluka. Ministre vjerujem da će Vlada i dalje ustrajno raditi na održivom povećanju i svih ostalih mirovina. Hvala vam.

no isto tako smo čuli da preko 55,3% umirovljenika živi u riziku od siromaštva pa me zanima kad ćete konačno povećati mirovine da naši umirovljenici mogu dostojno živjeti nakon što su cijeli život radili. I drugo što me zanima, a vi sigurno znate koliko je zahtjeva do sad obrađeno za povećanje obiteljske mirovine odnosno nakon pokojnog supružnika, tj. koliko je zahtjeva do sada odobreno. zanima me koliko je zahtjeva obrađeno za povećanje obiteljske mirovine, odnosno nakon pokojnog supružnika. Koliko je zahtjeva do sada odobreno? Hvala lijepo uvaženi zastupniče Kovač, dakle od nešto više od 110 tisuća pristiglih zahtjeva, riješeno ih je već negdje preko 44 tisuće. Dakle, kao što sam rekao preko 40% je već riješeno. Ostatak je ubrzano u obradi. A ovo sam već iskomentirao, dakle najniže mirovine u mandatu ove Vlade povećane su za 50%. **Reiner, Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani ministre Piletiću, evo ja uvodno moram reći da svakako pozdravljam ove izmjene i dopune koje su jako kratke, ali iznimno, iznimno značajne za 63 tisuće hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ostale koji su korisnici mirovina po posebnim propisima do 464 eura koji će temeljem ovoga zakona imati u prosjeku skoro 100 eura mjesečno višu mirovinu. I to pozdravljam. A s obzirom da naši kolege iz SDP-a su danas ovdje govorili ne samo o mirovinskom sustavu već i o granici siromaštva ja moram ovdje naglasiti i žao mi je da to oni nisu učinili da je upravo njihova vlada i njihov premijer Milanović da su donijeli ono poznato, sramotno razdvajanje mirovina na štetu hrvatskih branitelja, ali isto tako

2010. godine došlo ovo vrijeme da se ukine ovaj krizni zakon i ja samo mogu pozdraviti ovaj čin, ali isto tako me žalosti da su to morali biti naši umirovljenici. Dakle, oni su bili ti koji su spašavali ekonomsku krizu koja je bila i vjerujem da od danas pa u buduće se to nikad neće više, više dogoditi. I isto tako želim komentirati da ovdje je netko rekao da je realno rasla mirovina samo 6%, ona je mogla i padati i 16% da nije bilo mjera ove Vlade. Znači Vlada je napravila dobre stvari da ta mirovina ipak i rasla, a da nije realno padala i vjerujem da će umirovljenici biti zadovoljni i da neće doći u situaciju ni jedna vlada na napravi ovo, ovo što je napravila i da ovih 10 godina ošteti umirovljenike za toliko velike novce, a znamo kako …/Upadica: Hvala./… oni Pa evo svi koji su bili obuhvaćeni ovim zakonom od 2010. proračunu RH uštedili su više od 12 milijardi kuna. Ja mislim da i to dovoljno govori da su oni svoj obol dali.

radi se zapravo o jednoj vrlo heterogenoj skupini koja obuhvaća 18 ili 19 kategorija i mi znamo da se materijalni položaji nekih od tih kategorija supstancijalno razlikuju. Ne mislite li da je bio potreban neki diferencirani pristup? I drugo što bih htio reći, mi danas dakle ponovno govorimo o mirovinskom sustavu, ponovno govorimo o njegovom prvom stupu i htio bih izraziti nezadovoljstvo činjenicom da ponovno to činimo bez da govorimo o sustavu u cjelini. Da govorimo o njegovim suštinskim, principijelnim problemima poput npr. činjenice da 25%, čak 25% svih naših mirovina koje su obračunate prema Zakonu o mirovinskom osiguranju spadaju u kategoriju najnižih mirovina. O tome i o svim drugim stvarima bismo također trebali govoriti. Hvala vam. i da ovaj namet stavljamo van snage, a po pitanju cjelovitosti sustava s obzirom da trostupni sustav omeđuju različiti zakonski okviri bit će prilike kada dođu zakoni o kapitaliziranoj štednji da kažete svoje mišljenje i da date svoj obol. **Šimić, Hrvoje (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče sabora. Poštovani ministre ovaj zakon o kojem danas raspravljamo zapravo pohvaljuje cijela javnost. Da je tome tako vidimo iz izvješća o provedenom savjetovanju gdje je bio vrlo mali broj komentara, a da ne kažemo još manji broj kritika. Slažem se s vama da se treba zahvaliti preko 96 tisuća naših sugrađana upravo na jednom velikom strpljenju, ali treba se zahvaliti i vama, vašem ministarstvu i Vladi RH na još jednom ispunjenom obećanju hrvatskim građanima. Evo, hvala lijepa. **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala vama i na komentaru. Što se tiče ovih nekoliko komentara na javnom savjetovanju bila su samo 2 nevezana uz ovakav prijedlog zakona.

vaš tajnik i suradnica su dosta nabranile, branili boje ministarstva. No, na odboru je skrenuta pozornost na problem velike većine umirovljenika u ovoj kategoriji koji su oštećeni budući da im je mirovina rasla samo redovitim usklađivanjem, a čim je prešla limit od 3.500 kuna zakon, sukladno ovom zakonu se umanjila, a znamo da je limit umanjen još odnosno uređen prije 12 godina. Imate li možda namjeru nekim podzakonskim aktom to sve skupa uskladiti.

zakonom ukidamo svima umanjenje od ovih 10 s tim da 5% će trajati još do 1.1. i onda više dakle nikome neće biti umanjivane mirovine kojima je dosad bila umanjivana. zastupnik Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče HS. Gospodine ministre, sve ste lijepo objasnili u prijedlogu ovog zakona koji je u korist najvećim dijelom hrvatskim braniteljima, a onda i svim ostalim kategorijama koje su iznijele teret krize u to vrijeme. Naime, na Odboru za ratne veterane svi su glasali osim jednog glasa suzdržanog Katarine Peović koja je bila suzdržana ovim zakonom, s obzirom da je državna tajnica jasno objasnila i dala je na uvid ovaj mjesečni izvještaj koji ide uvijek uz to i može se reći da da tu su i pripadnici JNA koji su kao nasljeđe ostali u mirovinama, tu su i domovinska vojska, tu su i Savezno izvršno vijeće i njihovi pripadnici, 18 kategorija osim one 3 koje su bile oslobođene ovog kriznog poreza među kojima su 100%-tni HRVI, rudari ugljenokopa, kao

izvjestitelje odbora koji žele uzeti riječ? Da, poštovani Željko Pavić, predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, izvolite. **Pavić, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo HS na 35. sjednici održanoj 19. travnja 2023.g. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju s Konačnim prijedlogom P.Z. br. 472. koji je predsjedniku HS donijela, podnijela hrvatska Vlada aktom od 13. travnja 2023.g.. Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl. 33. Poslovnika HS kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se ovim zakonskim prijedlogom predlaže potpuno odnosno pardon postupno ukidanje smanjenja mirovina ostvarenih ili određenih prema posebnim propisima na način da se od 1.7.2023.g. smanji postotak smanjenja sadašnjih 10% na 5%, a od 1.1.2024.g. da se to u cijelosti ukine. Ovim izmjenama obuhvatit će se oko 96 ostvarenih odnosno određenih prema posebnim propisima, a od toga i više od 63 tisuće hrvatskih branitelja. U raspravi je podržano donošenje ovog zakona, također je u raspravi iznijeto i mišljenje po kojem bi bilo dobro da HZMO koji je po službenoj dužnosti, mora odrediti mirovine odnosno dohodak, dodatak mirovini koji su smanjeni od 30. lipnja 2023.g. donese i rješenja, nažalost taj dio nije bio kasnije prihvaćen. Nadalje, iznijet je prijedlog da tzv. povlaštene mirovine se isplaćuju iz Državnog proračuna. U raspravi je istaknuto kako 42% mirovina nije pokriveno uplatama doprinosa, te je ukazano i na problem velike većine umirovljenika u ovoj kategoriji koji su oštećeni budući da im je mirovina rasla redovnim usklađivanjem, a čim je prešla limit od 3.500 kuna ona se sukladno zakonu umanjila, a limit je utvrđen još prije 12.g.. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova 7 za i 3 suzdržana odlučio predložiti HS da donese Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju P.Z. br. 472., hvala lijepa. Sada bismo otvorili raspravu i prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Branko Grčić, izvolite. Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle ja mogu reći odmah na početku da mi svakako podržavamo ovaj zakon odnosno ovu izmjenu zakona zato što je to jedna mjera koja je još u nizu nekoliko dobrih mjera koje smo također podržali, rješavaju kratkoročno, nažalost samo kratkoročno u ovim uvjetima inflacije, problem određenih skupina umirovljenika jer ovo se ipak odnosi na manji dio umirovljenika, čuli smo sada negdje oko 90-95 tisuća će biti obuhvaćeno ovom mjerom, prošlom mjerom kada smo ukinuli doprinose, zdravstvene doprinose to je bilo negdje oko 35 tisuća čini mi se umirovljenika, što opet kažem selektivna mjera koja je samo dijelom obuhvatila umirovljeničku populaciju i sada dolazimo do činjenice, ono što sam i maloprije rekao da preko 800 tisuća ljudi i još kad tu uključimo i ove obiteljske mirovine i njih stavimo ovaj sa strane kao dio rješenja ja bih rekao i još uvijek negdje oko 800 tisuća ljudi u mirovinskom sustavu dakle korisnika mirovina pati zbog ovih događanja u zadnje 2.g., a to znači vrlo izražene inflacije koja je po službenoj stopi, po službenoj stopi inflacije obezvrijedila mirovine realno za nekih 5% u 2.g., dakle dakle pad kupovne moći mirovina od 5%, dakle danas umirovljenici još uvijek mogu dakle 5% manje roba kupiti za svoje mirovine nego što je to bilo prije 2.g. i to je, to je realni problem. I ona činjenica maloprije o kojoj smo malo diskutirali, a to su podaci u jednom duljem vremenskom razdoblju, u mandatu dvije dosadašnje HDZ-ove Vlade, pokazuju također problem jer je realni rast mirovina bez obzira da li ćemo uzet sada ove međunarodne ugovore ili nećemo ipak taj rast mirovina je nedostatan da nadoknadi ono što bi zaista trebalo nadoknaditi umirovljenicima, a to je da te mirovine rastu barem kao što rastu plaće kako ne bi padao kontinuirano udjel prosječne mirovine u prosječnoj plaći, a to se u ovih 6.g. također dogodilo i to negdje sa 44% udjela taj udjel je danas oko 40%. Sve ove podatke govorim izravno iz izvješća Vlade prezentiranog dakle u posebnoj prezentaciji o kretanju BDP-a, plaća i mirovina od prije par tjedana. Dakle to su, pretpostavljam, pouzdani podaci i to me ne možemo prigovoriti. E sad, vidite, ono što u samom ovom Zakonu nije, mislim, bilo dobro ovih godina je činjenica da je on trebao već davno biti pasiviziran, da tako kažem, maknut sa scene jer je to bio krizni zakon. To je bio zakon još iz 2009., '10. g., '10. preciznije, kad je kriza drmala cijelim svijetom, pa tako i Hrvatskom i kada zaista jedna politika, makroekonomska politika koja je tada forsirana iz, ja bih rekao, centara moći, tražila štednju, štednju, štednju, stezanje remena i tada je to bilo, na neki način nužnost. Dakle to je isto zakon iz vremena HDZ-ove Vlade, ali mi nemamo nikakav prigovor na to iz tog vremena jer je to bila realna situacija. Mi smo naslijedili kao Vlada sličnu situaciju, kriza se nastavila i negdje tamo 2016., '17. tek su se stekli uvjeti da se sve to makne sa scene. Zašto nije do danas? Eto, nije, danas je vrijeme svakako da to napravimo i zato ovaj Zakon treba, odnosno ove izmjene zakona treba prihvatiti. Dakle u tom Zakonu su bile apsurdne stvari, da su pod udarom ovog Zakona upali i ljudi koji su tek išli u mirovinu pa su preskočili ovaj iznos od 465 eura pa su i oni došli pod udar ovog Zakona, što je zaista apsurdno, kao i oni koji su redovitim usklađivanjem prešli iznos od 465 eura. Zaista, kažem, apsurdno i zato ovaj Zakon treba podržati i prihvatiti. Međutim, da se vratim na ovu priču oko šireg rješavanja problema umirovljenike, posebno kažem, naših ljudi, dakle preko 800 tisuća ljudi koji su izvan svih ovih, da tako kažem, trajnijih mjera. Pustimo sad helihopterski novac, pustimo sad jednokratne potpore koje su umirovljenici dobili i za koje mi jesmo bili i uvijek smo ih podržavali, dapače, pozivali smo Vladu da u vremenu krize na taj način pomognemo umirovljenicima. Što je problem još umirovljenika? Vidite, mirovine su toliko male, a svi mali dohoci su posebno bili opterećeni ili jesu opterećeni u ovom vremenu inflacije jer je struktura potrošnje takva da recimo, jedna prosječna mirovina u cijelosti ide na hranu, režije i energiju, a to su upravo komponente u strukturi potrošnje čija cijena, da tako kažem je rasla daleko iznad stope službene inflacije. Negdje između 15 i 20% su te komponente rasle u cijeni i jasno je da je inflacija, ja je zovem inflacija za umirovljenike, daleko veća od službene inflacije. Pa je onda i realni pad vrijednosti mirovina daleko veći od ovih 5% o kojima govorimo. I to je činjenica. I ako pitate bilo kojeg umirovljenika, sigurno će vam reći, moja mirovina odlazi na 3, a ne 10 komponenti u strukturi potrošnje. Na 3, hranu, energiju i režije i to je ono što je ključni udar na sve ljude sa malim dohocima u Hrvatskoj, a umirovljenici po broju prednjače prednjače u toj strukturi i zato im treba pomoći i zato se mi u SDP-u zalažemo i cijelo vrijeme ponavljamo. Barem dvije stvari treba napraviti u idućih godinu, dvije dana. I evo ja zaista koristim priliku da pozovem i ministra i Vladu da o tome ozbiljno razmisle. Jedno je razmišljati da li će u fiskalnom okviru za iduću godinu i onu iza biti prostora za jednokratno izvanredno usklađenje mirovina, usklađenje mirovina, bit ću precizan, dakle ono koje nije u ovom trenutku zakonski definirao, a kako bi se ovaj jaz između mirovina i plaća dijelom pokrio odnosno, druga mjera koja je ključna za ukupnu budućnost razvoja mirovinskog sustava i mirovina naših ljudi, a to je promjena formule za usklađivanje mirovina. Mi smo kao Vlada napravili jedan međukorak, ja bih rekao, u tom smislu i onu formulu koja je bila 50:50% između rasta plaća i inflacije u sustavu usklađivanja mirovina, pomakli na današnji sustav 70:30 u korist povoljnijeg faktora za usklađivanje mirovina. Sada je vrijeme, a posebno, ja bih rekao i ukupne okolnosti oko kretanja mirovina u Hrvatskoj i njihovog kontinuiranog zaostajanja za plaćama da se ta formula dodatno korigira, da poslušamo i udruge umirovljenika koje vrlo jasno to traže, a to je da se u 100 uvažava povoljniji faktor od ova dva koja sam nabrojio za umirovljenike. Dakle ako je inflacija u postotku ove dvije godine bila veća od rasta plaća, onda se mirovine trebalo usklađivati 100% s inflacijom i na taj način očuvati njihovu kupovnu moć. Ako će u idućih nekoliko godina kad inflacija stane, kad se smiri, rasti plaće realno više nego što će biti ta stopa inflacije, onda je vrlo jasno da bi bilo dobro da mirovine prate taj realni rast plaća i na taj način više ne bi imali ovaj problem kontinuiranog pada udjela prosječne mirovine u prosječnoj plaći. Pogledajte malo podatke odnosa današnje mirovine naših ljudi u odnosu na plaće koje su primali prije nego što su umirovljeni. Katastrofalno tu smo na samom začelju liste europskih zemalja zajedno uvijek sa Bugarskom u ovom slučaju Litvom, Latvijom i Rumunjskom. Jako loša situacija i o tome moramo voditi računa. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika MOŽEMO poštovanog zastupnika Damira Bakića. Poštovane kolegice i kolege, uvaženi ministre sa suradnicima. Evo dakle predloženim zakonom idemo ukidanju smanjenja mirovina koje su određene, odnosno ostvarene prema posebnim propisima. naoko riječ je o mjeri koja se može samo pozdraviti, jer je intencija onda efekt podizanje mirovina određenih skupina umirovljenika. Međutim, uz neospornu korist za pojedinu skupinu ovime se samo produbljuju razlike i kontradikcije u sustavu i dodatno se narušava i statika i dizajn sustava. Ne govorim ovaj čas o sustavu u cjelini, o trostupnom sustavu nego govorim ministre o …/Govornik se ne razumije./… njegovom dijelu, o prvom stupu mirovinskog osiguranja. O tome da smo još devedesete imali omjer osiguranika i korisnika tri naprama jedan, a da je on već 2000. praktično pao na današnje grane, a danas je 1,31 naprama 1 i zašto je tako, a to je temeljni problem sustava. O tome ovom prilikom nećemo. Međutim, današnja tema, a to su skupine umirovljenika čije su mirovine određene odnosno ostvarene po posebnim propisima i možda drugi najteži problem u sustavu. i 227 i 499 korisnika mirovina njih samo 85% su oni kojima je mirovina određena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju s prosječnom mirovinom 438 eura. S druge strane korisnika mirovina određenih ili ostvarenih prema posebnim propisima, to su oni o kojima danas govorimo je 15% u sustavu i njih se tretira kao posebnu, ali jedinstvenu skupinu a potrebno je reći da među tih 185 skoro tisuća korisnika imamo i policajce i vatrogasce i umirovljene radnike koji su bili profesionalno izloženi azbestu i umirovljene rudare, ali isto tako i bivše zastupnike u Saboru, bivše članove Vlade, bivše ustavne suce itd. itd. Riječ je dakle o skupini koja je u prosjeku govoreći u znatno povoljnijem položaju nego 85% umirovljeničke populacije, a pritom je i sama heterogena i sasvim sigurno ja sam barem u to uvjeren zahtijeva diferenciran pristup. To bi svakako bilo uravnoteženije, a usudio bih se reći i pravednije osobito kad se uzme u obzir da su neke od tih skupina pri određivanju mirovina bile u prilično velikoj mjeri favorizirane. Istovremeno neke od ovih podskupina, ove šarolike skupine zapravo bi trebalo još snažnije zaštititi, odnosno još više unaprijediti njihov materijalni položaj. Međutim, puno veći problem i puno važnije pitanje glasi, a što ćemo sa ovih 85% umirovljenika koji su svoje mirovine zaradili prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i čije mirovine su obračunate ne nekim dekretom, nego više ili manje sukladno doprinosima i stažu. To je točno ministre koje su uplaćivali. Kako njihov položaj unaprijediti? Po mojim izračunima, po našim izračunima te je mirovine potrebno povećati barem 9% odmah ne računajući regularna usklađenja. Dakle najmanje 9% kako bi dosegle bar neki minimalni prag u komparaciji sa plaćama, a s obzirom na ostvareni staž. Jer 508000 ili preko 508000 korisnika starosne mirovine, naglašavam starosne, dakle ne prijevremene, ne invalidske, ne obiteljske. Preko 508000 korisnika čiste starosne mirovine prima prosječnu mirovinu od samo 477 eura za prosječno ostvareni staž od 31 godine i 9 mjeseci. S obzirom da je prosječna plaća u Republici Hrvatskoj za siječanj iznosila 1094. eura prosječna mirovina ove centralne skupine umirovljenika, dakle onih koji primaju starosnu mirovinu trebala bi iznositi ako se želi postići minimalno zadovoljavajuća korelacija sa plaćama, pa onda i time sa uplaćenim doprinosima trebalo bi, dakle iznositi barem 521 euro, dakle 9% više. O tome trebamo razmišljati i time se trebamo baviti. To je naša glavna zadaća i to je glavna potrebna intervencija u sustavu. To a ne ovakve točkaste promjene koje donosi ovaj zakonski prijedlog sam po sebi ne loš ili nedavno donesen Zakon o proširenju prava korisnika obiteljske mirovine također sam po sebi ne loš. Usput rečeno ako bi se aktualna vrijednost mirovine podigla za 9% samo za pod navodnicima regularne umirovljenike, dakle za onih 85% čije mirovine nisu obračunate niti određene po posebnim propisima a to je njih 949270 sa prosječnom mirovinom 438 eura, ako bi se dakle tako učinilo godišnji trošak bi bio približno 450 milijuna eura. To nije malo i nije lako naći taj novac, bar ne odmah ali trebamo uočiti da efekt ove mjere, mjere koju donosi ovaj zakon o kojem danas govorimo, efekt te mjere na godišnjoj razini iznosi približno 115 milijuna eura za 2024. kad se smanjenje potpuno ukine. Bilo bi dobro da imamo na umu taj odnos. Mi ovdje popravljamo materijalni položaj 15% umirovljeničke populacije, a za sumjerljivi iznos možda ne u jednoj godini, ali postupno u 3, možda 4 godine mogli bismo možda popraviti materijalni položaj svih. Ne mnogo i ne dramatično, ali sigurno pravednije i primjerenije ne samo teorijskim postavkama sustava mirovinskog osiguranja nego što je mnogo važnije i prema realnim potrebama umirovljenika. Niz je i drugih problema u sustavu, opet kroz izmjene ću reći u …/Govornik se ne razumije./… sustava u njegovom prvom stupu na koje smo već više puta upozoravali. Nažalost bez rezultata jer se ne sluša. Na neke od tih problema ću se osvrnuti i u pojedinačnom izlaganju. A s ovime bih gotovo završio ali imam potrebu reći još jednu stvar. Mislim da je važno i potrebno i čak sa ove govornice ovom prilikom pohvaliti, pohvaliti statistički izvještaj HZMO-a i sve kolegice i kolege koji na tom izvještaju rade. To je

u našim ministarstvima ili zavodima ili državnim agencijama mislim da ako zaslužuje pohvalu da treba pohvaliti. Evo ja to ovom prilikom i javno činim. Zahvaljujem. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovanog zastupnika Stipe Mlinarića. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala vam lijepa potpredsjedniče sabora. Uvaženi ministre, odmah da vam na početku kažem da imate ruke Domovinskog pokreta i moju ruku za ovaj zakon tako da, da ne bude oko toga nejasnoća. A sad da se vratimo na sam zakon. Prvi sam otvorio u ovoj sabornici tih 10% ministru financija prije godinu i po dana. Gospodine Đakiću ne morate se smijati, sjedite u saboru 20 godina, niste se se, niste bili u stanju vi to napraviti davnih dana. Da ne govorim o invalidninama koje niste od 2000. godine koje je SDP-ova vlada poduzela, a predsjednik ste HVIDRE i onda nemojte se smijuljiti. Ja sam mogao govorit, jedno da sam i došao na ulicu kod sebe na Malešnicu i vikat na ulici. Vi ste bili u Hrvatskom saboru niste riječi rekli. Tapšali ste Jadranki Kosor kad je donosila taj zakon 2010. godine. Što je se čekalo 2023. godinu recite mi kao predsjednik HVIDRE gospodine Đakiću koliko je hrvatskih branitelja umrlo od 2010. do 2023. godine? To bi vi trebali znati. To bi Ministarstvo branitelja trebalo znati. Izađite za govornicu i recite koliko je tih dečki nisu dočekali tu mirovinu. Prema tome, ja to nisam očekivao od vlade SDP-a koja je bila i ministra tad branitelja Freda Matića ili Zorana Milanovića koji je bio predsjednik vlade. Ja nisam očekivao da oni to vrate. Od vas sam očekivao. Od vas sam očekivao, pa vidim da to ni kolegama iz MOST-a, bili su 2 put u vladi nije nikom palo na pamet da kaže pa čekajte daj ukinite krizni porez koji je bio 2010. godine. Nije bio samo uveden za povlaštene mirovine. Namjerno govorim povlaštene mirovine odgovorit ću zašto to govorim. Nisu ni oni rekli pa ajde ukinite to, pa svima su ukinuli taj krizni porez koji je Jadranka Kosor donijela i bila je kriza i trebalo ga je uvesti. Ne kažem ništa, ali nakon 2 godine, 3 godine kad je prošla kriza, 5 godina trebalo ga je ukinuti. Niste čekali ste 2023. godinu i sa 1.1.2024. vraćate 5% radi izbora. Mislite da su hrvatski branitelji glupani koji će nasjesti na te fore i na te floskule. Mislim, ali da bi hrvatski branitelji znali, ja sam rekao ministru moju ruku ima, ima ruku Domovinskog pokreta ali sa gorčinom u ustima. Sad ću reći pred cijelom hrvatskom javnosti nek znaju. 10% će se povećati mirovina okupacijskom gradonačelniku Vukovara Vojislavu Stanimiroviću koji prima povlaštenu mirovinu. On će dobiti na svojih 2 tisuće eura mirovine dobit će 200 eura mirovine povišice. Dragi mladi koji se zapošljavate i dobivate plaću 800 eura, 1000 eura znajte to. Drage medicinske sestre, dragi doktori, liječnici znate za koje plaće radite i prosvjedujete svaki dan, znajte tko prima sve povlaštenu mirovinu. A te iste novosti, kolegica Majda je otišla da joj kažem tko naziva te mirovine povlaštenima. Srpske novosti koje financirate vi kolege iz HDZ-a sa 600 tisuća eura godišnje. Oni nazivaju nas povlaštenim mirovinama, a kroz te mirovine su sakriveni od Vojislava Stanimirovića, od preko, oko 2 tisuće krajinskih milicajaca koji su se borili protiv nas, otišli su u mirovine po povlaštenim uvjetima po Zakonu o hrvatskim braniteljima. Tu se skrivaju partizanske mirovine koje nikad nitko neće spomenuti. Niste vi krivi za partizanske mirovine ne kažem, ali u javnosti je nametnuto da su to samo braniteljske mirovine. Tu se skriva i mirovina Budimira Lončara koji su napravili diplomatsku oluju, napravili su seriju o sebi kako su nam pomogli. Svaka čast gospodine Lončar na embargo za uvoz oružja, svaka čast. Napravili ste stvarno oluju ste napravili diplomatsku. Prema tome, u javnosti se naziva ove mirovine povlaštene mirovine jer je nametnulo od kažem Srpskih novosti koji stalno to forsiraju i stalno ljagu bacaju na hrvatske branitelje ni krive ni dužne, a jedini koji su zaslužili da imaju mirovine po posebnim propisima su pripadnici Hrvatske vojske, pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i pripadnici HOS-a. To su jedine skupine koje bi trebale u ovoj hrvatskoj državi imat takve mirovine. Nažalost nemaju ih samo oni, iza njih se skriva ovih 34-5 tisuća ljudi koji su bili zapravo protiv ove hrvatske države. Iza njih se skrivaju. Ljaga ide samo na branitelje, samo na branitelje ljaga ide. Ja nikad nisam čuo u ovih 25.g. otkad su mirovine te na snazi nikad nisam čuo za nijednu drugu mirovinu da je prozvana osim za hrvatske branitelje, to su privilegirani, oni imaju mirovine, sjede po kockarnicama, sjede po birtijama, ništa ne rade, nezasluženo su dobili mirovine, pa nisam nikog čuo da je neko rekao da je Vojimir Stanimirović nezasluženo dobio mirovinu, bio, koji je izjavio '91.g. gdje postoji snimak da je pao zadnji ustaški bastion Vukovarska bolnica, taj čovjek prima u Hrvatskoj mirovinu 2 tisuće eura. Kolko g. Hrelja vaši umirovljenici koji, za koje se borite koliko oni primaju mirovine, 600 eura, 500 eura, 300 eura? A ko mu je to dao, nisam mu ja dao sigurno, nisam mu ja dao, dali ste mu vi, ne samo njemu nego i ostalima koji se kriju iza hrvatskih branitelja, ali stigma na njihova leđa, oni ne valjaju, oni su problem, oni su paraziti ove države oni koji su stvorili ovu državu, a oni koji su je razarali ne, oni nisu problem, to je, to je ne tema, to se ne priča, to, to, to se skriva i po mogućnosti preko srpskih Novosti udri koje plaća hrvatska Vlada 600 tisuća eura, udri po svemu što, što ima veze sa Hrvatskom, udri po svemu jel te baš briga za, za ovo, tu svejedno državu nisi, nit si je htio, nit si je volio, nit si je želio. Prema tome, rekao sam na samom početku podići ću ruku za ovo radi svojih prijatelja branitelja, podići ću ruku za ovaj zakon, nemam problema to s tim što to dolazi od HDZ-a, stvarno nemam, sve što je dobro podržat ću, ali kažem s gorčinom u ustima jel ne idu samo njima povećanje mirovina, idu i drugima koji nisu zaslužili, koji uopće nisu trebali biti u toj kategoriji nego su trebali bit u sasvim jednoj drugoj kategoriji da je, da je bilo pravde i poštenja. Gledam sada suci prijete štrajkom, neki dan je onaj sudac objavio svoje da ima 11 tisuća eura mirovinu, dragi moji suci vidite da neki imaju koji su bili okupacijski gradonačelnici Vukovara da imaju dvije iljade eura samo mirovinu ne plaću, sjedi kod kuće. Ako mislite da to nije točno nek dođu iz SDSS-a i nek me demantiraju, ja znam da je točno, ja znam da je točno. Prema tome, volio bi, ministar je izašao, imao je valjda važan telefonski poziv, da na kraju u završnoj riječi da kaže još jedanput kolko hrvatskih branitelja je umrlo, valda ova država vodi te podatke da znamo kolko je ljudi umrlo, a da nije dočekalo povećanje od 10% koje se moglo vratit da je Plenkovićeva Vlada koja koja je vratila 10% koje je SDP-ova Vlada uzela 2014.g. vratila 2017.g., ali prije toga je trebala vratit ovih 10%. Zašto ovih 10% kriznog poreza? Pa zato što su mi se ljudi iz sustava javljali koji su odlazili u mirovinu 2019., 2020., 2021., 2022., sutra da ode u mirovinu dok ne stupi ovaj zakon na snagu izračunaju mu mirovinu, časnik HV-a, policajac ode u mirovinu i izračunaju mu 5.200 kuna i odma se pali tih 10% od Jadranke Kosor i umanjuje mu se za 520 kuna mirovina, to je bila nepravda, to je trebalo prvo ukinit, pa tek onda ovih drugih 10%, što je za pohvalu tih 10%, ja nemam problem pohvalit nešto što je dobro, ja stvarno s tim problem nemam, ali na nepravdu ću uvijek ukazat, ne dam da ljaga ide na hrvatske branitelje da su oni jedina privilegirana skupina u ovoj državi, ne oni nisu privilegirani, oni su stvorili ovu državu, oni su zaslužni za ovu državu i svoje su mirovine zaradile sa krvlju, znojem i suzama, a neki iza njih koji se skrivaju oni nisu zaslužili ni kune dobit, ni eura dobit, ni centa dobiti iz hrvatskog proračuna. Evo, hvala vam lijepo.

prenosi informaciju ovdje u saboru kada je za pita…, postavio pitanje ministru financija čuvši informaciju o preliminarnim sastancima o ovom zakonu od državnog tajnika i mene na Odboru za ratne veterane…/Upadica Sanader:

Potpredsjedniče, 238., evo dobro je što se tiče Mosta g. Mlinarić super to ste jako lijepo rekli, sve ostalo ste izmislili nažalost, lijepo ste krenuli, prvo, to je već nešto što traje nažalost ili na sreću. Morate prihvatiti da je ovo jedina Vlada i ministar Medved koji su istinski vratili ono što hrvatskim braniteljima pripada. Meni je žao što ste vi niste oglušili 2000-tih i tih godina jer kako ste sigurni u sebe vjerojatno ni Gotovini ni Markač ne bi završili u Hagu da ste vi rekli evo me, lumen. I vi ste ovo iskoristili kao repliku, dobivate opomenu, to je vaša druga opomena. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog Željka Pavića. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, g. tajniče, kolegice i kolege. Ovdje su nažalost rasprave otišle malo u krivom smjeru i moram napomenuti da se ovdje ne govori samo o braniteljima, ovdje se govori i o djelatnim vojnim osobama, govori se i o policijskim službenicima, o ovlaštenim osobama iz pravosuđa, radnicima koji su radili na poslovima razminiranja, o političkim zatvorenicima, službenicima koji su radili u saveznim tijelima i bivše Jugoslavije SFRJ, govori se o pripadnicima JNA, o pripadnicima HVO-a, ali isto tako i o članovima posada brodova koji su plovili na međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi, kao i o profesionalnim vatrogascima. Znači obuhvaćen je jako široki spektar naših umirovljenika i moramo biti svjesni da ovo što danas donosimo, zakon koji je, kako je rekao kolega, neloš, ne može zadovoljiti one umirovljenike kojima je zapravo godinama su bili uzimani novci od njihovih mirovina. Nažalost ovdje se radi o novcu koji je uziman njima 12 godina i ako gledate malo, ako uzmete malo matematiku, pomnožite nešto puta nešto, onda vidite da su oni minimalno, znači minimalno je svaki od njih do sada izdvojio otprilike tisuća kuna. To je minimum, a mnogi od njih su zapravo u proračunu ostavili i veće količinu novaca i smatramo da je to veliki promašaj Vlade Andreja Plenkovića odnosno Vlada Andreja Plenkovića s obzirom da se to već moglo rješavati tamo 2016., odnosno 2017. g. i i ti su umirovljenici mogli već davnih dana biti zbrinuti na sasvim drugačiji način. Mirovine koje će sada dobiti više se neće umanjivati kao što su se umanjivale do sada. Međutim, imat će problema, imat će problema koje imaju i sada zbog toga što sva ova povećanja koja su dobivali nikada neće dobiti. Zato sam danas i postavio pitanje ministru odnosno u replici sam ga pitao, postoji li možda namjera da se nekakvim podzakonskim aktom taj probleme riješi jer će ti ljudi i dalje bit zakinuti, s obzirom da će i sljedeći rast ići na ove mirovine koje će biti zapravo umanjene za ono što nisu rasle u prošlosti. Nažalost to je činjenično stanje. ne želim, do sada to nismo radili ovdje za govornicom, nitko iz našeg kluba, pa ne želim niti ja, da licitiramo sa postocima, da licitiramo sa iznosima, s obzirom da treba vidjeti koje su mogućnosti u proračunu da se neki iznosi isplate nekome, prema tome, ne želimo reći da bi to trebalo biti da povećanje mirovine do određenog iznosa ili da to treba biti u određenom postotku, međutim, smatramo da bi ti ljudi koji su do sada, znači to je gotovo pa 100 tisuća ljudi, koji su bili u mirovini i primali zapravo smanjene mirovine, da bi trebali biti namireni na neki način, s obzirom da krize više nema, a taj je zakon donesen u vrijeme krize kao krizni Znači to je bilo 2009. g. i mi imamo sa pravom razloga da kažemo da je to treba, taj zakon trebao biti ukinut puno, puno ranije. Znači ako bismo gledali samo da je to trebalo biti ukinuto tamo negdje 2016., 2017. g., mislim da je bivši ministar koji bi trebao poznavati situaciju i koji bi trebao poznavati brojke u detalje rekao da je to trebalo biti ukinuto najkasnije 2017., onda vidimo da kasnimo dobrih 7 godina i mislim da bismo trebali zapravo te umirovljenike na neki način namiriti. Činjenica je isto tako da je ovdje i jedno razočaranje, pogotovo kod braniteljske populacije jer su oni tu shvatili odnosno jedan dio njih je shvatio da su oni tu stigmatizirani, što po meni nije točno, ali eto, tako su to shvatili i moramo jasno reći da se tu ne odnosi samo na branitelje nego se odnosi na sve one osobe koje sam nabrojio na početku svog izlaganja jer to je pošteno i fer da se zna da su zakinuti i ostali članovi našeg društva, odnosno populacija koja ne ulazi samo iz redova branitelja. Što se tiče Socijaldemokrata, Socijaldemokrati će ovaj Zakon podržati iako smatramo, kao što sam rekao, da bismo trebali pomoći umirovljenicima koji su taj novac izgubili, mislim da je predsjedništvo stranke i reklo da ćemo napisati amandman kojim bismo pomogli određenom broju umirovljenika. Hoće li taj amandman biti prihvaćen ili neće, to ćemo vidjeti, ali se nadam da će biti prihvaćen i da ćemo na taj način pomoći barem jednom dijelu umirovljenika koji su u nekom momentu zapravo na neki način izdvajali, odnosno ostavljali svoj dio novaca u proračunu. Bilo je danas rečeno i da zapravo veliki dio mirovina zapravo i nije pokriven doprinosima koji su plaćeni, što je zapravo i jasno, to, radi se o nekih 42% mirovina koje se isplaćuju i to su mirovine koje se zapravo isplaćuju isto tako iz mirovinskog fonda, s time da moramo znati da se jedan dio tih novaca jednostavno uplaćuje iz proračuna direktno i da zapravo nema veze s doprinosima koje prikupimo na nivou mjeseca, odnosno na nivou godine, da bi se isplatio umirovljenicima. Toga, mislim da će to kasnije i u svojem izlaganju reći i kolega Hrelja koji je o tome već govorio i na prilikom donošenja prošlih zakona pa neću onda ovdje iznositi brojke koje će vjerojatno i on iznijeti. No, ono što moramo reći je da umirovljenici koji primaju mirovine u visini od 400 i nešto, 500 eura sigurno nemaju dovoljno novaca za život i da trebamo pronaći načina kako da im pomognemo, da trebamo pronaći načina kako da Vladi ukažemo da jednostavno tim ljudima, toj grupaciji ili toj skupini ljudi moramo pomoći na način da im se mirovine povećaju. Kao što sam rekao, neću licitirati, ali da se povećaju do iznosa koji je normalan za normalan život. Ne možemo si dozvoliti da nam mirovine na nivou godine rastu 10-ak posto, a da je inflacija istovremeno 20 ili 30%, govorim samo o inflaciji koja se tiče osnovnih namirnica, znači živežnih potreba koje ljudi moraju kupiti da bi mogli normalno preživjeti i režija koje moraju platiti da bi mogli živjeti u svojim stanovima. Prema tome, ukoliko to nije zadovoljeno, ukoliko se to ne može napraviti, moramo tim ljudima pomoći da bi dostojanstveno mogli živjeti. Isto tako, napominjem, imali smo tu i izmjene i dopune zakona i Zakon o obiteljskim mirovinama i promjene i dopune i znamo da će neki iz tih sredstava, odnosno prema tom propisu dobiti dodatna sredstva vidjet ćemo koji će biti rezultati s obzirom da su veliki broj je zahtjeva došao u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i da izračuni još uvijek traju. Zakon je stupio na snagu sa 1.1.2023. godine i vidjet ćemo koji će biti stvarni efekti. Nadam se da ćemo dobiti to izvješće koliko je ukupno novaca nakon toga isplaćeno po toj toj osnovi, pa ćemo biti pametniji prilikom donošenja novih prijedloga i vjerojatno novih zakonskih propisa koji će biti pred nama vezani za mirovine. Hvala lijepa. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika za pravednu Hrvatsku poštovane zastupnice Ružice Vukovac. Poštovani, dakle smatram da je na početku jako važno izdvojiti da se većina europskih mirovinskih sustava temelji na međugeneracijskoj solidarnosti i tomu je tako već preko stotinjak godina. Takvi sustavi propisuju da radnici rade, dakle dok rade iz svojih plaća doprinosima financiraju mirovinski sustav. To znači da sadašnji umirovljenici svojim doprinosima nisu financirali vlastitu mirovinu nego su financirali tadašnju generaciju umirovljenika. Isto tako to znači da sadašnji radnici ne financiraju vlastitu mirovinu, nego će jednom kada odu u mirovinu za njih to raditi mlađe generacije. Hrvatska ima prilično rizičan ili možda bolje reći prilično opasan omjer radnika i umirovljenika. U samo 4 desetljeća taj omjer se strahovito pogoršao. Davne 1980. godine mirovinu jednog umirovljenika financirala su čak četiri radnika, odnosno omjer je bio 4:1. U ovom U ovom trenutku omjer radnika i umirovljenika iznosi 1,29 radnika, dakle financira jednu mirovinu. Takav omjer treći je najgori u EU i u njemu leži dobar dio objašnjenja zašto su mirovine niske. Kada bismo još na sve ovo dodali i crne demografske prognoze pitanje je kako će situacija izgledati u budućnosti. Trenutačna istraživanja pokazuju da će Hrvatska 2070. godine imati identičan broj radnika i umirovljenika. Pa je li takav sustav održiv što rade vladajući da se ovo promijeni? Investiranje u promašene projekte poput izgradnje staza i vidikovaca, a ne u radna mjesta dovest će nas do kolapsa i to ne samo mirovinskog sustava. Ovim zakonom, odnosno zakonskim prijedlogom predlaže se potpuno ukidanje smanjenja mirovina ostvarenih ili određenih prema posebnim posebnim propisima i to na način da se od 1. srpnja 2023. smanji postotak smanjenja sa sadašnjih 10% na 5%, a od 1. siječnja 2024. da se u potpunosti ukine smanjenje. Naravno da ćemo podržati mjere kojima bi se zaustavio pad životnog standarda korisnika mirovina prema posebnim propisima kojima se mirovine smanjuju ne samo prilikom priznavanja prava već i nakon redovnog usklađivanja mirovina ako prelaze propisani granični iznos od 464,53 eura. Postupnim prestankom smanjenja mirovina, ostvarenih odnosno određenih prema posebnim propisima rasterećuje se kategorija umirovljenika koji već godinama snose teret krize kroz smanjenje mirovina. Također, dobro je da se konačno rješava pitanje dvostrukog smanjenja mirovina pojedinih kategorija umirovljenike. Više od 96000 kako smo čuli umirovljenika koji su mirovine ostvarivali po posebnim propisima od prvog će srpnja dobiti više mirovine, a to će se uvećanje i udvostručiti, dakle od 1. 1. siječnja iduće godine. Preciznije dakle kao što smo već i čuli s tim će se datumima prepoloviti, a onda i potpuno ukinuti spomenuto umanjenje i to ono umanjenje koje je zbog krize koja je u pitanje dovela tada održivost državnog proračuna uvela još Jadranka Kosor 2010. Umanjenjem od ukupno deset posto, dakle svoj doprinos održavanju državnih financija od tada su davali svi čije su po posebnim propisima ostvarene mirovine prelazile 3500 kuna, odnosno 464,53 eura s s tim da umanjena mirovina nije smjela biti manja od tog iznosa. Ovog umanjenja bili su pošteđeni jedino hrvatski ratni vojni invalidi i djeca poginulih branitelja bez oba roditelja, rudari iz istarskih ugljenokopa i oni koji su bili profesionalno izloženi azbestu. Na dodatno smanjenje tzv. povlaštenih mirovina Vlada se ponovno bila odlučila 2014. Od tada su dodatno umanjivane mirovine veće od 5000 kuna, odnosno 729,98 eura no to je umanjenje zakonom imalo rok trajanja do izlaska iz recesije, odnosno dva uzastopna kvartalna rasta BDP-a, a to se dogodilo 2017. pa je to dodatno umanjenje mirovina prestalo silom zakona. unatoč tom gospodarskom rastu umanjenje mirovina više od 3500 kuna ostalo je sve do danas, a po podacima koje je iznio sam ministar rada, dakle odnosno mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike umanjenje je u ožujku obuhvaćalo 96343 od ukupno 184559 umirovljenika koji su mirovine ostvarili po tim posebnim propisima. Dakle među onima čije su mirovine umanjivane je i više od 63000 hrvatskih branitelja. Svima njima, dakle od 1. srpnja će se isplaćivati više mirovine jer će se s tim datumom ukinuti ukinuti 5%, dakle od 1. siječnja 2024. i svih onih 10% umanjenja koje njihova primanja zahvaća punih 12 godina. Po izračunu državni proračun će to ove godine koštati 23, iduće godine 115, a 2025. 124 milijuna eura. Iz tih se podataka može zaključiti kako bi to uvećanje od srpnja ove godine u prosjeku, znači pojedinačno iznosilo 39,7 eura, a na godinu kada se umanjenje potpuno ukine nešto manje od sto eura. Ne mogu se ne osvrnuti na činjenicu da najviše mirovine među primateljima tzv. povlaštenih mirovina ipak imaju bivši saborski zastupnici, ministri i suci. Njihove mirovine u prosjeku iznose 1520 eura, a i one bi trebale rasti i to od srpnja na 1596 eura. Načelno podržavamo zakon o smanjenju mirovina korisnicima, međutim, spomenuta kategorija povlaštenih, tzv. povlaštenih mirovina koju primaju bivši saborski zastupnici ničim nije zaslužila tako visoke mirovine te s ovim prijedlogom ili nekim drugim prijedlogom zakona trebalo pronaći model za smanjenje tih mirovina umjesto da se one sada podižu odnosno povećavaju 10%. Razumijemo da se prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u HS-u, dakle od onih zastupnika koji su bili članovi Sabora u 7. sazivu i kasnijih saziva saziva HS-a stječu drugačija prava na mirovinu i to samo prema općem propisu. Dakle više nema tih povlaštenih mirovina, taj dio razumijemo, a osim toga, mirovine zastupnika u HS-u osim smanjenja za 10% prema Zakona o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim

se ne slažem i držim kako je trebalo unutar, kažem, ovih ili nekih drugih propisa naći model kojim se takve neopravdano visoke mirovine korigiraju i to u skladu sa standardom kojeg imamo dugi niz godina u našoj državi. U svakoj zemlji vrijede zapravo drugačija pravila za umirovljenje, on se odnosi na dob za umirovljenje koja se bitno razlikuje, ali jednako tako se razlikuju iznosi mirovina od zemlje do zemlje pa je tako najniža dob za umirovljenje ona od 49 godina za žene, a 52 za

Još jedan problem koji se javlja u mirovinskim sustavima, a koji posebno muči Nijemce je velik broj umirovljenika koji su mlađi od 65 godina, što, evo, za njih to nije dakle održivo za njihov mirovinski sustav. Francuska je na 2. mjestu od zemalja u EU koja ima najveću javnu potrošnju za mirovine. Ispred nje se nalazi Grčka i Italija, s druge strane, najmanje izdvaja Irska, u regiji za mirovine, najviše izdvaja Srbija i to čak 10,3%, a mi smo odmah iznad nje, ispod nje, oprostite. S druge strane, od većih mirovina prednjači Norveška u kojoj prosječne mirovine iznose dakle spomenutih 1797 eura, u Nizozemskoj su prosječne mirovine 1350 eura, u Italiji je prosječna mirovina 1097 eura, a u Irskoj su prosječne mirovine 1061 euro. U Hrvatskoj je od 1. siječnja na snazi važna promjena za umirovljenje žena. Naime, dobna granica za umirovljenje je tako povećana na 63 godine i 3 mjeseca uz najmanje 15 godina staža. Zbog ovakvih i sličnih izmjena kod dobi za umirovljenje, pa upravo su Francuzi na ulicama i rade itekakve nerede, dakle prosvjeduju, međutim, evo, u Hrvatskoj kako se čini, svima nam je sve okej i nitko se ne buni. Zahvaljujem. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HNS-a -liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, poštovanog zastupnika Silvana Hrelje. Poštovani potpredsjedniče, cijenjene državni tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Ima nas vrlo malo u HS-u, a tema naizgled vrlo interesantna. Treba nešto reći, ja zbog ovog Zakona i tada sam bio u HS-u i imao sam svoj utjecaj na donošenje tog Zakona, ne podrškom, nego time da se iz zakona izuzmu rudari ugljenokopa Raša, Tupljak i radnici izloženi azbestu. Zašto? Zato što, tada sam ovdje s ove govornice govorio da oni koji su, čija su radna mjesta ukinuta i što je nešto bilo kao javnozdravstveni problem RH, da oni ne trebaju u tom biti kažnjeni i što i ima veze i sa invalidima Domovinskog rata, što ima veze i sa njihovom djecom koji su ovim Zakonom izuzeti. Taj Zakon je donijet kao krizma mjera. Sjećam se nekih kolega koji su se zaklinjali da je to žrtva, da, branitelja, ne svih, nego branitelja za stabilnost domovine i na neki način, rukovali se ili grlili sa tadašnjom tadašnjom predsjednicom Vlade. Ni oni sigurno ni ja nismo vjerovali da će to biti 13 godina. Vjerovali smo da će to proći vrlo brzo. Kažem, bio sam protiv tog Zakona, napustio sam koaliciju 2009. g. zbog kriznog poreza, zbog 3% zdravstvenog doprinosa, međutim, voljom tadašnje većine je zakon kao takav izglasan. Ali nije to bilo jedino smanjenje. 2014., 1. siječnja je stupilo još jedno smanjenje. Još 10% za sve one koji su tada imali više od 5000 kuna. Okej, to smanjenje je otišlo silom zakona jer je imao ugrađenu, ugrađeni mehanizam kada BDP prođe iznad te granice, Vlada svojom odlukom ukida. Ovo nije mogla ukinuti. Ovo Vlada bez saborske procedure ovaj Zakon nije mogla i ne može ukinuti. E sad, možemo cijeli dan ovdje polemizirati zašto svima po posebnim propisima. Jer je ovaj Zakon svima i ukinuo po posebnim propisima sa navedenim izuzecima. Znači greška je napravljena u početku. Znači trebalo je raditi promjenu tada važećih 14 zakona po posebnim propisima, onda bi danas mogli e ovima ćemo vratiti ovima nećemo vratiti. Mi nemamo drugih mogućnosti nego ako želimo, a želimo postoji i politička volja i razumijevanje ljudi u saboru da vratimo svima. Šta će biti sutra, da li će opet nekom uzeti ili neće, da li će se uzeti akademicima, da li će sutra biti neka druga kriza vidjet ćemo. U ovom trenutku je to oportuno, u ovom trenutku smo se više-manje dogovorili i postoji suglasnost oko toga. Ovaj zakon ima ugrađenu grešku. Dakle, on je postavio granicu na sadašnjih 464,53 eura ili 3.500 kuna, skinuo odjednom svima što su imali po posebnim propisima, svima što su imali više u 3.500 u najvišem iznosu od 10%, a nekima su tada skinuli 20 kuna i oni su za tih 20 kuna oštećeni. Znači možemo govoriti o prosjeku da će im se vratiti otprilike prosječno 100 eura na 96 tisuća, ali ovdje su nekima će se vratiti 20 kuna, a nekome će se vratiti tisuću i po kuna odnosno 200, 200 eura jer su tako štete nastajale u toj dinamici. Ono što je bitno u ovom zakonu piše ovdje u obrazloženju na stranici 3 i to je bitno reći da taj zakon i danas radi štetu 13 godina poslije i kod ovog zadnjeg usklađivanja. Naime, svi oni koji su po posebnim propisima u mirovinu ili idu u mirovinu ako prelaze 3.500 kuna njima se ono što imaju više od 3 i po tisuće ili najviše 10% umanjuje mirovina. Dakle, zakon je 13 godina poslije svi su razlozi postojanja nestali i još uvijek radi štetu građanima. Znam ovdje svi su kivni na velike mirovine po posebnim propisima, međutim svi zaboravljaju da tu postoji 88 tisuća mirovina koje su manje od 3.500 kuna. To nije mali broj. Ok, mi kao zakonodavno tijelo sutra možemo ovo riješiti i donijeti novi zakon, ali po svakom posebnom zakonu e ovima nećemo dati toliko. To je volja zakonodavnog tijela ako hoće, ako postoji politička volja. Govorim o opcijama, želim govoriti neopterećeno, neostrašćeno kao što se ovdje, ovdje govori onako kako, kako stvari, Naravno isto ne možemo proći ovaj zakon koji je vrlo jednostavan. Rješenje će biti da će im se sada u kolovoškoj mirovini vratiti 5% onima kojima je uzeto 10, 10% ili više od 5%, a oni kojima je uzelo 20 kuna njima će to biti vraćeno nakon 1., 1. siječnja u ovoj u mirovini u veljači slijedeće, slijedeće godine. Uglavnom sa veljačom sa isplatom za siječanj će svi biti namireni i svedeni na pripadajuću mirovinu po zakonu. Bitno je reći da su sve ovo mirovine o kojima govorimo o posebnim propisima legalne mirovine. Sve je to po zakonu isplaćivano, po zakonu uzeto i po zakonu se vraća. Prema tome ako netko misli da netko ima nelegalnu mirovinu da je prima ko što sam ovdje čuo onda molim to je za prijavu. To je za prijavu DORH-a, to je za prijavu organima gonjenja. Naravno ne možemo proći ovu raspravu, a da ne govorimo o malim mirovinama. Zašto su u Hrvatskoj tako male mirovine? Meni je to vrlo poticajna rasprava. Da li te male mirovine 9% koje su se ovdje spomenuti u raspravi može riješiti? Ako damo 9% moramo dati svima, moramo dati i onome koji po općim propisima i po posebnim propisima imaju 10 tisuća, on će dobiti tisuću kuna, a onaj, onaj koji ovaj ima 2.000 kuna dobit će 180 kuna. Da li smo time riješili temeljnu misao da ćemo popraviti mirovine? Ne. Moramo naći drugi model da nekim stalnim dodacima naročito u ovim inflacijskim vremenima pomažemo one koji su najsiromašniji. Da li će to biti trajno pravo o tome se moramo dogovoriti. To je, to za političke dogovore. Ne možemo govoriti jedno i tvrditi da je to jedino rješenje, a da ne čujemo i posljedicu tog rješenja. Dakle, ako imamo niske mirovine i zbog toga moramo ići u borbu protiv siromaštva onda model nije u postotnom, u u postotnom usklađenju. I samo da se razumijemo u dva, ovo usklađenje 5,37 i 6,18 su usklađenja za prošlogodišnju inflaciju. Znači to vam je skoro 12% na inflaciju, generalno inflaciju od 15% prošle godine. Dakle, toliko je efikasna formula koju danas imamo na snazi. Ja ne kažem da mirovine i vrijednosti mirovina i plaća i svega pada, ja to ne mogu osporiti, to ne može nitko osporiti to je činjenica, ali formula koju imamo nije loša. Ja vam samo mogu nešto drugo reći. Krivac odnosno jedino manji od malih mirovina su uplate doprinosa kroz godine i mi tu cijenu plaćamo. Plaćamo cijenu malih plaća i malih doprinosa u svim sektorima. Plaćamo i kao posljedicu i sve veće isplate primanja bez doprinosa. Dogovor sindikata, poslodavaca i Vlade da se čak 2 prosječne plaće isplati u neto isplati. Na tom tragu trebamo tražiti rješenja neostrašćeno, nego argumentima i naći ćemo ako postoji politička volja i želja da mi taj problem riješimo. Hvala vam lijepa. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovanog zastupnika Josipa Đakića. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici pa pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima iako ih neki zovu povlaštenih mirovina. Nisu to povlaštene mirovine to su mirovine po posebnim propisima i danas smo evo zadovoljni što je došlo to vrijeme nakon 12 godina da taj zakon promijenimo, da idemo sa umanjenjem od 5% pa na kraju godine i sa drugih 5% kako bi 1.1. počeo vrediti ovaj potpuni, potpuno smanjenje od 10%. Naime, krizne mjere koje su tada uvedene bile su nužda i potreba s obzirom da je i sindikati i zaposlenici i udruge, svi su uočavali kakvo je stanje i vrijeme i došlo je do toga da se i ove kategorije ljudi budu ti koji snose teret krize.

osiguranje koje je išlo na i smanjenje mirovina, nije bilo isplaćivano iz prikupljenih sredstava za mirovine nego iz Državnog proračuna. Ove mirovine o posebnim potrebama, o posebnim propisima su mirovine koje se isplaćuju iz Državnog proračuna. Prvi puta se dogodilo smanjenje 2010. godine kada je zakonom propisano da se mirovine veće od 3.500 kuna smanjuju za 10%. Doživljeno je i drugo smanjenje iz 2014. godine odnosilo se na mirovine veće od 5.000 kuna što je ukinuto odlukom Vlade RH na na samom početku ove vladajuće garniture 2017. godine nakon što su ispunili se zakonski uvjeti koji su bili ugrađeni u taj zakon, a oni se odnose na to da je rast BDP-a u tri kvartala za redom bio viši od 2%. No, ono prvo umanjenje ostalo je sve do današnjeg dana i evo danas je vrijeme kada ćemo i to riješiti tj. glasovanjem o ovom zakonu ćemo ukinuti to. Ovaj zakon kao što ste čuli tiče se 96 tisuća i 343 korisnika mirovine po posebnim propisima koji su kategorizirani kroz 18 kategorija korisnika i točno se vidi kolko ima koje kategorije i kolko iznose prosječna, prosječni staž ili kolko je isplaćeno novaca za te mirovine. Svaki od mjesečno postoje izvješća na stranicama mirovinskog sustava kojima se jasno vidi što se događa. Mogu reći da je, procjenjuje se kako će izmjenama biti obuhvaćeno i 71 hrvatska branitelja koji su ostvarili svoje mirovine i koje se ticala ovo smanjenje. Znači ostalo je do 96 tisuća i 343 je ostalih korisnika koji su kroz ovih 18 tj. 15 kategorija ako izuzmemo one 3 koje nisu obuhvaćene bile ovim mjerama, a to su kao što sam rekao rudari Labin, iz Labina Stupljaka, to su ovi radnici od abebestoze koji su bili umirovljeni i to su 100%-tni hrvatski ratni vojni invalidi. Te tri kategorije nisu bile obuhvaćene ovim zakonom. Tako da ćemo ovim kategorijama ljudi omogućiti dalje korištenje pune mirovine bez ovih umanjenja. Ovim zakonskim prijedlogom predlaže se postupno ukidanje kao što sam naglasio i ono će biti riješeno do 1.1.2024. godine, a sada će sa 1. srpnjom 2023. smanjiti se za 5% pa onda za narednih 5% i tako ćemo tih 10% vratiti njihovim Time bih se zaustavio pad životnog standarda korisnika mirovina prema posebnim propisima kojima se mirovine smanjuju ne samo prilikom priznavanja prava već i nakon redovnog usklađivanja mirovina ako prelaze propisani granični iznos od 464,53 eura iliti 3.500 kuna. RH je danas čvrsta ekonomski i financijski i socijalno stabilna i ima mogućnost riješiti ovo pitanje koje su donošenje ranije u različitim kriznim situacijama. Nakon jedinstvenoga Zakona o pravima o hrvatskim braniteljima i Zakona o nestalima te Zakona o civilnim stradalnicima u Domovinskom ratu konačno će se ukinuti i ovaj zakon kojega su prije svi hrvatski branitelji dugo i strpljivo očekivali i tako će se ispraviti još jedna teškoća koja je pratila kroz cijelo vrijeme ovu populaciju korisnika i nepravedno su bili uključeni iako to nevoljko su prihvatili. Oni kao i uvijek strpljivo su se žrtvovali i tada kao i u Domovinskom ratu kada su zadobili razne povrede, rane i oboljenja tako su i u ovom prilikom strpljivo podnijeli ovaj teret koji, za kojega smo kao zastupnici u tom vremenu nevoljko prihvaćali da se ovo odnosi na populaciju koja je najviše dala za domovinu Hrvatsku i za njezinu slobodu i neovisnost.

da bude na prvoj crti, svaki je imao mogućnost da strada ili da pogine, no međutim jedan dobar dio to nije nikada učinio, niti je bio vjerojatno za ovakvu domovinu, pa stoga danas kada donosimo ovaj zakon različitih prijepora meni je drago da oni koji su suzdržani ili koji će biti protiv jasno kažu zbog čega su protiv ovoga zakona koji je na dobrobit svih, a najviše za pomoć hrvatskim braniteljima. izazovnim vremenima Vlada RH u zajedništvu sa ministrom i potpredsjednikom koji je inicirao, a i udruge iz Domovinskog rata koje su inicirale u nekoliko navrata proteklih vremena da se ovaj zakon, kao i Zakon o usklađenju invalidnina koji će biti naredni zakon uvrsti u HS i da se to riješi, to su još dva goruća pitanja koja tište hrvatske branitelje i mislim da ćemo tako riješiti sva ona goruća pitanja koja su bila kroz proteklo vrijeme. Mislim da su hrvatski branitelji podmetnuli svoja leđa kao i u Domovinskom ratu za opstanak svoje domovine, te im ovim putem i zahvaljujem na žrtvi i strpljenju, a mi ćemo sigurno i dalje težiti tome da populacija najzaslužnijih zasigurno bude uvijek zaštićena bilo kojim načinom, javno ili tihom diplomacijom borit ćemo se za njihova prava i zasigurno će uvijek osobno ćemo stajati na braniku domovine Hrvatske kao što smo to činili i u samim počecima. Stoga je bespotrebno polemizirati polemizirati sa time da li ovaj zakon je dobar ili nije, kome vraća, kome ne vraća, svima onima koji su ostvarivali prava kroz ovih 18 kategorija siguran sam da će biti zadovoljni kao ljudi koji su iznijeli teret kriznog vremena u proteklom vremenu. Stoga Klub HDZ-a podržava donošenje ovog zakona i vjerujemo da će biti najveći broj zadovoljnih sa njime, hvala rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovane zastupnice Marijane Puljak. Poštovane kolegice i kolege, visina mirovina ovisi ne samo o mirovinskom sustavu već o ukupnoj gospodarskoj snazi jedne države, dakle što je zemlje bogatija, što su plaće veće to su i mirovine veće jel, to bi rekao tako i Alan Ford, dakle nisam neku veliku mudrost rekla je li dakle što je zemlja bogatija i plaće i mirovine su veće, međutim evo mirovine u Hrvatskoj su male. Današnji ovaj zakon tiče se skupine osiguranika koji ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja na temelju posebnih zakona koji propisuju blaže uvjete za stjecanje prava ili povoljniji način određivanja mirovina od uvjeta propisanih općim propisom. Koji su to sve korisnici, dakle ima ih više, čini mi se 18 kategorija, ali evo neki su djelatne vojne osobe, policijski službenici, ovlaštene službene osobe pravosuđa, radnici na poslovima razminiranja, hrvatski branitelji, zastupnici u HS, članovi Vlade, suci ustavnog suda, predsjednik RH, bivši politički zatvorenici,

Prema statističkim podacima HZMO iz ožujka '23.g. dakle nedavno ukupno je evidentirano nešto više od 180 tisuća korisnika mirovina ostvarenih prema posebnim propisima, dakle oko 15% ukupnog broja umirovljenika. Brojne kategorije umirovljenika koji su mirovinu ostvarili prema posebnom propisu trenutno podliježu dvostrukom smanjenju mirovina. Jedan je Zakon dakle o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH iz 2001.g. koji je kategorijama korisnika mirovine prema posebnim propisima umanjio mirovine u visini od 8 do 20%, a nakon krize 2008.g. dakle 2010. je zakonom uvedeno smanjenje mirovina i mirovinskih primanja ostvarenih ili određenih prema posebnim propisima u mirovinskom osiguranju za one mirovine dakle koje su veće od 3,5 tisuće kuna, uvedeno je smanjenje za 10% i tako smanjena mirovina je li ne može iznositi manje od 3,5 tisuće kuna. Dakle ovim zakonskim prijedlogom predlaže se postupno ukidanje smanjenja mirovina, ovaj drugi dakle iznos od 10% i to dakle u dva, u dva koraka, tako da od 1. siječnja 2024.g. se to u potpunosti ukine. Procjena je dakle da će ovim Zakona o izmjenama Zakona bit obuhvaćeno ukupno devede…, nešto više od 96 tisuća korisnika mirovine. Jedan od glavnih zadataka za sve zemlje članice EU je osigurati stabilan i održiv mirovinski sustav s primjerenim mirovinama, kako je definirano i krovnom, u U Hrvatskoj, naravno ja bi rekla i u svakoj zemlji građani žele i očekuju primjerene mirovine, a to predstavlja velik izazov za državu u kojoj raste broj umirovljenika i prosječan vremenski raspon u kojem se koristi mirovina, a istovremeno dolazi do smanjenja broja zaposlenih. zaposlenih. Današnje mirovine financiraju se iz obaveznog mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti, kao i u većini europskih zemalja, točnije financiraju se iz doprinosa za mirovinsko osiguranje koje uplaćuju zaposleni, međutim kako ta sredstva nisu dostatna dio koji nedostaje nadoknađuje se iz Državnog proračuna čime se otvara problem za javne financije. Ovakav način financiranja mirovina iznimno je osjetljiv na kretanje zaposlenosti. Hrvatska je pri dnu EU po stopi zaposlenosti. Za stabilan mirovinski sustav ključno je pronaći ravnotežu između je li legitimne želje građana za primjerenim mirovinama i nužnog zadatka države za financijskom održivosti mirovinskog sustava. Za bilo koji sustav temeljen na međugeneracijskoj solidarnosti važan je omjer radnika i umirovljenika. Dakle, evo već smo čuli ovdje nekada smo davnih je li '80.-ih godina prošlog stoljeća taj omjer radnika umirovljenika je bio dakle na 4 radnika imali smo 1 umirovljenika. Sada je situacija prilično izjednačena, dakle na 1 umirovljenika dolazi tek evo najnoviji podaci 1,31 radnik. Taj omjer je zapravo neodrživ za mirovinski sustav. Zbog ovakvog omjera od uplaćenih doprinosa jednostavno nema dovoljno za isplatu mirovina pa se ti gubici u iznosu od desetke milijardi kuna svake godine namiruju direktno iz Državnog proračuna. Kao što sam rekla takav omjer je treći najgori u EU i tu je dakle dobar dio objašnjenja zašto su mirovine niske. Osim toga imamo i demografsku krizu. Proteklih je li 30 godina gotovo milijun ljudi iselilo je li nestalo doslovno iz Hrvatske i procjene su da će u slijedećih 30-40 godina ovaj omjer doći na 1:1. Dakle, opravdano je pitanje što će i kako će situacija izgledati u budućnosti? Osim što nedostaje radne snage, što postaje sve veći uteg daljnjem ekonomskom razvoju zemlje u Hrvatskoj je problem i nastavak prakse razmjerno kasnog ulaska na tržište rada kao i ranijih umirovljenja. Osim toga je li kod muške populacije imamo velik broj ljudi u braniteljskoj mirovini s druge strane kod ženskog dijela populacije imamo nešto manje zaposlenih što pokazuje da smo i dalje tradicionalno društvo. Dakle, kao što smo čuli od ukupnog broja umirovljenika samo je 85% onih koji su ostvarili mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a evo ovih sa posebnim propisima ima ih 15%. Možemo slobodno reći da je i mirovinski sustav na neki način iskrivljen posebnim pravilima. Rashodi za povlaštene mirovine su od 2002. godine konstantno su se povećavali. Dakle, grubo gledajući velik broj umirovljenika je koji je na neki način povlašten kad se promatra koliko su doprinosa uplatili, a koliko dugo primaju mirovine uz nedovoljno dugačak radni staž. Revizija povlaštenim imovina, mirovina se često spominjala proteklih godina obično je li u predizborno vrijeme. Imala je i veliku podršku građana bili su ako malo pogledate i istraživanja koja su provodili određeni portali, međutim ta revizija nikad se nije implementirala naravno opet iz političkih razloga. Ovakav način financiranja mirovina kao što sam rekla iznimno je osjetljiv na kretanje zaposlenosti. Zaposlenost u Hrvatskoj u protekla 3 mjeseca prošle godine bila je oko 70,5% stanovništva međutim i s ovim postotkom i dalje smo pri dnu ljestvice EU. Masovno iseljavanje radnog stanovništva stvorilo je veliku potražnju za radnom snagom u Hrvatskoj, ali i u takvim uvjetima čini se da nije previše splasnula želja mnogih zaposlenih da ranije odu u mirovinu i tako osiguravaju kakve takve sigurne prihode. Mnogi od prerano umirovljenih nastavljaju raditi, dakle legalno ili na crno. Dakle, stručnjaci kažu da bi trebalo svakako poraditi na otežavanju odlazaka u mirovinu i tako povećati broj radno aktivnih. Uvjeti je li za odlazak za mirovinu u nas su i dalje blaži nego u većini europskih zemalja iako se prijevremeni odlazak kažnjava umanjenom, umanjenjem mirovine međutim, penalizacija u Hrvatskoj je i dalje manja nego u ostalim zemljama EU. Uz to u Hrvatskoj je i dalje puno zanimanja koja su pokrivena beneficiranim radnim stažem toga, stoga bi i tu trebalo napraviti određene promjene. Je li dakle kako stručnjaci preporučuju Hrvatska ima dosta blaga pravila za prijevremeno umirovljenje i trebalo bi poraditi na njihovom pooštravanju. Dakle, ono što nam ostaje kao problem, problem financiranja budućih mirovina jedan o ključnih je li dugoročnih izazova za Hrvatsku, dakle nemojmo evo razmišljati samo u okviru jednog političkog mandata razmislimo o tome je li o kakvim nam prognozama i demografi govore. Dakle, u slijedećih 30 godina doći ćemo na omjer jedan radnik, jedan umirovljenik i to naš sustav ne može izdržati je li. Da se vratim na ono sa početka. Dakle, što je zemlja bogatija, što su plaće veće to su i mirovine veće. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijede pojedinačne rasprave. Prva je poštovana zastupnica Majda Burić. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane kolegice i kolege, dakle nakon ove rekla bih relativno konstruktivne rasprave koja će čini mi se rezultirati vrlo visokim stupnjem konsenzusa konsenzusa i prihvaćanja ovoga zakona, što mi je jako drago imam potrebu iskazati osobno svoju veliku podršku ovom zakonu, ali isto tako i svemu onome i svim naporima koje ova Vlada čini u u zaštiti dostojanstva hrvatskih branitelja i digniteta pobjedničkog Domovinskog rata. Dakle, izmjene i dopune zakona koje su pred nama su jako kratke, odnose se na svega 5 članaka, međutim prema mojem mišljenju su iznimno, iznimno zbog toga što se odnose na 63 tisuće hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, ali i 30-ak tisuća ostalih korisnika koji primaju mirovine prema posebnim propisima i koji će ovim zakonom imati u konačnici 10% višu mirovinu što u u prosjeku mjesečno iznosi oko 100 eura. Konkretno od 1.7. ove godine radi se o povećanju od 5% što je u prosjeku 48 eura, a od 1.1.2024. godine radi se o sveukupno 10% odnosno kao što sam već rekla u prosjeku 100 eura mjesečno. Dakako govorimo o mirovinama koje su iznad 464 eura odnosno iznad 3.500 kuna i koje su određene prema posebnim propisima. Imali smo danas ovdje zaista u puno navrata priliku čuti kako su braniteljske mirovine povlaštene i privilegirane što nikako nije istina jer ne postoje nikakve povlaštene mirovine i toga nema. Nema toga poštovane kolegice i kolege. Postoje samo mirovine prema posebnim propisima, a hrvatski branitelji su trajno zadužili hrvatski narod, zadužili su ga rekla bih za sve vjekove i jedini tko je ovdje privilegiran smo ustvari mi, sve generacije i sadašnje i buduće i hrvatski građani koji žive u samostalnoj i demokratskoj zemlji upravo zbog nesebične žrtve hrvatskih branitelja. A iz moje osobne privatne perspektive kao što sam i kazala kolegi Mlinariću u povrijedi poslovnika, ako je itko ovdje privilegiran onda sam iz svoje perspektive to upravo ja zato što sam imala priliku da me odgoji hrvatski branitelj i da me ne biste krivo shvatili koji ima starosnu mirovinu određenu prema ZOMO-u. Druga stvar koju ovdje želim naglasiti jesu rezultati ove Vlade vezane uz mirovinski sustav i učinjene velike napretke, kako generalno tako i na pojedinačnim slučajevima, pa ono što moram posebno naglasiti jest da su u zadnjih 6,5.g. dakle u mandatu Vlade premijera Plenkovića sve mirovine što zbog indeksacije, što zbog kompletnog efekta mirovinske reforme, rasle za 38,6%, što je pretvoreno u kune 1.039 kuna, nažalost nemam podatka u eurima, a one najniže mirovine za umirovljenike koji su zaista najugroženiji e te mirovine rasle su u mandatu ove Vlade za 49,8% odnosno za u prosjeku 782 kune 782 kune s napomenom ne radi se samo o indeksaciji, radi se o kompletnom efektu mirovinske reforme iz 2018.g. odnosno s primjenom 1.1.2019.. Mirovinski sustav svakako se čuva i zaposlenošću odnosno radnim mjestima, zato je jako bitno i jako raduje činjenica o stabilnom tržištu rada, rekla bih čak i otpornom, o velikom broju osiguranika, ali isto tako i o jako niskoj stopi nezaposlenosti. Također naglašavam jednu prema mojem mišljenju iznimno pohvalnu mjeru Ministarstva hrvatskih branitelja, a to su veteranski centri, ali isto tako i plan plan za osnivanje ustanova za pružanje usluge dugotrajnog smještaja za branitelje koji ne mogu sami brinuti o sebi, niti imaju članove obitelji koji bi to mogli,

Zahvaljujem predsjedavajući. Smatram da je kolegica povrijedila čl. 238. jer držim da je ovdje krivo iznijela, dakle nitko od prethodnih govornika nije u nijednom trenutku rekao da su tzv. povlaštene mirovine one braniteljske, znači svi znamo i jasno nam je da su povlaštene, bez obzira što se one zakonom tako ne definiraju, upravo one mirovine koje uživaju oni koji su bili 2.g. zastupnici u saboru ili recimo suci koji imaju 30-tak tisuća kuna što doista u ovo vrijeme, u ovom niskom standardu jeste povlašteno, hvala. vi ste ovo iskoristili za repliku i dobivate opomenu. Prva replika poštovani Nikola Mažar. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Uvažena kolegice Burić, prije svega moram izraziti svoje osobno zadovoljstvo da danas ovdje u HS raspravljamo upravo o ovoj temi ja bih rekao povratka davno ostvarenih prava ono što je bitno za reći dakle da ne budu to neki imaginarni brojevi ili ljudi, tu se prije svega radi o hrvatskim braniteljima koji su na prvoj crti u Domovinskom ratu nažalost izgubili dijelove tijela ili dali svoje živote i obitelji koji su ostali bez svojih očeva, braće, sinova i ovime stvaramo samo ono što su sve bili izgubili kada su 2013. podijelile se mirovine, kada su im bila umanjena sva prava i kada im se onemogućavalo ostvarivanje njihovih prava iako su imali i nalaze i mišljenja vještaka, iako su i ostvarivali prava na mirovine. Sjetimo se tih crnih vremena i dobro je da danas ipak možemo vraćati ono što pripada svakome od njih. Hvala vam poštovani kolega Mažar, slažem se s vama, dakle nije nebitno prisjetiti se ne tako davnih vremena kada su se činili potezi u vrijeme Vlade Zorana Milanovića koji su bili itekako protiv prava kako mirovinskih tako i ostalih vezano uz hrvatske branitelje. I vi ste sami naveli to poznato sramotno razdvajanje mirovina vezano uz odnosno na štetu odnosno na štetu hrvatskih branitelja i sami ste naglasili mirovinske faktore koji su smanjivani, kome, opet hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i na njihovu štetu. Sve su to prema mojem mišljenju vrlo vrlo sramotni potezi, a sve je njih ustvari popravila ova Vlada, a da ne govorim o tome da je ta Vlada iz 2013.g., SDP-ov Vlada, uzela 4,4 milijarde kuna iz drugog stupa djelatnim vojnim osobama kako bi krpali proračun. korisnicima mirovina prema posebnim propisima. Ali evo kao što ste i vi u vašoj raspravi istaknuli nisu sve Vlade imali toliko razumijevanja i emocije prema hrvatskim braniteljima. Sjetimo se samo Vlada koje su mirovine razdvajali i to u vrijeme SDP-a i Zorana Milanovića i to na čiju štetu, upravo na štetu hrvatskih branitelja. Sjetimo se iz tih vremena smanjenih mirovinskih faktora i to opet na čiju štetu, na štetu hrvatskih branitelja, međutim sve je to ova Vlada kao što ste rekli i popravila, ali i rješava hrvatskih građana, štiti standard, štiti dostojanstvo, zaštitila je dostojanstvo hrvatskih branitelja, a prisjetimo se i zadnjih mjera pomoći za građanstvo i kućanstvo, što smo samo kroz te mjere napravili za hrvatske branitelje pa bi bilo lijepo da se, da nam kažete i da se malo prisjetimo. **Sanader, Ante Hvala vam draga kolegice Baričević. Spomenuli ste mirovinske faktore koji su mijenjani i smanjivani u vrijeme SDP-ove vlade, što je točno. Zbog toga su mirovine hrvatskih branitelja padale, njima je mirovinski faktor tada postavljen na 0,40, dok su mirovinski i tu su učinjene ogromne nepravde prema hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koje je ova Vlada popravila. Što se tiče samih mjera pomoći Vlade RH za građane i za kućanstvo, unutar tih mjera su obuhvaćeni 60 tisuća hrvatskih branitelja vezano uz isplatu jednokratnog novčanog primanja i to za korisnike koji ustvari primaju naknadu za nezaposlene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i Zakonu o civilnim stradalnicima. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Hvala. Poštovana kolegice, evo, nastavit ću se na ono što ste govorili u svojoj raspravi, a to je da mirovinsko osiguranje se na temelju generacijske solidarnosti uređeno je Zakonom o mirovinskom o osiguranju. Međutim, mirovinska prava pojedinih kategorija umirovljenika uređena su i posebnim propisima iz mirovinskog osiguranja i danas imamo oko 184 tisuće korisnika po tim posebnim propisima i upravo danas govorimo o mirovinama ostvarenim po posebnim propisima, od kojih dio podliježe i dvostrukom smanjenju mirovina u zadnjih 12, 13 godina. Ono što je dobro, što će dobrobit današnjeg prijedloga zakona izmjena osjetiti 94 tisuće korisnika, od kojih su 63 tisuće hrvatskih branitelji i to kroz postepeno ukidanje smanjenja mirovina koje sada iznosi 10% na mirovine veće od 464 464 eura. Smatram da je bitno naglasiti što je sve ova Vlada čini za održavanje životnog standarda umirovljenika, o čemu .../Upadica: Vrijeme./... Hvala vam kolegice Radošević Pocrnić. Samo ću se nadovezati na vas, vezano uz ustvari kronologiju smanjivanja mirovina koje ste vi ovdje dotakli. Dakle kada o tome govorimo i kad to gledamo, vidimo ustvari da je ova Vlada već do sada riješila 10% koje je uzela SDP-ova vlada, a ovime što je danas pred nama ustvari rješavamo 10% koje se odnosi na krizni porez iz vremena Jadranke Kosor. A što se, evo, sad kad sam se okrenula i prema profesoru Grčiću, ja moram ispraviti i jednu vašu netočnost, kad ste ustvari preuzeli zaslugu vlade premijera Plenkovića na sebe i kad ste kazali da se mirovine usklađuju prema 70-30 odnosu iz vremena vaše vlade. To nije istina. To je od 1.1.2019. iz vrijeme vlade Andreja .../Upadica: Vrijeme. Slijedi replika… Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice Burić .../Upadica: To ste rekli./... Dobro je da ste napomenuli i treba reći da su to mirovine po posebnim propisima, ne povlaštene, kako se to kolokvijalno zove. Ono što, a posebno za hrvatske branitelje gdje većina hrvatskih branitelja ostvarila je mirovinu temeljem svoga najmanje 20-godišnjem minulog rada, dakle većina je to ostvarila, a onda imaju onaj dodatak koji proizlazi iz vremena koliko je tko proveo u aktivnom, u hrvatskoj vojsci. Dakle, to treba jasno reći i isto tako, treba jasno reći da ne postoje više povlaštene mirovine za nas saborske zastupnike, od ne znam, 2000 i Odgovor. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovana kolegice Perić. Točno ste kazali. Saborske mirovine od 2012. g. ne postoje i one su ukinute za saborske zastupnike koje su otad pa nadalje došli u svoj prvi mandat. Prema tome, to više od tada ne postoji. Druga stvar koju ste dobro naveli, a vezano uz mirovine ostvarene po posebnim propisima jest ustvari staž koji ostvaruju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i one vrlo jasan i vidljiv u podacima HZMO-a koji se koji se iz mjeseca u mjesec ažurira i koji kaže sljedeće, mirovine koje su priznate prema općim propisima, dakle prema ZOMO-u, a određene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih familija i gdje se ustvari gleda dani borbenog sektora, prosječan staž takvih umirovljenika jest 30 godina i precizno, 3 dana. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolegice, pa vi ste dobro elaborirali u svojoj pojedinačnoj raspravi sve što se tiče ovoga Zakona, no ono što se događa u javnoj komunikaciji je stalno ta nesretna povlaštenost ili namet koji su stavili na leđa onih koji se nalaze u ovih 18 kategorija. Da. Mi smo kao zastupnici danas povlašteni jer smo izabrani od naroda i možemo se tako tretirati kao i oni zastupnici koji su korisnici mirovina u ovom pogledu između ovih 18 kategorija. za hrvatskog branitelja koji je stradao u Domovinskom ratu, obolio, bio u zarobljeništvu, sigurno nije i ne može se tako nazvati nego je posebnim propisima regulirana njegova mirovina koju je sigurno zaslužio boreći za domovinu Hrvatsku. Stoga treba to naglašavati stalno i uporno kako bi se ispravilo kod svih onih koji su zlobni i nazivaju to drugim riječima. Ja se u potpunosti slažem s vama poštovani kolega Đakiću. Ne postoje nikakve povlaštene niti privilegirane mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Nema toga. Hrvatski branitelji kao što ste i sami rekli zadužili su hrvatski narod za sve vjekove, ne samo za danas, već za sve vjekove, za sadašnje vrijeme i za budućnost. I ono što smatram jest da zaista se držimo ispravnih, točnih podataka i činjenica vezanih uz mirovine po posebnim propisima. I sami ste kazali da je 19 kategorija mirovina po posebnim propisima, 19 da su hrvatski vatrogasci koji nisu navedeni u tablici, međutim 19 ih je. I još jedanput slažem se vama da su mirovine prema posebnim propisima upravo ono o čemu bismo trebali govoriti, a ne o nikakvoj privilegiranosti i povlaštenosti jer su ustvari zajedljive i zlobne konstatacije. Zahvaljujem predsjedavajući. Uvažena kolegice dosta često mi se dok vas slušam samo jedno pitanje nameće pa eto koristim priliku da vas to pitam. Da li vi često čitate Candide-a Hvala vam poštovana Urša Raukar Gamulin. Ne, ne čitam često Voltaire-a, ali čitam često Marka Marulića ili Miroslava Krležu velikane hrvatske književnosti. A eto već kad ste postavili pitanje pa pitala bih i ja vas nešto. Zašto ste u Gradu Zagrebu smanjili sredstva za financiranje udruga hrvatskih branitelja? Zašto ste iskazali negodovanje uz izgradnju spomenika za hrvatske branitelje, mislim da se radi o podsljemenu. Dakle, tu su u stvari neka, neki konkretni pokazatelji vas i vaše stranke prema toj

bojim se da vi niste dosta čitali Krležu. Znate ono kad Krleža govori o vašoj kompaktnoj većini recimo na primjer ili recimo da uzmemo Matoša i kokošinjac, ima u hrvatskoj literaturi dosta tih primjera koje vi ne čitate naravno. Što se tiče hrvatskih branitelja da vam kažem uvažena kolegice nemate monopol nad njima. Vaš otac je branitelj i moj suprug je branitelj.

draga monopol ni vi, ni vaša stranka, niti itko u ovoj državi. **Sanader, Ante (HDZ)** Vi ste ovo iskoristili kao repliku dobivate opomenu. Povreda Poslovnika poštovani Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče, pa povrijeđen je Članak 238. s obzirom da kolegica Raukar vrijeđa nas hrvatske branitelje koji smo svjesni da se određena otvorena kampanja vodi i u Gradu Zagrebu kao i u Gradu Splitu protiv hrvatskih branitelja. Kampanja kojom se žele obezvrijediti sve vrijednosti Domovinskog rata. Hrvatski branitelji koji se iseljavaju iz stanova, bacaju se na ulicu, bezobzirna represija prema njima i u Zagrebu i u Splitu. No, neće vam to proći. I vi ste ovo iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. To je vaša druga opomena. Slijedi povreda Poslovnika poštovane Urše Raukar Gamulin. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** 238., omalovažavanje vrijeđanja prije svega iznošenje potpunih laži. Ja ću vam samo ponoviti gospodine Đakić kao i svi vaši kolege iz bilo koje stranke i bilo koje opcije u ovoj državi nitko nema monopol nad hrvatskim braniteljima. Zašto biste vi gospoda ih HDZ-a nešto više o tim hrvatskim braniteljima imali za reći od recimo mene čiji suprug je isto tako hrvatski branitelj? Kakvog vi prava više od mene imate o tome govoriti? Molim vas. Evo vidite da imate prava 8 sekundi ste govorili više …/Upadica se ne razumije./… ali isto dobivate opomenu jer ste ovo iskoristili kao repliku. Povreda Poslovnika poštovana Marijana Puljak. Evo gospodin je povrijedio po Članku 238., uvrijedio je dakle sve građane Splita kada kaže da se u Splitu vrši represija nad hrvatskim braniteljima pa ja ću podsjetiti još jedanput već sam vam to jedanput i rekla, dakle nemaju ni hrvatski branitelji specijalan status u odnosu na zakonitosti. Dakle, nitko u ovoj državi od građana pa i uključujući i branitelje

Slijedeća povreda Poslovnika, imate već dvije opomene, stanite … …/Upadica Slijedeća replika poštovani Stipan Šašlin. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovana kolegice Burić, pa mislim da vama to doista ne trebam govoriti, ali vi ste toga svjesni, ali našim kolegicama i kolegama iz oporbe nažalost ali moramo stalno ponavljati hrvatski branitelji '91. godine nisu ušli u rat radi toga niti su razmišljali uopće o povlaštenim mirovinama, o povlaštenim statusima o bilo kakvim privilegijama itd. što vi pokušavate danas nametnuti. Oni su ušli sa najboljom željom da obrane, da stvore Republiku Hrvatsku da biste vi danas mogli ovdje biti. A propos čitanja gospođi Urši bi rekao da možda pročita Orwella „Životinjsku farmu“, pa će možda nešto naučiti iz svega ovoga, jer zaista hrvatski branitelji ne samo '91. da su podnijeli tu žrtvu nego i 2013. kad im je skinuto 10% zbog poreza. Bili su spremni i šutili su do dana današnjega šute i to trpe, čekaju kad će i evo hvala bogu ova Vlada je prepoznala taj problem i na neki način riješila. Hvala vam poštovani kolega Šašlin. Pa ja se slažem sa vama da samo oni koji se sa nepoštivanjem odnose prema hrvatskim braniteljima mogu u stvari govoriti i danas govore o povlaštenim povlaštenim i privilegiranim mirovinama s čime se duboko, duboko ne slažem i što odbacujem. Druga stvar koju želim ovom prilikom reći, a što se tiče gospode iz kluba MOŽEMO ili Zeleno-lijevog ili slično što su oni nedavno učinili u gradu Zagrebu zamislite ukinuli su Ured za hrvatske branitelje i spojili ga sa Uredom za socijalu i zdravstvo. Eto toliko u stvari o poštivanju hrvatskih branitelja i prava hrvatskih branitelja pod ovim nesposobnim vodstvom u gradu Zagrebu. Hvala. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Damira Bakića. Dobar dan još jedanputa. Obećao sam dvije, tri stvari još vezano za zakon, vezano za stvari koje bi bilo nužno popraviti u zakonu. ako uspijemo i jedno dobro. muškarci na starosnu mirovinu stječu pravo kad navrše 65 godina života i 15 godina staža. Za žene još smo u tranziciji i dobna granica se postupno diže, pa tako na primjer ove godine mogu žene u starosnu mirovinu sa 63 godine i 3 mjeseca, iduće godine 63 godine i 6 mjeseci sve do 2030. kad će dobna granica i za žene biti 65. I muškarci i žene mogu u prijevremenu mirovinu. Prava na to se stječe pod određenim uvjetima koji su naravno izvedeni iz prava iz uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu, ali dakle odlaskom u prijevremenu mirovinu iznos mirovine podliježe određenom umanjenju od 0,2% za svaki mjesec ranijeg odlaska pa je tako dakle maksimalno moguće umanjenje 12%. Ipak zakon poznaje izuzetak od ovog smanjenja iznosa mirovine prilikom prijevremenog umirovljenja, a taj izuzetak čine tzv. dugogodišnji osiguranici. Dugogodišnji osiguranik je onaj koji je navršio 60 godina života, dakle što se tiče životne dobi ima uvjete za prijevremenu mirovinu, 60 godina života i 41 godinu mirovinskog staža. Ti osiguranici imaju pravo već tada, odmah već sa 60 godina života na starosnu mirovinu bez ikakvog umanjenja. Ovo je naravno dobro i važno je da takav institut postoji u zakonu. Ovim se naravno honorira naprosto dugački radni vijek. Međutim, definicija dugogodišnjeg umirovljenika nema svoju tranzicijsku inačicu za žene, a s obzirom na povećanje, na postupno povećanje granice umirovljenja za žene i u pogledu dobi i u pogledu mirovinskog staža za prijevremeno umirovljenje tokom idućih 8 godina nije pravedno da je definicija dugogodišnjeg osiguranika jednaka za žene i za muškarce. Zato je definiciju dugogodišnjeg osiguranika potrebno prilagoditi za žene, tako da slijedi liniju tranzicijskih uvjeta tokom ovih 8 godina. Pa tako na primjer bilo bi pravedno i potrebno da žene osiguranici status dugogodišnjeg osiguranika u ovoj 2023. godini stječu sa 58 godina i tri mjeseca života, te 39 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža. Dakle, želite li zapisati kratko y0-24, gdje je y0 standardna doza umirovljenje izražena u godinama. Navedeni uvjeti koje predlažemo u potpunosti su analogni trenutno važećem uvjetu za muškarce. Da je ovo zaista nepravedno i u stvarnosti za žene teško dohvatljivo govori i statistika, pa na primjer iz zadnjeg aktualnog statističkog pregleda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje vidljivo je da manje od 25%, možda čak 20-tak posto ovih umirovljenika koji su umirovljeni u statusu dugogodišnjeg osiguranika manja od 20%, približno 20% čine žene. Druga stvar na koju želim ukazati pozornost je nešto što je mnogo puta bilo spominjano u javnom prostoru i nikako da se popravi, a to je jedna od odredbi Zakona o dodatku na mirovine. Ukratko svi koji se umirovljuju dobivaju dodatak na mirovine iz prvog stupa u visini od 27%, svi osim onih koji prilikom umirovljenja optiraju za primati kombiniranu mirovinu dio iz prvoga, dio iz drugog stupa. E pa za onaj dio iz prvog stupa, za onaj dio za godine participacije u prvom stupu dok su bili članovi u drugom stupu za taj dio mirovine njima se garantira dodatak ne od 27% nego svega 20,25 što je tri četvrtine od 27 što se opravdava činjenicom da je njihov doprinos za prvi stup zapravo tri četvrtine ukupnog doprinosa al to je potpuno promašen argument, taj faktor ¾ je već jedanput uračunat u iznos njihove mirovine i ovih 20,25 apsolutno hitno i nužno treba prepravit u 27, zahvaljujem. Uvaženi zastupniče Bakić, dakle vaše izlaganje uvodno u ime kluba, a i ova pojedinačna rasprava poslužit će mi da napravim komparaciju dvije Hrvatske, ali ujedno i dvije razine zastupnika. Dakle jedna razina je ona, dakle onih ljudi i onih zastupnika koji svojim obrazovanjem i svojim znanjem nastoje Hrvatsku učiniti boljom državom za sve, za sve, pa tako i za branitelje. i državljana i branitelja može se vidjeti u slici Josipa Đakića i njegovog dijaloga i njegovog diskursa, pozivanje na branitelje i braniteljski status kako bi se ostvarile privilegije, a vrlo često koruptivnog predznaka. Ako postoji uvreda za sve koji su Hrvatsku branili i obranili u Domovinskom ratu onda ste to vi i sve što vaša imovinska kartica o vama i o vašoj obitelji govori. I kada se s dociranjem obraćate…/Upadica

hvala vam lijepa, hvala vam lijepa, jedino što mogu reći da smo i dosad kao što ćemo i dalje u raspravama sudjelovat konstruktivno govoreći o meritumu i to što smo i danas činili, a to je što ćemo činiti i u okviru slijedeće točke dnevnog reda, hvala vam. Slijedeća replika poštovana Ružica Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega Bakić, dobro ste primijetili na početku da Hrvatska ima itekako ozbiljan problem odnosno rizičan omjer radnika i umirovljenika. Prije 40-tak godina imali smo dakle čak 4 radnika koja su financirala jednu mirovinu, danas tek 1,29 radnika financira jednu mirovinu, takav omjer je zapravo najgori u EU i u njemu leži dobar dio obrazloženja zašto imamo tako niske mirovine i onda kada još na sve to skupa dodamo i one demografske crne prognoze doista Hrvatska ima ozbiljan problem. Ja bih voljela od vas čuti je li po vama takav sustav održiv i da li je Hrvatska generalno pogriješila jer je zapravo dopustila gašenje radnih mjesta, a s druge strane smo financirali silnu infrastrukturu koja će u budućnosti zapravo biti teret. Zahvaljujem. naravno, hvala vam lijepa, kad govorimo o ovom načinu funkcioniranja koji se zove …/Govornik se ne razumije/…načinu funkcioniranja prvog mirovinskog stupa, on je apsolutno neodrživ s takvim omjerom osiguranika i umirovljenika. Naravno da se zapravo sve loše dogodilo u onoj dekadi između '90.-te i 2000.-tih kada je omjer broja osiguranika i umirovljenika sa, sa 3:1 spao na 1,3:1. Nije dakle održiv i ne trebamo boljeg dokaza za to do ove činjenice da mi danas za funkcioniranje ovog prvog mirovinskog stupa koji bi apropo po definiciji trebao moći biti samoodrživ, mi za njegovo financiranje čak 40% potrebnih novaca izdvajamo direktno iz proračuna. Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Bakiću, vrlo lijepo ste ukazali na jedan problem koji je evo svima dosta dobro poznat, da su nam socijalno najugroženije ustvari žene starije od 65.g. koje imaju daleko niže mirovine, pogotovo one koje žive u ruralnim krajevima i koje žive same jel, samačka domaćinstva. No pitanje je hoćemo li mi i tom nekom krnjom reformom koja je davno napravljena uspjeti, vidjeli smo da nismo uspjeli s tim drugim stupom, ništa nismo riješili, veliki broj osiguranika ustvari ide, vraća se nazad u prvi stup, a to i ne čudi kada znamo da za prošlu godinu su mirovinska društva ostvarila 11,5 milijuna eura gubitka, to je jedan neuspješan eksperiment od kojeg su odustale brojne države, neke nisu ni krenule, neke su to sve skupa, evo što vi kao matematičar recimo kažete na to i što bi Hrvatska trebala po vama napraviti? Hvala. **Bakić, Damir (Možemo!)** Da, hvala vam na pitanju. Ja bih se, ne, ne, ne bih se usudio, ne bih se usudio govoriti ili zaključivati nešto o perspektivama drugog stupa samo na osnovu jedne godine. Kao što dobro znamo to je, to je naprosto nešto što treba promatrat u dugom vremenskom horizontu i dakle meni se čini da je nekakav zahvat u naš mirovinski sustav s obzirom na demografske podatke, s obzirom na ovakav omjer umirovljenika i osiguranika nekakav zahvat je bio potreban. Hoće li taj naš kombinirani dvostupni mirovinski sustav uspjeti u konačnici ili ne ostaje da vidimo, a ostaje da se potrudimo da profunkcionira. Dakle u svakom slučaju ja mislim da nije dobro i da mu ne pomaže tom kombiniranom dvostupanjskom sustavu, da mu ne pomaže nedavno donijeta odredba koja omogućuje svakom osiguraniku da se u prvi stup vrati, to je u suštini direktno podrivanje drugog stupa. Trebamo li dakle još jedanput preispitati uopće egzistenciju drugog stupa ili ne to je drugo i šire pitanje, ali taj potez koji se ovdje napravio…/Upadica Sanader: Vrijeme/…dakle sa dozvoljavanjem te opcije definitivno vodi njegovom urušavanju Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo govorili smo upravo o ugroženosti samačkih kućanstava, a pogotovo su tu ugrožene žene starije od 65.g., a također bila je i donesena jedna selektivna također reforma odnosno odluka što se tiče priznavanja mirovinskog staža s obzirom na broj djece, to je zahvatilo samo na one umirovljenice koje su otišle od određenog perioda, čini mi se 2019.g. u mirovinu, a nije se odnosilo znači na sve one druge žene žene koje su tu ranije otišle u mirovinu. To je nešto što kontinuirano udruge ukazuju da je problem i tako selektivno zapravo rješavanje ne pridonosi ravnomjernom izjednačavanju svih umirovljenika i istini. Još također moram napomenuti da županica Požeško-slavonske županije je također ukinula Ured za branitelje i to javnost mora znati i pripojila također uredu za socijalnu skrb, to je nešto što evo, čisto sam morala napomenuti jer kontinuirano Odgovor. **Bakić, Damir (Možemo!)** Hvala vam. Jedino što mogu komentirati jest to da, naravno, treba apsolutno pozdraviti tu činjenicu da se pridodaje staž majkama, odnosno u nekim slučajevima i očevima, odnosno posvojiteljima za svako dijete. To je apsolutno za pozdraviti, to je idemo to tako reći, dobrodošlo civilizacijsko postignuće. Komplicirano je pitanje do kada u prošlost takva odredba treba imati učinaka. Naravno, to ponekad nije moguće u punoj mjeri, meni je vrlo teško ovog momenta reći neki decidiran stav, kako je točno s tim trebalo učiniti jer je jasno da svaka nova odredba, ako se ne primjenjuje, dakle svaku novu odredbu s jedne strane nije moguće primjenjivati retroaktivno, s druge strane, stavlja u manje povoljan položaj naše prethodnike nego nas. Silvano Hrelja. **Hrelja, Silvano (Nezavisni)** Poštovani kolega Bakiću, dakle stvar je konvencije da li će žene u prijelaznom razdoblju ranije ostvariti status dugogodišnjeg osiguranika ili neće. Ovo zakonodavno tijelo je reklo da za sve važi isto pravilo, 60-41. Ja sam upoznao puno žena koje su koristili taj status, koje su koristile taj status dugogodišnjeg osiguranika na svoju korist, jer osim visine uplate doprinosa i duljina radnog staža definira Tako da su žene koje nisu služile tadašnju armiju ostvarile više godina staža i time poboljšale svoju mirovinu i ja im skidam kapu na tome pa makar to bilo na razini najniže mirovine. A dodatak od 27%, da ili ne, za drugi stup, isto tako, stvar konvencije, možda bi sad bilo drukčije vrijeme nego 2019., vrijedilo bi to otvoriti. **Bakić, Damir (Možemo!)** Da. Pa moram reći, kolega Hrelja, da se iz sveg srca s vašim prvim dijelom replike ne mogu složiti. Dakle moje, moj stav, ono što sam zagovarao i za što se, naravno, zalažem je to da se relaksiraju uvjeti za žene s kojima će one steći pravo na status dugogodišnjeg osiguranika, da se dakle relaksiraju, da se traži manji broj godina života i manje godina ostvarenog staža sukladno uvjetima za prijevremeno starosno umirovljenje. Dakle ako ste vi mislili da se ja zalažem za nešto drugo, onda se radi o

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Na sreću, ovdje među nama ima nekoliko odličnih poznavaoca mirovinskog sustava koji mogu o tome stvarno kompetentno razgovarati i mogu pomoći svima nama koji smo zapravo se to, za to pripremali proteklih nekoliko mjeseci ili nekoliko dana i imamo spoznaje, a nažalost evo neki od danas ovdje u sabornici to koriste na potpuno pogrešan način i odlaze u povijest i govore što će, što je bilo to u povijesti, tko je što napravio, koja vlada nešto i onda još se na, na, na ovoga, tu spominju krive činjenice i krivi podaci što zapravo nije dobro, a i ova privatizacija prava na branitelja, polaganje prava na braniteljsku populaciju isto tako je još gora činjenica. Nemojmo zaboraviti da ovdje, ne govorimo samo o onim povlaštenim osobama koje ste spomenuli, gđo Ružice, vi u svojoj replici nego govorimo i o osobama koje stvarno su otišle u mirovnu po posebnim uvjetima, sad da ne nabrajam sve to sam već nabrojao u raspravi kad sam imao u ime kluba, od djelatnih vojnih osoba pa nadalje. Znači tu je i jedan dio saborskih zastupnika koji su stekli ta prava do 2012. g., ali evo, saborski zastupnici više tih prava nemaju i vjerujem da ih više neće niti ikad imati niti u budućnosti. Ono što je ovdje izuzetno važno za reći i napomenuti, ovdje nitko ne osuđuje i ne proziva branitelje, pogotovo ne iz redova opozicije i nije nam bio cilj u nijednom momentu niti da ih prozivamo niti da o govorimo o braniteljima jer branitelji su osjetljiva populacija i smatramo da svaku kunu koju su dobili zaslužuju. Svi oni koji su bili pošteni branitelji. Oni koji su mirovinu dobili po Duhu Svetome na 3 potpisa i 4 rukice u zraku, na njih ionako ne možemo utjecati, znamo tko je takav zakon donio i tko im je to omogućio i tko još i dandanas omogućava da postanu branitelji iako nikada branitelji nisu bili niti će biti. To bi nam isto mogao nešto o tome možda čak reći naš general, koji je branio ovu državu na prvim linijama od prvog dana, to trebamo staviti na svoje mjesto i trebamo biti toga svjesni i te ljude poštivati i ne o njima govoriti na način kako govorimo. Nadalje, moram nešto reći o omjeru umirovljenika i zaposlenih. Maloprije je kolega Bakić spomenuo omjer koji je u onoj, onom periodu od 10 godina pao sa 1:3 na 1:1,3. Taj omjer imamo i danas i to je sigurno neodrživ sustav i zato danas imamo toliko novaca koji se isplaćuju za mirovine iz proračuna, a ne od doprinosa koji su prikupljeni za mirovine i imamo problem i imat ćemo problem. Urušavanje drugog stupa. Činjenica je ukoliko se nastupa kako se nastupilo i da se nudi bolji uvjeti ukoliko se netko ispiše iz drugog stupa i prebaci ponovo u prvi stup, naravno da to nije dobro, da to nije motivirajuće i da to nije sigurno dobro za umirovljenike koji će i koji još uvijek ulažu u drugi stup i oni koji, na kraju krajeva moraju vladati po zakonu. Prema tome, takvi su pristupi loši i to nije dobro i na takve pristupe moramo utjecati ukoliko je to moguće. Isto tako, govorio sam danas o povećanju mirovina za one koji su novac izgubili, zbog toga što im se vrijednostima mirovine nisu usklađivale sa onim rastom koji su imali u proteklom periodu. Pitao sam ministra postoji li mogućnost da se to nekako riješi. Rekao je – za sada ne. Ali smatram da to moramo riješiti zbog toga što iznosi koje će oni dobiti sigurno nisu dostatni da bi oni normalno živjeli. Oni koji imaju mirovine veće od 3 tisuću 500 kuna odnosno preko 400 i nešto eura oni će sigurno moći normalnije živjeti. Ali oni koji imaju minimalne mirovine, oni ljudi dragi ne mogu normalno sklopiti kraj sa krajem. Nemojte zaboraviti, mirovine i za one kojima je bio rast ove godine rasle su otprilike 10-tak posto odnosno … /ne razumije se/ … budu rasle, a samo je inflacija koja je sada se desila prilikom odnosno rast cijena koje se sada desio nakon konverzije kune u euro je bio preko 20%. Pa gdje smo došli? Kako će ti ljudi sada na kraju živjeti? O tome trebamo voditi računa i o tim ljudima trebamo razgovarati. Prema tome, nemojmo govoriti više o prošlosti, nego govorimo o tome kako ćemo pomoći ljudima u budućnosti. Ima nekoliko replika. Prva je poštovana Ružice Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem. Kolega Pavić vi ste uvodno spomenuli branitelje i naravno da nitko od nas nema ništa protiv onih stvarno stečenih realnih braniteljskih mirovina koje su itekako na krvi mnoge ostvarene. Međutim i sama država je često upravo braniteljima radila medvjeđe usluge. Ja ću samo izdvojiti jedan primjer kod dodjele poljoprivrednog zemljišta. 2005., 6., 7. na snazi je bio Zakon koji je preferirao branitelje. Tada se tražilo 90 dana ratnog vojnog puta. Međutim i oni koji nisu imali 90 dana su dobivali to zemljište. Isti ti ljudi su mahom dolazili u probleme jer se oni nisu prije bavili poljoprivredom, pa su počeli biti dužni državi za doprinose jer su morali registrirati OPG-ove. Nisu se snašli u poljoprivrednoj proizvodnji, a trebalo je platiti zakupnine. Na kraju su ti ljudi ovršavani. Raznorazne ovrhe su se protiv njih vodile. Je li to uopće prihvatljivo i normalno u jednoj državi da se primjerice stočaru oduzme zemlja, a da nekome tko eto samo zato što je bio branitelj da trebamo zadovoljiti? Čovjek je nakon toga imao ozbiljne probleme. Zašto su im to radili?

Nemamo mi niti samoodrživu poljoprivredu. Mi nemamo, nismo u ničemu samodostatni. Koji bi to proizvod osim kukuruza i pšenice možemo reći da smo samodostatni od poljoprivrednih proizvoda? Nemamo ih, a potrošili smo silne milijarde na poljoprivredu. milijarde na turizam. Potrošili smo silne milijarde na informatizaciju turizma, a nemamo ništa. I gdje god smo ulagali ne samo sredstva iz proračuna, nego sredstva iz Europske unije na žalost nigdje nismo samoodrživi, pa tako ni ovdje i doveli smo ljude prvo u zabludu a nakon toga i u velike probleme. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi replika poštovane zastupnice Vesne Vučemilović. Hvala lijepa. Kolega Paviću ovo su izmjene i dopune zakona koje ispravljaju nekakve nepravde iz prošlosti, pa onda dio se zastupnika logično i osvrće na to što se događalo u prošlom u prošlom vremenu. Ali slažem se s vama da se treba okrenuti budućnosti, jer naš mirovinski sustav nije održiv ni sada. A uz ove demografske trendove i povećanje populacije koja je starija od 65 godina trebamo postaviti pitanje što nas čeka u budućnosti. Kako ćemo napraviti taj mirovinski sustav održivim tim više što mi trenutno imamo rekordno nisku nezaposlenost? Nama nedostaje radne snage. Prošle godine 120 tisuća stranih radnika. Ove godine kaže se da će ih biti čak i 180 ako ne i 200 I opet pola novca za mirovine ide iz državnog proračuna što znači da ovaj uvoz radne snage nama ne rješava naše goruće probleme, pa evo molim vaše mišljenje o tome. Hvala. Poštovana zastupnice u potpunosti se slažem s vama, jer ako kažemo da imamo omjer zaposlenih i umirovljenika 1:1,3 a od toga je preko 100 tisuća znači od ovih zaposlenih i preko 100 tisuća stranih radnika koji su došli u Hrvatsku i rade zapravo za naš mirovinski sustav onda vidimo u kojem smo problemu. Mi ionako nismo otvorili dovoljno radnih mjesta za naše ljude koji su htjeli ovdje raditi i morali su izaći vani. Nije to bio samo problem postojećih radnih mjesta. Bilo je tu i problem mita, korupcije i svega ostaloga na što su mladi reagirali. Nisu htjeli živjeti u takvoj državi, pa su se iselili u Irsku, Njemačku i druge demokratske države gdje se može drugačije funkcionirati, gdje se može bolje funkcionirati, gdje imaju gdje imaju pametniji, bolji i korektniji pristup prema sebi i prema svojim obiteljima. Prema tome, našli smo se sami u problemu zbog toga što smo vodili loše politike, zbog toga što nismo omogućili mladima da normalno žive u ovoj državi.

Ja mislim da su se svi naši branitelji borili za to da imamo prosperitetnu i dobro uređenu državu, a Hrvatska niti nakon 30 godina to još uvijek nije. Niti nam je dobro uređen, niti dobro osmišljen mirovinski sustav. Nitko nije protiv materijalnih prava hrvatskih branitelja, ali mislim da je vrijeme da otvorimo raspravu na koji način ta materijalna prava trebaju biti osigurana. Mirovinski fond bi trebao biti temeljen na stažu osiguranja i izvršenim uplatama u taj sustav, a sva druga prava koja proizlaze prije svega iz političke odluke i nekih drugih osnova i temelja trebaju se isplaćivati iz državnog proračuna. Na taj način bismo postigli i bolju pravednost sustava i veće povjerenje sadašnjih radnika u to da će jednog dana imati primjerene mirovine. Na žalost u mirovinski sustav većina hrvatskih građana naprosto ne vjeruje. ja bih samo podsjetio da je u jednom momentu to bilo odvojeno i da se točno znalo koliko se novaca isplaćuje iz mirovinskog sustava, koliko se isplaćuje iz proračuna za koje mirovine. Na žalost to je trenutno vladajuća stranka ukinula i ponovno je sve stavila u đuture da se više ne zna tko, što, kako plaća i odakle se dobiva. Znači kompletan novac ide iz proračuna i to je više od 50% novaca zapravo, otprilike 50% novaca trebamo dodatno izdvojiti s obzirom na izdvojene dobiveni novac od doprinosa da bismo mogli uopće isplatiti te mirovine. Što ćemo imati u budućnosti s obzirom na onih 100 i nešto tisuća ljudi koji nam dolaze u Hrvatsku raditi s obzirom da je to nisko kvalificirana radna snaga koja izdvaja manju količinu novaca moramo se pitati gdje ćemo i kako ćemo ovaj sustav održati u slijedećih 5, 10 ili 15 godina. I gdje ćemo se naći o gdje će biti naši umirovljenici nakon tih, nakon toga što se dešava. To je veliki problem jer mi ne možemo ovdje privući visokokvalificiranu radnu snagu koja će donijeti nekakav dodatni proizvod nego imamo nažalost radnu snagu koja dolazi ovdje …/Upadica: Hvala./… gdje im je ovo samo hotspot za odlazak u Zapadnu Europu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će govoriti poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege ma malo šaramo, malo smo obuhvatili sve teme od usklađivanja, od mirovinskog sustava od …/Govornik se ne razumije./… a ovo ima tri članka i suština ovoga o čemu danas raspravljamo je da li za ovih 96 tisuća korisnika mirovine iz 15 kategorija po posebnim, 14 kategorija pardon, po posebnim propisima treba reći dosta sa jednom mjerom koja im je umanjivala, zakonitom mjerom koja im je umanjivala mirovinu za najviše 10%. Svima onima koji su 2010. imali više od 3.500 kuna ako je bila recimo 4.000, 400 kuna im je skinuto jednokratno i nova mirovina se usklađivala sa 3.600 na, na dalje. Toga moramo biti svjesni. Dakle, oni su dosada u 13 godina ti ljudi su izgubili milijardu eura u odnosu na rješenja koja imaju kod svoje kuće. E sad je političko pitanje u petak hoćemo li glasati za promjene da im ove godine umjesto 76 miliona eura uzmu samo 32 ili 36 miliona eura ili nećemo. Dakle, ja mislim da tu nema dileme. Da ćemo svi zajedno da smo rekli da je toga dosta 13 godina jer su to njihova zakonita rješenja. Rekao sam u svojoj raspravi u ime kluba ako želimo druga rješenja onda ćemo secirat zakon po zakon, potreban, nepotreban, nemoj dati ovome, nećemo akademicima dati akademski dodatak. Dakle, nećemo dat da policajci imaju 10 najboljih godina. To su posebni propisi zbog kojih netko ide u mirovinu. Dakle, to je jedina, jedina dilema, a ne govoriti za ove protiv onih i tako. Svi oni koji su ovdje među ovih 96 tisuća imaju mirovine i tada 2010. su imali i danas i onda ako su ih u međuvremenu dobili utemeljene na pozitivnim zakonskim propisima i te mirovine su zakonite. Prema tome, nemojmo se stalno Da se htjelo odvajati trebalo je 2010. promijeniti 12, 13 posebnih zakona pa bi svako imao svoje, svoj rok trajanja. kompleksan posao i jednim udarcem riješiti, riješiti sve i nemamo baš nekih izbora danas. I sve, sva naša ostrašćenost, sve naše teške riječi neće nam pomoći jer samo oko toga ćemo morat odlučivati. Ali već kao i svi kad koristimo ove, ove trenutke ovdje onda je vrijedno ispraviti neke činjenice. Da, 2014. je donijeta formula 70 30 usklađivanja, imala je tri osigurača, tri ograničenja koja nisu ništa valjali i 2019. su ta tri ograničenja skinuta, ostala je formula 70 30 da budemo fer, fer prema svima koji su donosili formule, formule usklađivanja. I još jednu stvar ću reći. Puno drvlja i kamenja ima protiv po usklađivanju. Što mislite u ovih 6 mjeseci koja će biti dominantna veličina za usklađivanje mirovina? Da li će biti inflacija ili rast plaća? Pa vi vidite da 4 mjeseca za redom u odnosu mjesec za mjesec inflacija stagnira. Šta raste? Rastu plaće zbog potražnje za radnom snagom. Tako je bilo i prošle godine. Pogledajte malo izvješća i pogledajte malo tablice. Prošlogodišnjih 6,18 je donio rast plaća. 70% rasta plaća, a 30% inflacije. slažem se sa Damirom Bakićem da izvješća HZMO nam daju veliku vizualizaciju sustava, ali moramo ih analitički čitati, uzročno posljedične veze među tim podacima tražiti ih, što su stvarni uzroci našeg stanja. Ja se nadam da ćemo polako sazrijevati kao parlament i da ćemo sve više razgovarati argumentima, a sa sve manje strasti. Hvala lijepa. Ostanite molim vas kolega Hrelja ovdje imamo dvije replike. Prva je poštovane zastupnice Vučemilović. **Vučemilović, Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa. Ja znam da ste vi kolega Hrelja posvetili veliki dio svog rada ovdje u saborskim klupama upravo mirovinskim politikama, umirovljenicima itd. Ovdje sada govorimo o samo jednoj skupini, a vrlo dobro znamo da koji je to broj umirovljenika koji su ustvari socijalno najugroženija kategorija. To je jako velika brojka i činjenica je da ovdje ćemo riješiti neke nepravde i mislim da se tu možemo svi složiti da to treba napraviti, ali ovo je prilika progovoriti o tome na koji način riješiti i sve ove ostale probleme koje imamo u mirovinskom sustavu odnosno kako riješiti to da naši umirovljenici dostojanstveno žive u starosti. Mislim da će se, da ćete se tu složiti sa mnom. Hvala. Pa činjenica je da kod odlaska u mirovinu se, stvari koje su se događale u prošlosti ne mogu ispraviti, niti obrtnici mogu uplatiti više doprinosa niti netko tko ima malo staža može tu stvar popraviti. Činjenica je da je i država kao socijalna država dužna starima, nemoćnima, samima pomoći kao socijalna država. Ja smatram da je bolje što što jače i što češće davati pomoći, tipa, jednokratnog novčanog, jednokratne novčane pomoći, pogotovo u vremenima ovakve inflacije nego u postotnim iznosima usklađivati mirovine jer onaj sa 1500 kuna će sa 10% usklađenja kojeg nema dobiti svega 150 kuna i šta će s njim? Sa jednokratnim novčanim pomoćima ovi sa najmanjim mirovinama su dobili prosječno 300 kuna mjesečno prošle godine i na tom tragu mislim da treba tražiti trajna rješenja. Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo, vi ste konstatirali zapravo sukus ovog Zakona u 5 članaka, čuli smo da će jedan zakon poništiti Odbor za Ustav i Poslovnik, je li tako, pa da će ostati samo 4 unutra, je li tako? to, to je zapravo najvažnije i da se ukine ovaj krizi, krizni namet za umirovljenike. Ja se sjećam svojevremeno isto, radio sam u školi, meni su smanjili plaću 2000 kuna, nikad je nisu vratili. Znači ja sam u 10 godina izgubio negdje 250 tisuća i sad ja mogu samo za tim plakati, ali ovdje je dobro što je ova Vlada ipak podigla mirovine i da ljudi ipak imaju realno rast 6%, a nije realno -16% kako bi moglo biti da se ovo nije dogodilo i meni je žao što su baš umirovljenici ti koji su morali rješavati krizu u ekonomskoj situaciji u državi i nadam se da više oni neće biti ti koji će to rješavati, s obzirom .../Govornik Da, uvaženi kolega, umirovljenici su imali ovdje uvijek svoju riječ, svog čovjeka, svoje ruke, imali su udruge, imali su nacionalno vijeće i mogli su se boriti, braniteljske udruge, mogli su se boriti protiv nepravdi koje su im učinjene. Nažalost zaposleni u javnom sektoru, kad su im jednom odrezali 2000 kuna, to se nikada više neće vratiti, nažalost i zaslugom naših sindikata, iako sam ja stari sindikalac i radio sam taj posao i njihovih mirenja sa postojećom situacijom. Dakle ovdje smo imali i imamo cijelo vrijeme inicijative da se ovo riješi. Tamo inicijative nisu postojale i naravno da tu postoji i jedan zaostatak koji će se u finalu očitovati kad ti ljudi sa tim umanjenjem budu otišli u mirovinu zbog manjih, manje uplaćenih doprinosa. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovani zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Hvala lijepo potpredsjedniče, pa evo, moja pojedinačna rasprava je slična onoj koju sam izrekao u ime kluba s obzirom da dugoočekivano rješenje ovih kriznih nameta koji su bili nužni i potrebni kako bi se tada spasio čak i državni proračun, kako bi se zaustavila najazda sindikalnih čelnika koji su striktno upirali prstom u hrvatske branitelje kao i sve ne kategorije koje su bile na ovoj listi koju HZZO objavljuje koje sve na popisu odredaba o posebnim propisima. Posebni propisi govore o tome da su ljudi koji su u bivšem sustavu radili, a ostali su u RH imaju pravo na svoju mirovinu, kao što su to bivši službenici JNA kojih ima nekih 5700 i ne znam točno koliko, ali u ovoj tablici jasno pokazuje se svakomu je dostupna i može otvoriti na stranicama mirovinskoga sustava. Malo su mi ovo, premala brojke i slova s obzirom da nisam uzeo naočale pa ne mogu točno reći, ali evo, tu su svi oni koji su sudionici narodnooslobodilačkog rata, njih je 5271. Da, i oni su ostvarili prava po ondašnjim zakonima i to je preneseno u zakonske ovlasti RH kako bi im se isplaćivalo. Svi ti nisu iz, plaćeni iz onih prihoda koji se prikupljaju od zaposlenika, nego se striktno za njih osiguravaju sredstva u državnom proračunu i s time se popunjava mirovinski sustav kako bi mogao izdržati jer inače, mislim da negdje oko 16 ili 17 milijardi vrijednost koja se mora godišnje iz proračuna uplatiti kako bi se pokrile ove sve kategorije ljudi. No, kroz naše vrijeme doživjeli smo mi puno nepravdi, gđa Nađ je tu s nama koja je bila državna tajnica, ja se dobro sjećam naših rasprava, naših ovoga, prepucavanja, trvljenja i svega, vjerujem da nećemo više doći u momente ili vremena ni takove krize niti nekakvoga drugog političkoga stanja u kojem bi hrvatski branitelji, kao i ove kategorije bili predmet nekakovih obračuna. Idemo im smanjiti invalidnine, idemo im smanjiti mirovine, idemo im obespraviti, idemo istraživati koliko ih pravih, koliko nije, a sjećam se dobro da je 3500 obespravljeno, pa među njima i onih koji su bili roditelji ili djeca poginulih hrvatskih branitelja, u konačnici, u upravnim sporovima, općinskim sporovima i županijskim sudovima stekli su svoje pravo i ponovo imaju pravo i to je ono što su stekli zadovoljštinu, ali tek na sudu, uz sve one zaostatke koje je država morala platiti. Vjerujem da se to više neće ponoviti, vjerujem da je iza nas ova, ovaj krizni period koji je bio, stabilnost državnog proračuna, kao što je danas, kao i pokazatelji koji su manji u inflatornom faktoru koji je bio predviđen, govore o tome da, jasno se može donesti ovaj Zakon, da se može ovo, iako smo, vidite, oprezni, u razgovoru sa ministrom financija, kad smo vodili, kad smo pripremali ove zakonske prijedloge, jasno smo gledali ne, ne idemo odjedanputa da se ne bi dogodio ponovo u proračunu nekakvi propust koji nam bi mogao naštetiti, pa smo išli sa 5%, pa još 5% do kraja godine i zbog toga je ovakav model upotrebljiv. To što govori se o nekim stvarima koje možda danas nismo trebali spominjati, mi smo najbolje to na Odboru za ratne veterane riješili u brzom i kratkom postupku od 15 minuta, donijeli smo većinom svih razumnih glasova i potpore ovom, ovim izmjenama i dopunama zakona koji će bit na korist svim korisnicima posebnih prava iz Zakona o mirovinskom sustavu. Vjerujem da će tako i sabor u konačnici kao što čujem od klubova osim onih koji vjerojatno iz svojih osobnih hireva, nekih drugih pobuda političkih ili osobne mržnje ili ne znam čega prema ovoj kategoriji ljudi kroz ovih 18 kategorija, a najveći dio je hrvatskih branitelja, tisuća se govori da je, a inače u ovom izvješću piše 71 tisuća, da će svi dići ruku i da ćemo taj zakon riješiti, a u narednom periodu donijeti Zakon o usklađenju invalidnina kako bi završili …/Upadica Reiner: Hvala/…priču sa hrvatskim braniteljima. Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Šimića. **Šimić, Hrvoje (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče HS. Poštovani kolega Đakić, za provedbu ovog zakona su potrebna i planirana su značajna financijska sredstva, već 2023. je potrebno 23 milijuna kuna, '24.g. 115 milijuna eura pardon, a u 2025. se radi o iznosu od 124 milijuna eura. Međutim ukoliko znamo da ćemo poboljšati životni standard za preko 96 tisuća naših građana, a među njima veliki, velikim udjelom ćemo pomoći i hrvatskim braniteljima, umirovljenim policajcima i vatrogascima, ta sredstva su itekako opravdana. Obilazeći ljude i razgovarajući sa ljudima često smo bili upitani vjerojatno svi saborski zastupnici kada ćete vi u saboru smanjiti taj naš krizni porez, evo imamo priliku reći upravo u ovaj petak, hvala lijepa.

rukovodećim strukturama, kao i predsjednicima Vlade kako bi ispravili te nepravde koje su bile ili nužde koje su bile tada potrebne, ne znam kako da ih nazovem i evo to je urodilo plodom. Naravno i drugi kolege su u svojim pitanjima potaknuli da se to dogodi, no međutim ja imam točnu evidenciju svih onih dopisa koje smo upućivali od predsjednice države u prijašnjem vremenu, predsjednika Vlade, ministara i svih ostalih i evo danas je vrijeme kada to realiziramo. **Reiner, Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani kolega Đakić, pa i sami ste rekli ne ponovila se vremena nedavna kada se upravo prema populaciji hrvatskih branitelja, ali i šire možemo reći svih stradalnika Domovinskoga rata gledalo kao na povlaštenu kastu, kao na one koji štete državnome proračunu, kao na one koji uzimaju drugim umirovljenicima, kao na one koji ne trebaju ostvarivati svoje statuse, danas evo i sami ste rekli kada se i najniža mirovina povećala praktički za 50% odnosno preko 782 kune jel je još bilo u kunama ili kada se sveukupna mirovina povećala za preko 1.040 kuna ponosno možemo vraćati ono najboljima među nama odnosno našim braniteljima, ali i članovima obitelji stradalih ono što zaslužuje od prvoga dana

punjenju proračuna, rastu BDP-a, omogućava da se ostvare oni ciljevi koji su odavno zacrtani. Vjerujemo da će tako biti i u daljnjem periodu i nadamo se da dobrim i gospodarskim potezima, kao i mjerama koje su upotrijebljene i u ovim sadašnjim krizama rata u Ukrajini koji je izazvao krizu energenata i svega ostaloga i rast cijena da ćemo iznaći iznaći snage i mogućnosti kako bi i umirovljenicima svih kategorija bili dostupna što bolja sredstva iz državnog proračuna i Zavoda za mirovinsko osiguranje. Hvala potpredsjedniče. Poštovani zastupniče Đakić, prije svega i kao svjedok vremena i vama prije svega želim i zahvalit se i čestitati, uistinu ste se kod svih Vlada borili i za povećanje invalidnosti kao predsjednik veterana u Odboru za veterane, ali nešto drugo vas želim pitati što je jako bitno. Svugdje u svijetu sve države, sve veterane priznaju, nigdje nema toliko pitanja, to je nešto što je jedan proces normalan, jedino u hrvatskoj državi 30.g. se propituje domoljublje, propituju se hrvatski branitelji, od Haga pa do primanja članovima obitelji, stradalih, poginulih i nestalih i to u HS, što je uistinu proizlazimo kao jedno nestvarno i nesigurno društvo, u kojoj državi živimo i na koji način su ti naši prijatelji dali živote da bi danas od naših kolega iz ove strane sabornice dobivali takva pitanja i takve uvrede. **Reiner, Željko (HDZ)** čovjek koji ste iz veteranske populacije i svjesni ste svega kako mi to doživljavamo i proživljavamo. Sve one uvrede koje ste danas čuli, koje ste čuli prijašnjih vremena i dana jasno da ostavljaju na naše populaciju i na nas same traume, ali i ne zaboravljamo ni mi vratiti svima onima koji zbrajaju i našu imovinu i našu djecu i naše nestašluke. Vjerujemo da su oni ti koji nikada neće razumjeti populaciju onih koji su najviše dali za Republiku Hrvatsku. Oni znadu onako ispod žita sklopiti neke ugovore, ne znaju zbrojiti koliko imaju poluga u zlatu, ali znaju se brinuti o tome koliko imamo mi u imovinskoj kartici. Mislim da ti ljudi nikada neće više biti izabrani u Hrvatski sabor niti podržani od naroda koji jasno prati i gleda kakve su to individue … …/Upadica Hvala lijepo predsjedavajući. Evo kolega Đakić dugo ste u Saboru, predsjednik ste HVIDRA-e. Recite mi čije su riječi identificirati, locirati, uhititi, izručiti. Čije su to riječi od kojeg gospodina iz koje stranke? Ja bih se složio sa kolegom Deurom. Mnogi su trenirali strogoću na hrvatskim braniteljima i SDP-ove Vlade 2000. godine, čak štoviše i policiju slale na hrvatske branitelje. Ali prošlo je previše godina od 2010. do 2023. godine. Puno je prošlo godina. Bilo je godina kada je BDP rastao po 3 i pol, 4% u vašoj Vladi. Vi ste imali i ovi koji se god predstavljaju ovdje kao hrvatski branitelji da ne podignute ruku za bilo koji zakon tih 10% bi se bilo vratilo isto kao što bi se vratile invalidnine koje je SDP-ova Vlada uzela 2000. godine. Sad je 2023. i još ih nitko nije vratio. A vi to dobro znate kao predsjednik HVIDRA-e da su to minorna sredstva za invalidnine. I volio bih za kraj da vas pitam šta vi mislite o Stanimiroviću i 2000 eura mirovine? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani Ja znam da vi se borite za svoju političku poziciju i stoga i nastupate. U nekim stvarima se sa vama mogu složiti i možemo zajednički raspravljati. Što se tiče onoga što ste me pitali direktno ja ću vam direktno i reći. Da, poslušao sam fonogram zaključaka Vijeća za nacionalnu sigurnost iz tog vremena. Zaključak je dao na tom vijeću Stipe Mesić, a pročitao ga je u javnosti Vladimir Šeks kao predsjednik Sabora. Evo to je istina. Ja ne bježim od nje. Što se tiče Stanimirovića, što se tiče Stanimirovića ja ne znam koliku ima mirovinu, da li prima mirovinu kao zastupnik u Hrvatskom saboru ili prima neku drugu mirovinu ne znam, ali provjerit ćemo. Provjerit ćemo i znat ćemo točno odgovoriti ako prima kao zastupnik u Hrvatskom saboru. Što se mene tiče ja bih jednako kao i vi ga progonio, zatvorio … …/Upadica Reiner: Hvala./… … i tamo gdje mu je mjesto s obzirom na njegovu ulogu u Vukovaru. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolega Đakić, vi ste hrvatski branitelj, vi ste ratni vojni invalid. Još uvijek u sebi imate geler, ja to kao medicinar znam, pa eto malo privatnosti. Kako vama uopće zvuči to, kakav osjećaj pobuđuje to kad netko govori o privilegijama i o privilegiranim i onome što je zapravo teško za slušati? Hvala lijepo kolegice. Pa gledajte, meni to teško pada i stvarno sa dubokom povrijeđenošću prihvaćam da sam privilegiran u pogledu primanja koja sam ostvarivao dok sam bio u mirovini. Moja mirovina je sada u mirovanju, u stanju mirovanja. 7 godina sam odslužio Hrvatskoj državi i opet bih joj kad bi trebao bez respekta. Apsolutno nemam nikakvih drugih pobuda osim braniti ono što je naše. Tako bi postupio ponovo. Sve te uvrede koje se doživljavaju kroz ovo vrijeme teško padaju ne samo meni kao hrvatskom branitelju, invalidu koji sam dva puta teško ranjen, čovjeku koji je sa 11 odličja i medalja. No međutim, to služi na čast onima koji se time bave. Ja nikada neću privilegiju Ćipeta što je bio u logoru smatrati privilegijom. To nije privilegija, to je strahota. **Reiner, Željko Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani kolega Đakić, vi se jako dobro sjećate, sudionik ste svega toga. Sigurno da su velik broj branitelja na žalost odmah nakon Domovinskog rata praktički jedino kroz mirovinu mogao ostvariti svoja nekakva materijalna prava jer se nisu imali kuda vratiti više. Njihove firme su bile ili ugašene ili privatizirane itd. Ali je isto tako činjenica i da je 2000. godine, u procesu ja bih to nazvao razgradnja, rastakanje Hrvatske vojske jako velik broj hrvatskih branitelja maltene prisilno umirovljen, poslan u mirovinu, a mogli su jako puno toga dati svojoj, zahvaljujući svojem iskustvu, znanju upravo u Hrvatskoj vojsci. No, taj postupak razgradnje, uništavanje Hrvatske vojske trajao je dugo sve do prije evo nekoliko godina kad se ponovno vojska na neki način ulaže se u nju, konsolidira se i ponovo se vraća na …/Govornik A hrvatski narod je i tada i sada još uvijek imao i ima najveće povjerenje upravo u Hrvatsku vojsku i u Hrvatske branitelje. Kako teško je objasniti koje su pobude u ljudima koji su sjekli glave generalima, otpuštali ih iz Hrvatske vojske uz minornu mirovinu od 5000 kuna. Teško je razmisliti kada se to ponovilo još jedanputa da je 39 visokih časnika, brigadira i generala stavljeno na stup srama i umirovljeno preko noći. U dva navrata, jedanput je to učinio Stipe Mesić, drugi puta je to učinio ministar Kotromanović sa svojom najbližom suradnicom uz potporu nesretnog Milanovića. I to se proteže kroz svaku vlast. Opet se ponavlja ja bih volio kad se više nikada ne bi dogodilo. Ja bih volio da nikada hrvatski branitelji, časnici, dočasnici, vojnici ne budu predmet nikakvih prljavih uvreda,

i nepoštivanjem gledaju na hrvatske branitelje mogu u stvari govoriti kao što smo danas imali prilike i čuti o povlaštenosti i privilegiranosti. S druge strane ono što ja smatram i u što sam uvjerena jest da su nas hrvatski branitelji zadužili za vjekove i uz sve vijeke vijeke vjekova. A od vas bih voljela ustvari čuti poštovani kolega Đakiću da posebno podcrtate iznimnu važnost veteranskih centara za branitelje iz Domovinskog rata i na veliki iskorak koji će se tek dogoditi a odnosi se na osnivanje ustanova za skrb o hrvatskim braniteljima dakle o institucionaliziranom načinu skrbi o hrvatskim braniteljima o kojima ustvari kod kuće nema tko skrbiti pa da nam to malo komentirate. Uvažena kolegice da, hrvatski branitelji su puno puta predmet nečijih ispiranja usta umjesto da su predmet brige i skrbi. Briga i skrb je trajna kategorija koja od njihovog stradavanja, oboljenja ili drugih kategorija njihovih potreba je kroz kroz cijeli život do njihovoga umiranja. Na kraju svog životnog puta imaju pravo na počasti, vijenac i trubu uz plaćanje dijela sahrane. Što se tiče veteranskih centara koji nisu predmet ovoga zakona, ali je dobra stvar za budućnost naglasiti da su oni gotovi u Šibeniku, Sinju, Petrinji i Daruvaru i da su još tri u pripremi za trajnu skrb koja će ustanova brinuti, skrbiti, jedan u Osijeku i još u nekim drugim mjestima kako bi trajna skrb i briga i cjelodnevni boravak bio im dostupan. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će govoriti poštovani zastupnik Ante Deur. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Evo sigurno ova je tema uvijek osjetljiva. Hrvatski branitelji, stradalnici, invalidi, majke, supruge, djeca ovih 30 godina često su bili predmet preispitivanja, traženja istine, lažnih invalida, lažnih branitelja, što je to, da li su to lažni domoljubi. Imali smo vlade koje su to na razni način radili, uništavali i obezvrjeđivali. Kada je bio prosvjed u Savskoj onda sam nosio kanadske, njihov Zakon o veteranima u Kanadi. Tamo su veterani u Kanadi i članovi njihovih obitelji u istom levelu supruge i djeca. Sjedinjene Američke Države vrlo slično. Pošto Kanada ima manje veterana i bolji su uvjeti. Sve zemlje, kao članica NATO-a smo imali priliku da vidimo na koji način Izrael skrbi o svojim veteranima. Danas vidimo Ukrajinci dolaze u Hrvatsku traže Zakon o hrvatskim braniteljima na koji način svoje veterane će skrbiti. Jedino u Hrvatskoj državi hrvatski branitelji su se progonili, tamničili, obezvrjeđivali, supruge su se nazivale pogrdnim imenima, na hrvatske branitelje veterane 100%-tne invalide se Interventna policija slala u crkvu što nije za vrijeme Tita. Samo su na bijelim konjima trebali doći u Crkvu Svetoga Marka.

Milanka Opačić je uzela svoje. Tada je ministru Fredu Matiću ostalo samo nešto udruga i pomalo da može otići na Vladu kada to bude bitno i tada je došao prosvjed. Danas ovo je Vlada, ministar Medved. Slažemo se da je trebalo prije, ali u okolnostima Zakon o hrvatskim braniteljima, o mogućnostima financija i cijelog građanstva, svih ljudi u potrebi napravilo se najbolje. I mi danas slušamo, vidim Mostovaca nema, Suverenista, ali dobro tu su njihovi partneri Možemo, SDP-e tako da svejedno oni su tu kao da su i oni. A vi ste samostalni. Tako da vrlo je tužno danas kada neke hrvatske udovice me zovu, šalju mi poruke, vrlo je tužno gledati te supruge čija djeca nisu upamtila dragi prijatelji svoje očeve. Mnogi hrvatski branitelji, kao čovjek koji sam u Vukovaru proveo 3 mjeseca, u Erdutu sam ranjen, mogu sa 100% sigurnošću stati tu pred vas ili pred bilo koga i pričati o onome što je bilo. Tužno je da te supruge i majke koje danas traže svoje sinove, muževe, roditelje danas slušaju neke naše kolege koji politiziraju, vrijeđaju, omalovažavaju. Ali kao što smo im i na prosvjedu i danas im odavde poručujem - ni jači od vas to nisu uspjeli, nećete ni vi sa sigurnošću. Ovo je nešto što želim zahvaliti potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu o svim izmjenama zakona, o svom trudu koji daje on i predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar Piličić. Želim da uistinu budemo dostojanstveni da vrijednost hrvatskog branitelja, hrvatske majke, supruge i djeteta budu najveći temelj Hrvatske države za one generacije koje dolaze da ne bude malodušnosti ovdje među nama bez obzira koliko se možemo razlikovati. Hvala vam lijepo. Imamo više replika. Prva je poštovane zastupnice Grba Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Deur bili ste učesnik prosvjeda ispred Ministarstva branitelja, opravdanog prosvjeda, ali bih htjela vas podsjetiti i pitati malo o tome da je na jednom skupu stranačkom u Kalniku naš jedan kolega koji je jutro bio vrlo glasan i jasan je izjavio, nazvao vas je šačicom pijanaca. One iste ljude koji, tamo su bili i hrvatski ratni vojni invalidi, tamo je jedna hrvatska braniteljica, prava hrvatska braniteljica život svoj ostavila, tamo su bili ovaj stradalnici Domovinskog rata, hrvatski branitelji pa kako vi kažete, što vi zapravo mislite o tome da jedan saborski zastupnik u vrlo neprihvatljivom izričaju navodi u javnom prostoru navodi zastupnik Deur. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala vam poštovana zastupnice. Nažalost to živimo, da u prosvjedu je umrla je hrvatska branitelja pripadnice 2. gardijske, a u Vukovaru je hrvatski branitelj zbog ćirilične ploče. Da, nažalost to živimo neki su visoki časnici otišli u Haag, puno se toga izdogađalo nakon smrti predsjednika Tuđmana. Vjerujemo da je to vrijeme prošlo, vjerujemo da ova Vlada inspirira i sve one ljude koji će doći na koji način i ministar branitelja Tomo Medved, na koji način se poštuje Domovinski rat, na koji na koji način kao civilizirano društvo moramo vrednovati vrijednosti koje su nam ljudi koji su dali svoje živote dali u nasljeđe da skrbimo o tome. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo vi ste govorili i o odnosu braniteljima u drugim, u drugim državama, ali ja ću sad postaviti pitanje koliko smo mi odgovorni za stanje u zajednici da se na takav način govori govori o braniteljima. Pa evo s obzirom da dolazim iz sustava odgoja i obrazovanja meni je teško razumjeti da Domovinski rat se nalazi na dvije stranice u udžbeniku u povijesti. Dakle, mi smo stvarali tu povijest, mi smo krvarili za to i sad netko drugi piše tu istu povijest umjesto nas. Ja ne bi se želio vraćati prijašnja vremena i prijašnje sustave ali za takve stvari se završavalo zna, zna se gdje je li ako bi neko na takav način omalovažavao i vrijeđao hrvatske branitelje. Ja ovdje govorim isključivo o hrvatskim braniteljima. Znači

istine i određene skupine interesne koje na jedan način ulaze u prostor gdje vi jako dobro poznajete kao profesor. To je šteta, mislim vidimo da se nažalost hrvatsko društvo izgrađuje i vidimo koliko ova Vlada Hvala g. nažalost nejasnoća. Za to smo svi zajedno odgovorni, mi ovdje i mediji i cijelo društvo. I zato je bitno da Hrvatski sabor bude jedinstven da uistinu bez obzira na naše različitosti da uistinu neke stvari vrednujemo i da se postavimo kao jedan. Zahvaljujem gospodina potpredsjedniče. Poštovani zastupniče Deur ovdje zapravo na neki način insinuirate da je vlada Zorana Milanovića i ministar Fred Matić, a i ja kao zamjenica da smo radili protiv branitelja. Ali podsjećam vas da smo osigurali 20 miliona eura iz europskih fondova za veteranske, za 4 veteranska centra, da je započeta adaptacija bivšeg hotela u Lipiku u Dom hrvatskih veterana, da smo otvorili spomenik poginuloj djeci u Slavonskom Brodu, da je otvoren Memorijalni centar Domovinskog rata u Vukovaru i štošta drugo. Dakle, nemojte samo uzimate zasluge sebi. Vi ne bi imali danas šta otvarati veteranske centre i hvaliti se tim da mi nismo to započeli, a vi ste bili odnosno neki od vas su bili protiv toga da se iz europskih fondova uzmu ta sredstva. Hvala Hvala poštovana zastupnice, vi ste bili zamjenica ministra branitelja, sigurno i vrsna ste pravnica i uvijek sam žalio što tako vrsna pravnica nije toliko u interesima hrvatskih branitelja bila kao zamjenica. To me jako žalostilo u to vrijeme. I reći ću vam da, neke stvari ste u tom sustavu napravili ali nažalost bili ste protiv čovjeka, bili ste protiv hrvatskog branitelja. Napravili ste toliko nereda, kaosa koji je bio užasan jer Crkva Sv. Marka i sve situacije koje su se dogodile je nažalost gdje su 100%-tni invalidi u kolicima počeli prosvjed. Zašto? Zato što ta vlada, a i rekao sam rastočeno ministarstvo ne tada nije bilo hrvatskih branitelja, samo branitelja radilo je protiv hrvatskih branitelja zajedno sa Mirandom Mrsićom koji ste radili na razdvajanju mirovina hrvatskih branitelja i Zakona

Povrijeđen je Članak 238., dakle nije točno da sam radila protiv branitelja, jasno je i gospodin Đakić je onda bio i predsjednik Odbora za ratne veterane kad sam rekla da se Bojan Glavašević mora ispričati za ono što je rekao u Vukovaru. Dakle, nisam radila protiv branitelja i uvijek sam štitila branitelje bez obzira da li su sa lijeve ili desne strane. Dobro, to je bila replika pa vam nažalost moram dati opomenu. Poštovana zastupnica Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega u svojoj pojedinačnoj raspravi napravili ste mali pregled koliko je to bilo moguće zbog vremena,

HDZ-ove vlade i što su za vrijeme drugih vlada, konkretno, SDP-ove nije učinjeno, odnosno koja su im prava ukinula. Ukinuta. Ja se sjećam jako dobro šta je bio okidač za šator u Savskoj. Naravno, izjava tadašnjeg pomoćnika Bojana Glavaševića koji je rekao da neprijateljski vojnici nisu bolovali od PTSP-a i ono što je učinjeno da se je zakonom ukine vojne opskrbnine upravo onim braniteljima koji nisu mogli zbog svog staža ostvariti pravo niti na mirovinu i to im je bio jedan, moram reći, tada minimalni prihod, ali ipak njihov prihod,

daje snagu, poštovanje i radi zakone koji su u interesu obitelji hrvatskih branitelja. Da, mi smo, tada je vlada Zorana Milanovića Zakon o civilnim žrtvama koje je ministar Medved iza toga napravio kvalitetno i na jedan izuzetan način. Tada su obitelji civilnih žrtava bile protiv toga Zakona. Zašto? Zato što ga je radila Teršelićka, tada sa Ivom, predsjednikom Ivom Josipovićem i Ministarstvom branitelja jer je bilo protiv interesa obitelji civilnih žrtava. Hrvatske branitelje u razdvajanju mirovina, gdje su hrvatske branitelje i invalide stavili na, u socijalu na najniže grane, to je nažalost ovo što imamo danas u Gradu Zagrebu, samo što Grad Zagreb ne isplaćuje mirovine, ne isplaćuje hrvatskim braniteljima, ali na najniže grane društva su stavljeni hrvatski branitelji i to je jedan od razloga zašto je taj prosvjed .../Upadica: Hvala./... Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi zastupniče Deur. Evo, u ovoj svojoj pojedinačnoj raspravi u biti ste dobro apostrofirali ono što mislim da je najbitnije, da evo, ministar i potpredsjednik Vlade Medved, predsjednik Vlade su nakon 13 godina nepravde ipak došli s konačnim rješenjem i u petak ćemo glasovati o tome da ona nepravda koja se učinila 2010., bez obzira da li je ona bila opravdana, bili smo u to vrijeme u krizi, ispravljana. No, ovdje se, i umjesto da smo svi suglasni sa tim da to pozdravljamo jer netko čeka tih svojih 10% koje mu je oduzeto, ovdje se postavlja pitanje, da, ali mogli ste to napraviti i prije, mogli ste to napraviti, ne znam, prije 2 ili 3 ili 5 godina, ja mislim da je najbitnije da smo to učinili, da će ovih 96 tisuća ljudi dobiti ustvari ono što je uvaženi zastupnik Hrelja rekao, što im naravno, pripada zakonskom odlukom koju su dobili kad su im izračunavane mirovine. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Deur. **Deur, Ante koja ne uzima u kriznim situacijama. Nažalost i vlada Zorana Milanovića i poslije Jadranke Kosor, ovo je prva vlada koja daje i omogućuje da se i vrati ono što je oduzeto, a i da se popravi stanje o Zakon o hrvatskim braniteljima što smo i vidjeli u raznim dopunama koje je ministar Medved radio. Nekad imam osjećaj, ustvari mogu reći da sam siguran da vlada Andreja Plenkovića, ministar Medved, da popločaju zlatom naše kolege, pojedini bi rekli ne, to nije dobro jer mi znamo bolje. Nažalost kako su znali bolje, da su imalo bolje bili, ne bi sad to radili ništa od toga.

zajedničkog rada tj. partnerskog odnosa hrvatskih branitelja kroz sve udruge, ministarstva, mirovinskog sustava, Ministarstva hrvatskih branitelja, nas zastupnika koji smo sigurno doprinijeli tome da on bude što prije u proceduri, jednako tako kao i onoga dijela koji se tiče usklađivanja mirovina koji je pred nama. Budemo u narednom periodu razuvjerili sve one da ministar hrvatskih branitelja i predsjednik Vlade su ti koji zdušno brine o potrebama hrvatskih stradalnika Domovinskog rata, o njihovom životu, kao i onima koji su najpotrebniji. Vjerujem da će tako nastaviti i u daljnjem slijedu, do sad se je pokazalo da stvarno je iskren odnos i partnerski odnos sa udrugama, kao i sa hrvatskim braniteljima. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani zastupniče, pa mislim da je to, možda ste jedno od najključnijih rečenica rekli, a to je to partnerski stav ministra, ministar hrvatskih branitelja udruga proizašlih iz Domovinskog rata i stradalnika. To je nešto što je najbitnije što se dogodilo i gdje je ministar Tomo Medved na tome od samog svog početka i u izmjenama i dopunama zakona koji je počeo, uz to radit taj jedan partnerski susrete i na jedan način to oplemenjivati. mi možemo slobodno reći da je ministar Medved u zadnjih 30 godina daleko, daleko najbolji ministar hrvatskih branitelja, to nije nijedna sad HDZ-ova priča, to je realnost onog što vidimo i onog što se događa. Što se dogodilo da hrvatski branitelji u okvirima realnosti maksimalno se daje i pomaže u ovim vremenima, osobito danas nakon Covida, potresa, sveg što se događalo, hrvatski branitelji su bili u najboljem položaju što se tiče stava hrvatske Vlade. kroz sve te godine upoznali ste jako puno sudbina i samih branitelja, a i njihovih obitelji jako dobro. Ovaj, da li nam možete reći odgovorno, neshvatljivo, najteže pitanje, zašto toliki niz godina, zašto toliko dugo, toliko sustavno oporba pokušava umanjiti ulogu hrvatskih branitelja u stvaranju hrvatske države i zaslugama za današnje stanje? Molim vas ne iz klupa, ne iz klupa molim vas. Molim vas ne iz klupa. Izvolite. Kolega Pavić je digao povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Poštovani predsjedavajući povrijeđen je članak 238. Gospodine Šašlin molim vas dajte se malo skoncentrirajte. Jeste vi čuli i jednu jedinu riječ protiv branitelja od strane oporbe? Jednu jedinu riječ. Molim vas nemojte se tako ponašati u Saboru. Ne izmišljajte i ne lažite. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To je bila naravno replika, pa vam moram dati opomenu. Ja vas molim da pazimo na rječnik. Idemo dalje. Kolega Šašlin vi ste digli povredu Poslovnika. Čime je povrijeđen … **Šašlin, Stipan (HDZ)** Povreda Poslovnika, povrijeđen je članak 238. Kolega Pavić vrijeđa i mene i veliku većinu hrvatskih branitelja. Ne da sam samo čuo gospodine Pavić, nego sam osobno i doživio, i doživio, doživio ja i mnogi moji kolege koji smo upravo onih godina što sam malo prije isto spominjao morali na neki način iz Hrvatske vojske otići jer nismo bili podobni za tadašnju Vladu. Za tadašnju ekipu nismo bili podobni i trebali smo otići i na neki način snaći se u životu kako god … /ne razumije se/ … Mislim da to jednostavno ne možemo, ne govorim to u svoje osobno ime. Govorim u ime mnogih mojih kolega koji su to proživjeli. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Šašlin to je replika. Također i vi dobivate opomenu. hvala poštovani zastupniče. često se možemo pitati ali uvijek se vraćamo jer evo hvala Bogu nekoliko godina ova Vlada, 7 godina radi kvalitetno i u sigurnu Hrvatsku. Ako se vratimo iza toga, možda nekada nije ni dobro se vraćati u prošlost, ali jednostavno moram. Uvijek vas netko natjera da se vraćate a nije to baš najbolje. Često sam se pitao zašto je Haag i svijet morali reći da je Domovinski rat čist kao suza, da su naši generali čisti, nedužni dok u isto vrijeme sjećamo se sve je bilo pripremljeno, tada sjećamo se gospodin Raspudić je bio na HTV-u nije mu tada i nije smetalo tada napad na Domovinski rat, na hrvatske branitelje. Nije to bilo davno, svi se toga sjećamo. ne želim dizati ponovno povredu Poslovnika, ali moram prvo reći nekoliko riječi gospodinu Šašlini. On je govorio o oporbi koja govori protiv branitelja. Ako je govorio o ovoj oporbi onda je to definitivno laž jer danas nitko nije rekao niti jednu riječ protiv branitelja. Ako govori o oporbi općenito, nemojte zaboraviti da ste i vi bili u oporbi dva mandata. Jeste li i vi govorili onda protiv branitelja? Prema tome nemojte tako govoriti. Nije pošteno, nije fer i nije korektno. Dalje, svaki onaj koji govori protiv branitelja, koji vrijeđa, koji omalovažava, koji dezavuira na bilo koji način ima svoje ime i prezime i ja vas molim prozovite ga, stavite ga na stup srama. Ali isto tako stavite na stup srama i sve one koji su dobili status koji ne zavrjeđuju jer nikada branitelji nisu bili. Znamo koliko ih ima i molim vas to je rekao i kolega Rade treba ih prozvati. On ih čak niti nije htio nazvati braniteljima. Hvala. Poštovani zastupniče evo ja vas pozivam odavde. Pretpostavljam da znate jer sa sigurnošću ste tako digli se da prijavite tamo na mjerodavnom mjestu svakog pojedinca, čovjeka za koga znate, sumnjate da je lažni branitelj. Evo mislim da je to dužnost vaša. I moja, i vaša i i to je nešto što je neosporno. Pustimo to napokon. Dajmo da institucije rade svoj posao. Ako poznate nekoga, napravite prijavu kako ste i sami rekli sa imenom i prezimenom stanite iza toga. **Reiner, Željko Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani kolega Deur i sami ste rekli koliko je bilo potrebno krivih … /ne razumije se/ …nepravdi vezano za hrvatske branitelje, vezano za sve stradalnike Domovinskoga rata, ali vezano i za vraćanje dignitetu Domovinskog rata napraviti. ono što je učinio ministar Medved, potpredsjednik Vlade ali i jedan od ratnih zapovjednika i general pobjedničke Hrvatske vojske sigurno pokazuje kada je pravi čovjek na pravome mjestu da se sve može. Naša briga je trajna i vidjeli smo i jučer u Vukovaru gdje su bili identificirani posmrtni ostaci 4 muške osobe od ukupno 10 koji su pronađeni u masovnoj grobnici u blizini Vukovara da upravo i ove obiteljske mirovine dakle članova poginulih i nestalih o kojima danas raspravljamo je nešto što je još uvijek živa rana i nešto što nije gotovo bilo ni prije 10, ni prije 15 godina i samo je znak da moramo i dalje snažno, jako Poštovani zastupnik Deur. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupniče da u pravu ste. 4 hrvatska branitelja su, jučer je bila identifikacija. To je nešto što mnogi roditelji umiru, nisu uspjeli zapaliti svijeću svojoj djeci to je ono najtužnija priča koja nas prati već 30-tak godina. Kada je gospodin Pavić rekao da imenujemo. Pa evo sjećamo se jednog intervjua gospođe Orešković kada je nazvala da su hrvatski branitelji rak društva evo možemo to, mogli bi puno takvih situacija nabrojati. Ali evo ćemo kako ste me pitali da li ima tu netko tu u Saboru, pa ću ovako iz prve da ne razmišljam puno. Tada je poštovani i uvaženi svekar pokojni Slaven Letica za Hrvatski tjednik pisao koji je jako čuvao uvaženu gospođu, moram to spomenuti. Pa evo pitali ste me pa da ne ostanem dužan neodgovoreno. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. Poštovani kolega Deur pa evo ja ću vas pitati nešto vezano uz profesionalne prodavače magle iz platforme Možemo koji su u Gradu Zagrebu postigli sljedeće porazne rezultate a vezani su uz upravo hrvatske branitelje. Naime ukinuli su Ured za hrvatske branitelje i spojili ga sa socijalom. Smanjili sredstva iz proračuna za U gradskoj četvrti Podsljeme odbili postaviti spomenik poginulim hrvatskim braniteljima i to sa argumentacijom prema njihovom mišljenju jer ih podsjeća na kantu za smeće. Osim toga odustali su od izgradnje Doma za skrb o braniteljima u Ulici Dragutina Golika, pa eto ja vas molim poštovani kolega Deur da nam iskomentirate tu lošu poraznu nesposobnu politiku iz platforme Možemo!. Prije odgovora zastupnik Bakić je digao povredu poslovnika, u čem je povrijeđen poslovnik? **Bakić, Damir (Možemo!)** Hvala vam. 238. g. potpredsjedniče, to je omalovažavanje ne samo zastupnika, to je omalovažavanje cijelog jednog kluba, cijele jedne stranke, ali i zdravog razuma. Kolege iz HDZ-a, ja vas stvarno pozivam da prestanete sa ovom sramnom rabotom zloupotrebljavajući ovu raspravu, nitko od nas s ove strane sabornice, nitko od nas nije dovodio u pitanje status branitelja, vi polemizirate s temom koju nam podmećete i svojatate zapravo kompletan korpus hrvatskih branitelja upravo sramno i molim vas da to prestanete činiti. Ovo što je kolegica Burić rekla je ponovno jedan naramak laži. **Reiner, Željko (HDZ)** To, to je ovaj replika, a ne povreda poslovnika, pa vam nažalost moram dati opomenu.

mirovine. Ja sam, nisam sudjelovala u raspravi jer sam se kasno uključila, došla sam tu i ostala sam zgrožena jer ste temu koju ste otvorili u svim temama i ne temama otvorili ste nešto što uopće nije bila tema, nešto što niko nije govorio, nešto što niko nije rekao, podmetanje strankama, podmetanje pojedincima na nešto Da, ja se s vama slažem s vama da je otišla rasprava u jednom desetom smjeru. Ja sam kad sam preuzeo vođenje ona je već nažalost bila u tom smjeru debelo usmjerena i nisam prekidao jer kao što znate nemam običaj prekidati bez obzira što vrlo često bih imao itekako razloga prekidati mnoge govornike jer mnogi izlaze izvan teme. Dopustio sam, vidim da ima još samo par govornika, da se završi ova rasprava iako je izašla jako jako vani iz teme i molim sve ostale da se drže teme, tako da, a nadam se da će i kod slijedeće točke također se držati teme, a ne izlaziti izvan teme, a nažalost naznake za to su postojale već na početku današnje sjednice. kolega Šašlin vi inzistirate na povredi poslovnika? Dobro, izvolite. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala g. predsjedavajući. Pa moram inzistirati, povrijeđen je čl. 238., moram inzistirati i g. Paviću odgovoriti da shvati da nije samo on politika odnosno predstavnik politike jedne stranke itd. ili ljudi koji sjede u saboru. Vaša politika se različito manifestira na različitim razinama, pa tako npr. u Gradu Zagrebu ukinete Ured za branitelje, pa kako to onda protumačiti nego da ne podržavate odnosno da ste protiv branitelja, kako, (HDZ)** Dobro, to je, to je također replika bila, a ne povreda poslovnika, dobijate opomenu, druga vam je, vodite o tome računa, a sad će poštovani zastupnik Deur odgovoriti na repliku. Hvala poštovana zastupnice, vi ste ustvari sukus i moje rasprave ili nekako sami rekli, kazali ste u svojoj replici, nažalost ovo što danas radi se u Gradu Zagrebu to je bilo negdje za vrijeme Vlade Zorana Milanovića i Freda Matića kao ministra. Tad je bio sukus uništiti, zatrti i hrvatske branitelje, veterane, stradalnike u iduće godine koje dolaze da više ne postoje ni svojim primanjima, ni u statusu…/Govornik se ne razumije/…. To je nažalost staviti u socijalu, u poniženje da čekaju u redu, da se vrijeđaju, to je bit svega, to se danas ista ekipa predvođena određenom ekipom koja je i tada vodila tu igru danas to rade nažalost i u Gradu Zagrebu i to se jako lijepo prihvaća sa njihove strane. Tako da je jednostavno šteta što je jedan dobar ured je uništen i što se pokazuje na koji način se skrbi prema invalidima Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima, hvala vam lijepa.

U interesu javnosti ću reći slijedeće, prije 3.g. ili prije 2.g. grad, bilo je 27 gradskih ureda, po dolasku nove vlasti mnogi su gradski uredi pospajani, za…, citiram ime, za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. A ja vas, apeliram na vas da se držite vremena, to je bila replika, prema tome ovaj i vi dobijate opomenu, druga vam je, vodite o tom računa. Kolegice Vlašić Iljkić, inzistirate na replici školstvo i kako se već zove taj ured, znači to je nešto došlo spletom okolnosti prilikom pripajanja Ureda državne uprave po županijama, znači ured je davno po svim županijama koliko je meni poznato, a ako nije onda je možda evo HDZ-ova županica iznimka uz možda evo gradonačelnika Tomaševića. Tako da evo pazite šta pričate da ne govorite neistine i radi zaštite dostojanstva korisnika sustava socijalne skrbi također oni su ti koji … **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je isto tako bila replika, a ne povreda Poslovnika. E sad ja vas lijepo molim hajdmo se vratiti na temu, idemo završiti dostojanstveno ovu točku onako kao što priliči tome. Ja vas to lijepo molim. Sad će govoriti poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite. Prvo ću se pozvati na svoje ustavno i zakonsko pravo da sa ove govornice kažem Deuru i ostalima s obzirom na sadržaj rasprave i na sve laži koje ste iznijeli da su utužive. Nikada nisam rekla da su branitelji rak rana Hrvatske države. Rekla sam da je HDZ-ova korupcija rak rana Hrvatske države, a sad ću ponoviti da je ona metastazirala i da se već nalazi u terminalnoj fazi. A sada što se tiče točke dnevnog reda. Hajmo se za početak zapitati vjeruje li generacija sadašnjih radnika i uplatitelja doprinosa u mirovinski fond da će jednog dana kad odu u mirovinu od te mirovine moći dostojanstveno živjeti. Ja nemam mogućnost provesti sveobuhvatno istraživanje, ali na temelju obavljenih razgovora sa različitim kategorijama uplatitelja u mirovinski sustav odgovor glasi ne. Tu su različite samo zaposlene osobe različite samostalne profesionalne djelatnosti, vlasnici tvrtki. Što je posljedica? Posljedica je da oni zapravo akumuliraju imovinu na neki drugačiji način iz koje će danas sutra moći pristojno živjeti, jer im mirovine neće moći osigurati standard koji oni priželjkuju ali ne povisuju plaće a time ne povisuju niti uplate u mirovinski sustav i time je on dodatno ugrožen i narušen. Bavi li se HDZ sa ovim problemom? Ne. Sa ovim zakonom što ste napravili? Riješili ste samo nekakve manje partikularne probleme, ukinuli ste ograničenja za neke kategorije privilegiranih mirovina. To je manje-više sve. Nikakva suštinska promjena. A na što ste sveli ovu raspravu? To je ono što je zapravo sramotno nakon današnjeg sramotnog jutra i početka dana. Ovu raspravu ste sveli na manipulativno prozivanje ostalih da žele narušiti postojeća prava i status branitelja što je notorna laž i notorna neistina. To je potpuno krivo. Dakle, sustav mirovinskog osiguranja otkako je izmišljen i osmišljen postavljen je tako da u njemu postoji korelacija između ostvarenog staža, uplaćenih doprinosa i izvršenih isplata danas-sutra koje koje se nazivaju mirovina. E to je ono što hrvatski sustav nema. Nitko nije protiv toga da se braniteljima prizna sve što njima pripada, ali je pitanje modaliteta i treba li to ići iz mirovinskog fonda. To je temeljno pitanje o kojem bi napokon Hrvatska trebala imati dovoljno zrelosti makar da o tome razgovara, a ne ovo što vi radite. Dakle, ja mislim da su svi branitelji koji su branili Hrvatsku htjeli da ona jednog dana bude prosperitetna za sve, da svi u njoj danas sutra dobro žive a to je doista teško postići uz ovakav egzodus naših državljana i to zbog čega? Prvenstveno zbog sloma institucija, zbog sloma svih sustava, pa isto tako i mirovinskog sustava. I umjesto da se mi svi skupa kao saborski zastupnici neovisno o tome jesmo li pozicija ili opozicija zapitamo koji su to ključni problemi, pa da zajednički tražimo neku ideju, neko rješenje kako ćemo te probleme otkloniti što mi radimo? Mi se ovako prepucavamo jeftino politikanski zato što se vi želite dodvoriti svom biračkom tijelu. I to na koji način? Na način da zapravo štetite i njihovim interesima, jer u Hrvatskoj koja će i nadalje biti devastirana, država socijalnih slučajeva, država onih koji drugačije ne mogu opstati osim da im Andrej Plenković dijeli novac iz helikoptera. Niti ti branitelji, niti njihova djeca, niti bilo tko drugi naprosto neće moći biti sretan niti će moći opstati na ovim prostorima. I čemu onda ova rasprava danas? Doista me podsjeća na jednu predstavu od Marka Torjanca ko' da je đava ušao u kuću. Može vas biti sram! Imamo jednu repliku. Možete ostati kolegice Orešković. Imate repliku od svoje kolegice iz kluba poštovane zastupnice Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana kolegice Orešković. Hvala vam da ste pratili raspravu na temu. Dakle, ušla sam u dvoranu i ostala sam zapravo zabezeknuta činjenicom kud je otišla rasprava. I onda je rasprava otišla na to da odjedanput kao da ne živimo u istoj zemlji, kao da za Hrvatsku državu nemamo branitelja koji su različitih, uopće u različitim nišama, koji su članovi različitih stranaka. Ovdje nije bila rasprava ni o pripadnosti strankama, ni o tome tko drži ruku na srcu kad se svira himna ili ne, nego trebala je biti rasprava o socijalnom statusu, poboljšanje socijalnog statusa i kako to učiniti i kako to učiniti za neke druge skupine. I umjesto da se raspravljalo kako to učiniti za ljude koji loše žive, koji

nego oni. Dakle, HDZ se ne bavi niti sustavom, niti socijalnim kategorijama a otvoreno ću reći Andrej Plenković je svojim saborskim trbuhozborcima dao signal da defamacijama, lažima, uvredama i vrijeđanjem započnu predizbornu kampanju. Jer valjda računaju na to da što će se više jedna te ista laž ponavljati to će možda netko povjerovati u te i takve laži. E pa neće! Ja se doista zahvaljujem onim saborskim zastupnicima koji doista poznaju probleme mirovinskog sustava kolegi Bakiću na primjer, ali i brojnim drugima koji su ukazali na omjer radnika i umirovljenika i na sve druge slabosti Hrvatske države. Ali mi te slabosti ne možemo otkloniti sve dok je HDZ na poziciji.

omalovažavanje zastupnika da lažemo i da pravimo kampanju. Naime, nismo mi u ovom Saboru danas govorili o ničemu što ovaj zakon ne predviđa i o 75% korisnika koji se tiču hrvatskih branitelja koji su u tom Zakonu. Nismo govorili o tome što je i tko je sklapao ugovor sa Janafom, tko je đavolji odvjetnik u tom slučaju, tko je dobivao novce iz Janafa za vrijeme Kovačevića o tome sigurno nismo govorili. Dobro. To je naravno bila replika pa vam moram temeljem članka 240. stavak 2. izreći opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Kolegica Baričević je isto digla povredu Poslovnika. Tako je. Gospođa Dalija Orešković povrijedila je članak 238. i vrijeđa sve nas saborske zastupnike koji smo se u raspravi tijekom rasprave ovog zakonskog prijedloga izmjene i dopune zakona prisjetili upravo onih vlada i vlada SDP-a i Zorana Milanovića koji je razdvajao mirovine u vrijeme SDP-a, koji je smanjio sve mirovinske faktore smo se samo hvalili … **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To je bila isto tako replika pa dobivate i vi opomenu. Sada će govoriti poštovani zastupnik Erik Fabijanić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege Žalosno je što je ta rasprava o kojoj govorimo fokusirana na branitelja zato što ih ima najviše. Ja ću podsjetiti na Ustav Republike Hrvatske po kojemu je svakom građaninu Republike Hrvatske pravo i obaveza braniti domovinu. Na žalost u Hrvatskoj je došlo do rata i normalno je da se, naglašavam, država pobrine za civilne i vojne stradalnike Domovinskog rata i branitelje dakle koji su imali tu sreću da se sa ratišta vrate živi i zdravi, da nastave raditi i doprinijeti razvoju Republike Hrvatske. I ovo zastranjivanje u raspravi po meni je hotimično napravljeno. To što je možda moja podrška tom zakonu zbog toga sada upitna otom-potom. Naime, ja sam isto hrvatski branitelj i po ovom i bilo kojem drugom propisu ja de facto od toga neću imati ništa, niti želim imati nešto pogotovo kada dolazi na ovakav način. Naime, ako mi govorimo o braniteljima, po meni bi bio red da sve što se braniteljima daje ide preko Ministarstva branitelja. Zato ga i imamo. Ovako sve što se daje braniteljima oduzima se generacijskoj solidarnosti. To je radnički novac iz mirovinskog sustava. A onda isto tako država proračunski ulijeće jer to nije dovoljno. Država neka daje, ali hajmo napraviti čisti račun što je na temelju sustava generacijske solidarnosti, a što je za branitelje i braniteljima da treba dati više. Ali ovdje smo izmjenama tog Zakona koji se postupno ukida umanjenje mirovina po posebnim propisima kolokvijalno zvane povlaštenima jer one to i jesu kada je riječ o saborskim mirovinama, dajemo neku mrvicu i braniteljima. Hajmo vidjeti ruku na srce koliko će branitelji dobiti realno u nominali kao posljedica ovog Zakona i skidam kapu ministru koji će to morati rješavati. Ja skidam kapu svakom ministru svake vlade, ministru rada jer ja mislim da je njegov zadatak među najtežima, da je to jedan od najtežih resora u bilo kojoj vladi. I normalno je da će se sve fokusirati na domoljublje, na mahanje zastavama i licitiranje tko je veći Hrvat, tko je manji Hrvat, tko je izdajica, tko nije izdajica. To je fantastično dobra retorika, jer ovdje su branitelji doslovce alibi za to da bi se digle povlaštene mirovine pogotovo saborskim zastupnicima koji su bili to u prošlom stoljeću. I sada ćemo licitirati braniteljima zato da bi sebi omastili džep, barem onima koji su bili zastupnici i ministri, i članovi Vlade u prošlom stoljeću. Jer ako ćemo biti zločesti, a vidim da želimo biti zločesti onda se to vrlo lako tako da protumačiti. Dan danas ja ne mogu skinuti stigmu sa sebe. Ne mogu skinuti sa sebe, ja kada idem riječkim Korzom ljudi kažu kako je u Saboru, a kaže – super će biti tebi imat ćeš saborsku mirovinu. Ja pola sata moram čovjeku objašnjavati da ja sa saborskom mirovinom neću imati nikakve veze. I to je ta stigma i zato trebamo imati ozbiljnost pristupa prema mirovinskom sustavu, jer tu stigmu koju imaju saborski zastupnici, ja sam namjerno govorio o saborskim zastupnicima, nisam govorio o braniteljima. Jer na žalost i branitelji imaju tu stigmu. Pitanje tko je fabricirao tu stigmu? Zašto je ona takva? Da se razumijemo, nama još uvijek broj samoubojstava branitelja raste. To je žalosno, neovisno o tom zakonu i kao posljedica toga. Hajmo pristupiti tome ozbiljno. Ja sam, činjenica razmišljao i stručno sam više-manje pokušao raspravljati. Osvrnut ću se na članak 3. I zbilja, evo ga i ministru sam rekao imam dilemu da li da se izda rješenje ili da se ne izda rješenje. Činjenica je da zbog obiteljskih mirovina nama je zbilja sustav mirovinskog osiguranja, dakle HZMO je zbilja opterećen rješavanjem tog problema, izdavati još rješenja za svako pojedinačno pravo kod povećanja mirovine bi sigurno opteretilo sustav tako da ta sugestija je u redu. Dapače, ona bi i vama bila politički plus, jer dobiš rješenja. A vidi Plenković mi je vratio ono što je HDZ prije 17 godina oduzeo, a o drugim vladama otom-potom možemo razgovarati Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zastupniče. Dakle, govorili ste o nizu tema, govorili ste i o tome da morate objašnjavati da nećete imati jednog dana pravo na onu zaštićenu mirovinu. Ja moram priznati da sam ja to već prestala objašnjavati čak i nekim kolegama u Saboru koji su mi rekli a ti imaš pravo. Ja sam dokazivala da nemam pravo, ali prema tome kako ću objasniti nekom drugom ako ne mogu u Saboru. Ali ono što je bilo zgodno za znati kada govorimo, da probamo govoriti istinu. Govorimo o nečemu što što je ukinuto, dakle što je smanjeno 10% 2010. godine. Koliko mene sjećanje a ne vara me, iako sam sad životne dobi da se nekako bolje sjećam što je bilo pred 20 godina nego jučer 2010. godine je bila Vlada HDZ-a i na čelu te Vlade je bila gospođa Jadranka Kosor. Ja u toj Vladi nisam bila koliko se jednako tako sjećam. Prema tome, hajdemo probati govoriti istinu. Dobro je da stvari koje su napravili … …/Upadica Reiner: Dobro./… … krivo mijenjamo. Ali dajte ljudi da govorimo istinu ako može. Ako ne ide drugačije. Ja se donekle sjećam tog razdoblja, znam da su mnogi znajući šta će se dogoditi čak i aktivirali svoj mandat, imali dva, tri, da li podnijeli ostavku pa ju poslije aktivirali samo zato da bi pristupili po starom propisu između dva čitanja. Dakako među njima je bilo i lijevih i desnih, sad da ne idem poimence ali se točno zna tko je to napravio tako da to govori o njima i o njihovom moralu. Da, činjenica je da je to napravljeno za vrijeme Jadranke Kosor. Evo čude se i s desne strane zato što su sindikalni čelnici protestirali zašto bi ono što se govorilo za vrijeme Jadranke harač, harač rajo a to je bio tzv. krizni porez zašto bi to trebali plaćati samo radnici. Međutim, ti radnici koji su plaćali krizni porez su isto tako bili i branitelji. Prema tome, sasvim je opravdano, dakle ne bih ja tu optuživao sindikate za nešto što su oni eventualno prigovarali. Poštovani kolega danas smo čuli sve i svašta, pa između ostalog da su nezaposleni branitelji morali čekati u redovima u sustavu socijalne skrbi radi ostvarenja svojih prava, a danas to ne čine. Ja moram podsjetiti da je upravo Vlada Andreja Plenkovića ponovno osigurala da se energetski dodatak upravo ostvaruje u sustavu socijalne skrbi, a ne tamo gdje branitelji nezaposleni ostvaruju to pravo, a to je pri županijama, iako smo mi govorili da je to preopterećenje sustava socijalne skrbi i da to trebaju ostvarivati u sustavu tamo gdje ostvaruju u županijama. Dakle, čuli smo i vrijeđanje sustava građana, odnosno sustava, korisnika sustava socijalne skrbi kao da su građani drugog reda. To je sve nedopustivo što ste ovdje govorilo. Radi javnosti nezaposleni, radi javnosti znači bitno je da saborski zastupnici koji ovdje govore da se pripreme da prate ono što se događa, a ne da paušalno donose svoje zaključke. Možda ako ima razlike u mišljenju između mene i kolege Hrelje je taj što on smatra da je sustav nakaradno postavljen i da ga je teško ispraviti. Ja sam veći optimist koji smatra da se sustav ipak da promijeniti, da je to pitanje političke volje Hrvatskog sabora, odnosno vrhovne zakonodavne vlasti. Ja se osobno pitam što ima radit hrvatski branitelj u redu u Centru za socijalnu skrb? Za njega bi se trebalo u potpunosti brinuti Ministarstvo branitelja. To je ono što sam rekao, pa kad govorimo i o ovom dijelu mirovina ili dodatak koji trebaju dobiti. Poštovana zastupnica Murganić. kada ste spomenuli povlaštene mirovine nas saborskih zastupnika i o tome se malo govori, o činjenici da je mislim da je to bila dvanaesta jel' tako godina kada se donio zakon da se ukidaju zastupnicima mirovine po posebnom propisu. Naravno da mi velika većina ovdje nas to sigurno neće ostvariti i to je dobro, jer i mi nosimo tu stigmu nezarađenih, kojekakovih privilegija za koje možda poneki puta svojim ponašanjem, radom ili neradom i sami doprinosimo. Dakle, dobro je znati. Neki puta i najbliži članovi članovi obitelji misle da ćemo mi dobiti, ostvariti saborske mirovine. Ali to sada nije predmet. Meni je izuzetno drago da se ovim zakonom koliko bio manjkav ili ne, koliko ga je trebalo još doraditi ipak stvorila nepravda

po meni smo ipak to mogli odraditi na dva čitanja, ali uzimajući u obzir kako je tekla ova rasprava bolje da smo to odradili u jednom čitanju. Jer na žalost ovdje od konsenzusa teško da možemo postići pogotovo sa ovakvim prebacivanjima oko toga šta je tko radio za branitelje ili tko nije radio za branitelje. Ali dok mi ovdje govorimo o '91., '91., '45. ili ne znam kojoj. Mi smo ovdje zaduženi prije svega kao političko tijelo da gledamo kako će Hrvatska izgledati za 4, za 10, za 20 godina. To je naša dužnost, a od te rasprave na žalost smo imali malo ali to je pitanje kako će biti našoj braniteljskoj populaciji za 4, 10 ili 20 godina. Ta je rasprava na žalost izostala. Poštovani zastupniče vi ste jedan od onih koje sam spomenuo u svojoj raspravi da dobro poznajete sustav, mirovinski sustav i da možete o njemu kompetentno govoriti i razgovarati. I imali ste nekoliko prijedloga i na odboru i u našem razgovoru, pa bih vas molio da te prijedloge izlistate i ovdje, da čuju i pomoćnik onaj prijedlog koji nije čuo u vezi povećanja za ove,

sve ono što je vezano za nazovimo ga braniteljske saborske ili druge mirovine da se u potpunosti makne iz sustava generacijske solidarnosti, dakle tamo u onom dijelu koji nije plaćen za doprinose i da se prebaci resorno onamo ondje gdje pripada. Mislim ako ćemo gledati jedan Parlament on isplaćuje naknade kao mirovinske naknade ovisno o stažu u Parlamentu, ali se isplaćuje iz saborske blagajne koja se dakako alimentira iz državnog proračuna. Imate različite formule u različitim zemljama, ne tako da i branitelji u pravilu kad se govori o veteranima nije da se oni mislim spominjali su se primjeri Kanade i SAD-a. Ali njihov mirovinski sustav je sasvim drugačiji od našega, a većina europskih zemalja kada govorimo o veteranima oni daju dodatke koji se isplaćuju ne iz

Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani kolege i kolegice. Evo po završetku ove rasprave koja će čini mi se rezultirati visokim stupnjem konsenzusa i prihvaćenosti ovog zakona što mi je jako drago imam potrebu i u ime kluba HDZ-a završno se obratiti i iskazati još jedanput veliku podršku ovom zakonu, ali isto tako i svemu što Vlada premijera Plenkovića čini za zaštitu dostojanstva Hrvatskih ali isto tako i digniteta pravednog i pobjedničkog Domovinskog rata. Sve smo već čuli o ovih pet izmjena i dopuna članaka ovog zakona koje se odnose na 94000 korisnika mirovina po posebnim propisima što će u stvari rezultirati deset postotno mirovina za te kategorije od kojih je 63000 hrvatskih branitelja. Ta povećanja biti će fazna, dakle prva faza, prvo uvećanje od 1.7. ove godine za 5% što u prosjeku iznosi 48 eura, a druga, odnosno završna faza s 1.1.2024. kad se te mirovine povećavaju za 10%, a što u prosjeku znači sto eura mjesečno. Govorimo dakako o mirovinama do 464 eura, odnosno o onima iznad 3500 kuna 3500 kuna određenih prema posebnim propisima. Imali smo puno prilike danas slušati o povlaštenosti i privilegiranosti hrvatskih branitelja, mirovina općenito mirovina po posebnim propisima još jedanput u potpunosti odbijam hrvatski branitelji iz Domovinskog rata su zadužili hrvatski narod. Osim toga, ako je itko privilegiran onda smo to mi mi koji su upravo ti hrvatski branitelji branili i obranili. I zbog toga hrvatski branitelji su trajno zadužili hrvatski narod u vjekove. Što se tiče samih rezultata vezano uz mirovinski sustav bitno je ovdje naglasiti da je ova Vlada u svojem mandatu postigla rezultate koji se odnose na to da su apsolutno sve mirovine za sve umirovljenike u Republici Hrvatskoj u prosjeku rasle za 38,6% 38,6% što je u prosjeku 1039. kuna, a one najniže za naše najugroženije umirovljenike e te mirovine su u mandatu Vlade premijera Plenkovića rasle za 49,8% ili u prosjeku za 782 kune mjesečno. Pojasnit ću točnije da sva ta povećanja nisu isključivo rezultat indeksacije odnosno uvećanja koja koja se događaju dva puta godišnje, dakle usklađivanja već su ti rezultati u stvari efekt kompletne mirovinske reforme koju je ova Vlada implementirala 1.1.2019. godine. Budući da se mirovinski sustav i općenito mirovine čuvaju i zaposlenošću i radnim mjestima, onda ovdje treba naglasiti također stabilnost hrvatskog tržišta rada, rekla bih čak i otpornost ali isto tako i najnižu stopu nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Ono što također moram ovdje naglasiti prema mojem mišljenju, a to je jedna iznimno aktivnost koja se tiče veteranskih centara za hrvatske branitelje i njihovu rehabilitaciju. I s obzirom na to treba pohvaliti brigu Ministarstva hrvatskih branitelja i ministra Medveda vezano uz izgradnju do sad veteranska centra koji će pružiti kapacitet od 620 ležajeva i isto tako mogućnost primanja više od 12000 korisnika godišnje. A ono što smatram također posebno pohvalnim i inovativnim i potrebnim jest osnivanje ustanove što je također najavilo Ministarstvo hrvatskih branitelja i to za pružanje usluge dugotrajnog smještaja za branitelje koji ne mogu sami brinuti za sebe, niti imaju članove obitelji koji bi za njih to mogli činiti. U svakom slučaju moram kazati da će klub HDZ-a podržati ove izmjene i dopune Zakona o smanjenju mirovina određenih … …/Upadica Reiner: Hvala./… … odnosno ostvarenih prema posebnim propisima. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege da teško je sad rezimirati ovu raspravu uzimajući u obzir sve što se događalo tijekom poslijepodneva. Ali ću podsjetiti na glas na jednu stvar. Dakle, da bi otklonili te stereotipe o povlaštenim mirovinama klub Socijaldemokrata je de facto zaštitio zbilja onu braniteljsku populaciju sa najmanjim primanjima svojim amandmanom. Pa ako nam je zbilja to stalo do branitelja, onda pozivam parlamentarnu većinu, odnosno predlagatelja da učini svojim taj amandman jer on zbilja brani najniža primanja. Dakle, u njemu se de facto traži izjednačavanje sa minimalcem ako nam je stalo, ako nam je stalo da hrvatski branitelji ne budu sirotinja ili da ne budu stajali na redovima u centrima za socijalnu skrb. Još nešto šteti hrvatskim mirovinama i hrvatskim braniteljima, a to su na žalost, to ću upozoriti dakle jer i to ide iz sustava generacijske solidarnosti ne kažem da ne treba biti, ali korodira naš sustav kakav ga poznajemo, o kojemu sam evo ga još uvijek polemiziram sa kolegom Hreljom, a to je tzv. HVO mirovine. Mi moramo znati da može se priznati udio u ratu, ali zbog ulaska Hrvatske u EU upitno je kako ćemo mi to pravdati, jer onda moramo to priznati kao da je hrvatski staž, samo ćemo to morati onda tako regulirati. Jer ako su to nekontributivna davanja prema građanima sa prebivalištem u inozemstvu onda ne postupamo sukladno direktivama EU, a koje su vezane za socijalno osiguranje. Dakle, predlažem samo transparentnija rješenja, jer je i tu pitanje isto tako odvajanje i stavljanje crta, veću transparentnost za šta se kome daje jer ima pravo imati i vezati određene prihode za određene troškove. Na temelju toga napraviti novu zakonodavnu infrastrukturu za koju Silvano kaže da je možda kasno, ali mislim da možda je trenutak da zbilja imamo jedan pogled u budućnost i da ostvarimo sve onako kako bi trebalo bit ostvareno jer ovako gurajući sve u đuture to je situacija koja daleko od toga da nismo naslijedili više ne razlikujemo ni kruške, ni jabuke. Evo zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, cijenjeni državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa bez obzira na ovaj amandman ja sam siguran da će i Socijaldemokrati zakon podržati. Nisam još vidio vezivanje mirovinskih primanja uz minimalnu plaću jer to su dva svijeta ne uz razinu minimalne plaće. Ali eto legitiman je pa o tom nek odlučuju u ministarstvu, odnosno u Vladi Republike Hrvatske. Legitimno je dat bilo kakav amandman. Da, gledajte mi na neki način jako griješimo u ovom Saboru što dozvoljavamo kolokvijalne nazive, dozvoljavamo ih, puštamo ih jako u opticaj. Ja sam svjedok više takvih situacija. Recimo vi znate da je cijela Hrvatska pričala o povratu duga umirovljenicima. Dug nikad nije dosuđen, nikad nije presuđen, nikad nije postojala ni jedna presuda jer bi to značilo vraćanje novca sa pripadajućim zateznim kamatama. To je bilo obeštećenje po odluci Ustavnog suda neprovedivo, nego moralo se donijeti poseban zakon da bi se tehnički provelo obeštećenje. I to je jedini ispravan a kolokvijalno je uvijek bio dug. I ako pitate svi oni koji su primili ili njihovi nasljednici oni su primili dug umirovljenika, tako da mislim da dugoročno griješimo što prave stvari nazivamo krivim imenima. Ovo jesu mirovine po posebnim propisima. Ni jedna ih zemlja nema toliko obilje, iako imaju i vatrogasce i policajce i vojnike po drukčijim uvjetima, ali u drugim ministarstvima. Oni su to odvojili od radničkog fonda. Od svih 27 zemalja EU samo mi imamo sve u riznici, dakle sve u jednoj vreći ali to nije od jučer. To je od 2000 godine tako, od 2000. godine svi doprinosi sve se slijeva u riznicu, odnosno u državni proračun. Prema tome, slažem se ja. Možemo mi to sve drukčije rasporediti, ali mora postojati politička volja, mora postojati dogovor svih ovdje jer su to pitanja koja ne može jedna ili druga strana drugačije urediti. Moramo se oko nečega složiti kao što smo se složiti 1998. 1998. kad je donijet Zakon o mirovinskoj reformi. Danas svi bježe od toga, ali tada je konsenzusom donijeta izmjena Zakona o trostupnom mirovinskom sustavu i sve ostalo je provedba i popravci eventualnih eventualnih grešaka u hodu i nerealiziranih očekivanja. Mi to sve, sve to možemo ali govorim ovo jer znam da ćete velikom većinom podržati ovaj prijedlog zakona uz primjedbe da li hitni postupak ili ne sasvim je sporedno ali suštinski ste svi razumjeli da onima kojima je uzeta kroz 13 godina koji su platili krizu sa više od milijardu eura vrijeme je i politički je trenutak da im se to vrati. A kome će kasnije ostati neće, da li će se mijenjati ti posebni zakoni otom, po tom, kako nas vrijeme očekuje. Prema tome, svi ovdje oko toga mogu biti zadovoljni. Ono što želim reći da nam ni na ovom slučaju ni cijelo jutro neka kvaliteta naših govora, naših odnosa u Saboru nije na visini a volio bih na kraju ovog mog izlaganja podsjetiti na nešto što nije tema, ali je vrlo interesantno na današnji dan pred 750 godina u Zagrebu je održan prva sjednica Sabora Kraljevine Slavonije, dakle na današnji dan. Nisu govorili hrvatski, govorili su latinski. Mi koji možemo govoriti hrvatski mogli bismo se potruditi da budemo bolji i kvalitetniji, da razgovaramo argumentirano ali to je dio naše povijesti i žao mi je da više ne vrednujemo taj kontinuitet narodnog ili bilo kakvog predstavničkog tijela u Republici Hrvatskoj. Nije se sve dogodilo samo zadnjih 30 ili 50 ili 80 godina, naša povijest je vrlo bogata i zaslužuje da je bolje proučavamo. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. S tim lijepim porukama zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Sad su me zamolili iz informatike, da iz tehničkih razloga napravimo jednu kratku stanku od 5 minuta pa ćemo onda nastaviti sa sljedećom točkom.